Gordan (HDZ)** Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici dobro jutro.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 Prije nego što dam riječ poštovanom ministru rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike imamo nekoliko zahtjeva za stankom. Prvi na redu je kolega Grbin, izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem poštovani g. predsjedniče. Uvažene kolegice i kolege, gospodine ministre. Ovaj zakon se pripremao niz godina i od njega smo očekivali puno, međutim ono što smo u konačnici dobili je malo. Međutim, najveći problem nije čak niti u tome već je najveći problem u tome što se ovim zakonom nastavlja jedna promašena politika od koje danas odustaje gotovo cijeli svijet, a to je politika fleksibilizacije, to je politika koja ne razumije da je Zakon o radu tu prije svega zato da bi štitio interese radnika kao slabije strane u radnom odnosu. Iznimke koje ste predvidjeli recimo kod ugovora o radu na određeno vrijeme koje u potpunosti od pravila i ograničenja izuzimaju agencijske radnike ili stvaranje određenih novih temelja radnog odnosa za platformske radnike koji će ih dovesti u potpuno podređeni položaj pokazuju da uopće ne razumijete realnost u kojoj danas žive građanke i građani ove zemlje. Ljudi moraju moći živjeti od svog rada, a Zakon o radu treba biti tu da im u tome pomogne da im to omogući, da ih zaštiti od eksploatacije od izrabljivanja, ovaj zakon to neće. I dopustite mi još jednu stvar, ovaj se tjedan ponovno aktualiziralo pitanje rada nedjeljom, međutim opet slušamo o tome da će se to rješavati isključivo i jedino na razini Zakona o trgovini, da ste doista htjeli pitanje rada nedjeljom sustavno riješiti za sve radnike i radnice Hrvatske onda bi to riješili ovim zakonom, Zakonom o radu. Zakonom o radu bi predvidjeli uvećanje plaća, ali ne samo za rad nedjeljom nego i prekovremeni rad, noćni rad, smjenski, ali to niste učinili,

Stanka je odobrena. Kolegica Peović izvolite. **Peović, Katarina (RF)** Hvala. Tražim stanku kako bismo još jednom obrazložili probleme s ovim zakonom koji je uistinu zakon koji će radnicima osim inflacije i krize nametnuti i zakonodavni okvir da se još malo radnike cijedi. Ukoliko ovaj zakon prođe bit će omogućeno da radnicima poslodavac umanji plaću za 30%, a potencijalno i više bez u izvanrednim uvjetima bez da obrazlaže da je došlo do pada prihoda. Da li poslodavac daje radnicima bonus u trenutku ogromnih profita? zapravo Ministarstvo rada poručuje da staje uz kapitaliste, uz poslodavce koji kažu rizik vaš, profit naš. U trenucima krize radnici se odriču u trenucima dobiti ne dobivaju ništa više. Ako ovaj zakon prođe radnici će raditi bez ijednog dana odmora. Kakva nedjelja? Pa neće imati niti dva dana niti jedan dan niti par sati odmora u tom tjednu jer se ovdje uvodi koncept dodatnog rada. Naravno da radnici sa ovako bijednim plaćama da će birati raditi još ta dva dana, oni koji moraju jer ne mogu preživjeti. Ukoliko ovaj zakon prođe potencijalno sindikalna scena će biti opustošena jer se ovdje daje sindikatima koji su su reprezentativni, mogućnost da njihovim članovima dođu neke beneficije s čim nemamo problem, ali se isto tako ne reprezentativne sindikate misli zbrisati sa sindikalne scene. Ukoliko to prođe, ne samo da nećemo imati male borbene sindikate koji nisu reprezentativni, što je problem i sa Zakonom o reprezentativnosti nego ćemo također imati sindikate koji su ucijenjeni da potpisuju kolektivne ugovore sa pravima manjim …/Upadica predsjednik:

kontra radnika. Ide u smjeru baš prema radnicima, štiti radnike i njihova prava. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Pavić znadete i sami da ovo nema nikakve veze s povredom poslovnika tako da dobivate opomenu. Kolega Beljak možete li odustati s obzirom da sam Krešo (HSS)** Hvala lijepa. Kolega Pavić povrijedio je čl. 238. poslovnika govoreći o zakonu o neradu. Ja očekujem da će zakon o neradu doći na dnevni red i da ćete ga vi napravit jel vi ste najveći neradnici u ovoj državi, upravo vi Kolega Beljak niste obrazložili isto tako s čime je bio povrijeđen poslovnik i dobivate opomenu. I pozivam odmah u početku kolegice i kolege da ne radimo to jer imamo dovoljno prostora. Jako puno se prijavilo kolegica i kolega i kroz klubova i kroz pojedinačne rasprave, završne rasprave tako da ne trošimo bez veze ovo vrijeme koje možemo korisnije koristiti. Idemo sada dalje, kolegica Vukovac izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući Dakle, tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime Kluba zastupnika za pravednu Hrvatsku. Smatram kako sam dužna upozoriti na upitnu pravnu održivost, pa i smisao predloženih izmjena i dopuna posebice članka 192. postojećeg Zakona o radu. Jer predložene izmjene su u suprotnosti sa drugim odredbama Zakona o radu, u suprotnosti su sa Zakonom o suzbijanju diskriminacije, u suprotnosti su sa Ustavom Republike Hrvatske, sa odredbama Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, zatim u suprotnosti su sa Zakonom o suzbijanju diskriminacije kao i konvencije broj 98. donesene od strane Međunarodne organizacije rada. Mišljenja sam kako se predmetnim prijedlogom na neskriven način iniciraju podjele među radnicima u Republici Hrvatskoj na način da bi članovi sindikata koji su potpisnici kolektivnog ugovora u slučaju ozakonjenja navedene odredbe uživali bi sva prava i sve benefite i sve povlastice, te bi se isti mogli ugovoriti za sebe veća imovinska i druga prava što bi radnicima koji nisu članovi tih izabranih sindikata bilo onemogućeno samo iz razloga jer nisu članovi istih tih sindikata. Smatram da vladajući još jednom trebaju promisliti o ovim odredbama i zaustaviti dijeljenje naše nacije, ovaj puta dijeljenje radnika na one koji mogu uživati benefite i na one koji to ne mogu. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Kolega Grmoja, izvolite. Dakle, ovaj zakon je samo slijed onoga što gledamo u našem društvu. Vlada trenutno pregovara sa sindikatima i nudi im bijedna povećanja od 300, 400 kuna dok istovremeno imamo inflaciju, dakle od 13, 14% vrlo vjerojatno i više. Dakle, plaće naših građana su pojedene inflacijom. Mirovine naših umirovljenika su pojedene inflacijom. Vi kao da toga niste svjesni. Osim toga, ovim zakonom želite u potpunosti stvoriti sindikate pod svojom kontrolom. Dakle, imati samo ove sindikate koji su reprezentativni, ostali sindikalni pluralizam u potpunosti uništiti, sve staviti pod svoju kontrolu to je vaš cilj. Isto kao što ste, evo imamo sada i najnovija svjedočenja ugasili Sisačku rafineriju kako biste ušli u OECD, kako bi se premijer Plenković time mogao pohvaliti. Vi ste uništili onu radničku, onu poduzetnu Hrvatsku, Hrvatsku koja želi jednake prilike za sve svoje građane. Što nudite? Nudite jednu anacionalnu, nudite jednu poltronsku, jednu nepravednu Hrvatsku u kojoj profitiraju samo vaši kadrovi, u kojoj profitirate samo vi osobno. Tome ćemo se žestoko i ovdje danas suprotstaviti i u hrvatskoj javnosti, jer je vrijeme da u Hrvatskoj ljudi žive pošteno od svog rada. Vrijeme je da u Hrvatskoj ljudi ostaju, ali na žalost

i da je najveći problem naših sugrađana koji su na tržištu rada taj što gotovo jedna petina radi na ugovore na određeno vrijeme. Žive u neizvjesnosti, ne mogu planirati svoju budućnost i upravo takvi ljudi odlaze iz Hrvatske kako bi si stvorili jednu bolju budućnost. Ovim zakonom ugovori na određeno vrijeme se rješavaju djelomično, jer još uvijek postoje tzv. objektivni razlozi gdje poslodavac može svom radniku ponuditi ugovor na određeno vrijeme. Međutim, mora ovdje istaknuti još jedanput kako ovim zakonom, tako i Zakonom o mirovinskom osiguranju se našim sugrađanima omogućava da rade do 70-te godine, odnosno nakon pune starosne mirovine još 5 godina kako bi imali veću mirovinu od 27%. No, pitam se je li jedan zidar sposoban raditi sa 70 godina? Je li jedan vozač autobusa sposoban voziti sa 70 godina, imati onakve reflekse kao neki od 30 godina? Je li jedan plino instalater sposoban biti na ljestvama od 5 metara i raditi? Bojim se da nije, a znamo da prosječni životni vijek jednog Hrvata iznosi 73,9 godina. Da ne bi bilo s posla na groblje. Osim toga, oni koji mogu raditi to su ljudi sa visokom stručnom spremom, sveučilišni profesori, političari itd. će i dalje ostati na tržištu rada, a mladi će nam i dalje biti na Zavodu za zapošljavanje. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Kolegice Benčić, izvolite. Zahvaljujem se. Poštovani tražim stanku u ime kluba Zeleno-lijevog bloka u trajanju od 10 minuta kako bismo zapravo još jednom potvrdili i sa ostatkom opozicije sve zabrinutosti koje postoje oko ovog prijedloga zakona. Naime, poštovani ministre ono što je posebno lijevi spektar opozicije očekivao jest da se novim Zakonom o radu će krenuti rješavati oni problemi koji su se tokom svih ovih godina pojavili i koji se pokazuju kao izrazito negativni za sve radnike, radnice u Hrvatskoj. u prvom redu pitanje uređenja instituta rada na određeno vrijeme. Kao što vidimo niti ovim prijedlogom zakona ne usvajaju se prijedlozi, niti sindikata, ali niti udruga posebno ženskih udruga kojima se želi na bolji način urediti rad na rad na određeno vrijeme kao i razlozi i suziti razlozi zbog kojih se uopće rad na određeno vrijeme može kao ugovor sklopiti. Isto tako, ovim prijedlogom zakona ne uređuje se na adekvatan način pitanje platformskog rada ali niti pitanje agencijskog rada. Vi i dalje ostavljate mogućnost da se ugovore nepovoljniji uvjeti za agencijske radnike i umjesto da krenemo suzbijati agencijski rad uopće kao fenomen na tržištu rada mi ovime zapravo i dalje omogućujemo da poslodavci koriste agencijske radnike i stavljaju ih u nepovoljniji položaj od onih koje imaju. Također, naglasit ću ono što će jako važan dio naših izlaganja biti je pitanje zaštite trudnica u radnim odnosima posebno onih trudnica koje rade na određeno vrijeme, gdje ovim zakonom ponovno nezaštićujemo tu skupinu već se apsolutna zaštita trudnica isključivo i dalje odnosi na one koje imaju ugovor na neodređeno dok one koje su na ugovor na određeno i tu ću posebno reći u javnim i državnim službama …/Upadica: Hvala vam/… i da vrijedi drugi zakoni za njih i postaju nezaštićene, hvala. Stanka je odobrena. Kolega Željko Pavić, izvolite. **Pavić, Željko (Nezavisni)** Poštovani predsjedniče, u ime Kluba Socijaldemokrata tražim stanku od 10 minuta da bismo još jednom razmotrili probleme koji su se pojavili u Zakonu o radu, a vezani su za nekoliko točaka prijepora, ja ću spomenuti samo dvije. Prva točka to je naknada troškova za rad od kuće koja je bila u nacrtu prijedloga zakona složena tako da se plaćaju tek ukoliko je kontinuitet od 15 dana, nakon toga je to promijenjeno na prijedlog pučke pravobraniteljice na 10 dana, a mi Socijaldemokrati ne vidimo razloga zašto se ne bi platio svaki dan rada od kuće odnosno troškovi za taj rad od kuće. Drugi problem koji vidimo dosta ozbiljan je taj što se i dalje dozvoljava da se veliki, velika količina naknada isplaćuje radnicima umjesto da se isplaćuje zarada. Radi se o tome da će radnici danas sa tim prihodima biti zadovoljni, dobit će povećanu neto plaću, ali pitanje se postavlja što će biti nakon toga kad odu u mirovinu. Naime na naknade se ne obračunavaju porezi, na naknade se ne obračunavaju doprinosi i naravno da će onda i osnovica za obračun mirovine biti manja i opet ćemo imati cijelo vrijeme problem sa tim radnicima koji imaju trenutno manju ovu plaću i osnovicu za mirovinu i nakon toga ćemo morati non stop davati kao što sada dajemo pomoći tim umirovljenicima. Zato apeliram da razmotrimo te dvije točke uz sve one točke koje su rekli moji prethodnici u svojim izlaganjima, Stanka je odobrena. Kolegice Radolović izvolite. da ovaj zakon predstavlja iskorak, ali isto tako i unaprjeđenje radnog zakonodavstva koji će dodatno potaknuti rad, zapošljavanje, rast plaća, a nastavno na to i rast mirovina. Najznačajnije promjene koje donosi ovaj zakon jest sprječavanje štancanja ugovora o radu na određeno vrijeme, pa i sada u roku 3.g. neće moći biti, slikovito govorim, 333 nego maksimalno 3. To zakonsko rješenje štancanju ugovora na određeno vrijeme donijela je SDP-ova vlada, a mi to mijenjamo i ograničavamo na maksimalno 3 ugovora u roku od 3.g.. Također stalni sezonci sad će moći biti zaposleni na neodređeno vrijeme što je također veliki iskorak, a ono što ovim putem moram posebno spomenuti i pohvaliti jest da s djetetom i sa maloljetnicima neće smjeti raditi osobe koje su osuđene ili protiv kojih se vodi postupak zbog opravdane sumnje na pedofiliju. Također ono što posebno naglašavam jest da prosječna plaća u RH u mandatu vlade premijera Plenkovića da je ona narasla za skoro 2 tisuće kuna ili više od 34%, a minimalna plaća uz ovo zadnje uvećanje od gotovo 500 kuna u našem mandatu narasla je za više od 1.700 kuna i u novoj godini iznosit će u neto iznosu 4.220 kuna

Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Povrijeđen je čl. 238., zastupnica Burić iznosi neistine i sama zna da 2012. i 2013.g. kada je djelovala SDP-ova vlada stopa nezaposlenosti mladih bila je preko 50%, SDP je na tragu europske garancije za mlade uveo mjeru stručnog osposobljavanja za rad koju je nastavila provoditi i vaša vlada i vlada vašeg dragog Andreja Plenkovića. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Radolović, isto tako povreda poslovnika se nije dogodila od strane zastupnice Burić, vi ste ovdje replicirali iako sam pozvao da se to ne čini, pa dobivate opomenu. Kolega Pavić izvolite. da govori o agencijskim radnicima kada od 13 tisuća agencijskih radnika najveći broj ugovora koje koristi je Zagrebački holding, pa pometite ispred svog, prvo krenite vi Gordan (HDZ)** Hvala kolega Pavić. Dobivate i vi opomenu, ja bi vas molio i pozivam vas da ne vodimo rasprave koristeći povredu poslovnika, postoje replike, postoje izlaganja klubova, pojedinačne, stanka, imate puno instrumenata, nemojte ovo činiti. Niste sada na redu kolegice Benčić možete sjesti, prva je kolegica Burić, izvolite. **Burić, Majda (HDZ)** Pozivam se na čl. 238., ovo što je gđa. Radolović kazala, a pohvalila se s time da je u vrijeme SDP-ove vlade na burzi bilo gotovo 400 tisuća nezaposlenih, tada su također rušene plaće, dakle nisu rasle odnosno padale su zato što ste smanjivali koeficijente. Isto tako

Da, već mislim unaprijed, ali vas molim ima jako puno prijavljenih sudionika za današnju raspravu, da ne vodimo sada rasprave kada imamo druge instrumente. Ovo je čisto sada polemiziranje i zlouporaba instituta povrede poslovnika. Izvolite. Povreda čl. 238. od strane naravno zastupnika Pavića kojeg mi je najdraže kad vam ovak mogu vratit. Paviću, dok ste vi s Bandićem imali Zagrebački holding 290 agencijskih radnika je radilo, tolko smo ih zatekli 2021. u Zagrebačkom holdingu. Išli smo na apsolutno ukidanje agencijskog rada, znate kolko ih sada ima, 6 i znate šta se desilo sa preostalima, najveća većina je dobila ugovor na neodređeno…/Upadica: Hvala vam lijepa/… e vidite to je borba protiv agencijskog rada, a ne floskule koje vi iznosite. dobivate opomenu i vi i sad ću dati stanku u trajanju od 15 minuta. U 10

Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom, pa pozivam poštovanog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marina Piletića da dade uvodno obrazloženje prijedloga Zakona o radu. Držite pločice tako da suradnice mogu to pohvatati. Ministre izvolite. **Piletić, Marin (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Dame i gospodo zastupnici, sve vas srdačno pozdravljam i dopustite da vam danas dok gledam u ove vaše žute pločice replika predstavim izmjene i dopune Zakona o radu koji u dogovoru sa socijalnim partnerima želimo stvoriti kvalitetan okvir za hrvatsko suvremeno tržište rada. Intenziviranje poduzetničkih aktivnosti, dostojanstveni uvjeti rada te najviši standardi zaštite poduzetnika i radnika su tri glavna motiva kojima smo se zajednički vodili i koja su ugrađena u svaki dio prijedloga ovog zakona. Kao što znate ovim prijedlogom zakona provode se reforme uvrštene u Nacionalni plan oporavka i otpornosti i to u području komponente tržište rada i socijalne zaštite, a vezano uz mjeru unapređenje radnog zakonodavstva s obvezom donošenja izmjena i dopuna Zakona o radu do kraja ove godine. Prijedlogom se u opće radno zakonodavstvo Hrvatske prenose i dvije EU direktive, ona o ravnoteži između privatnog i poslovnog života roditelja i pružatelja skrbi te o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima. Novi Zakon o radu definitivno se može uspoređivati sa zakonodavnim okvirima najrazvijenijih europskih država. Ovaj prijedlog odražava duh vremena i odgovara na ključne izazove s kojima se suočavaju brojni radnici i poslodavci danas. Tržište rada nije isto kao prije 10-ak godina kada se donosio posljednji zakon. Digitalizacija i automatizacija sve su prisutnije u gotovo svim industrijama, a posebno snažan digitalni iskorak zabilježen je tijekom pandemije. Tada su se pojavili neki novi oblici rada, a veliki dio radnika je svoje poslove obavljao savjesno od kuće na taj način štiteći zdravlje nacije uz nastavak poduzetničkih aktivnosti što je bilo presudno za brzi gospodarski oporavak. Živimo u izazovnim vremenima ako smo ikada i živjeli u nekim drugima. Iz jedne krize ulazimo u drugu te moramo poduzeti sve moguće korake kako bismo tržište rada odnosno naše radnike, naše poduzetnike kao i cjelokupno gospodarstvo učinili otpornijima. Zakonodavni okvir mora biti reguliran u skladu s vremenom i spreman za sve što sutra donosi. Zakon o radu je iznimno socijalno i ekonomski osjetljiv propis od općeg interesa svih, a konkretan prijedlog koji je pred vama rezultat je dvogodišnjeg intenzivnog rada resornog ministarstva i suradnje sa socijalnim partnerima. Dame i gospodo zastupnici dopustite da vam ukratko predstavim najznačajnije zakonske promjene koji ovaj tekst prijedloga izmjena i dopuna zakona donosi. Na samom početku već je bilo govora i uvodno ograničili smo nepravedno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme kako bismo što većem broju radnika omogućili sigurno ili sigurnije zaposlenje. Zakon predviđa uvođenje obveze postojanja objektivnog razloga koji opravdava sklapanje svakog ugovora na određeno vrijeme kako uzastopnog tako i onog prvog na najduže 3 godine. Ograničit ćemo broj mogućih uzastopno sklopljenih ugovora na najviše 3 uzastopna ugovora koji se odnose i na tzv. povezane poslodavce. Uzimaju se u obzir nužne iznimke i to usklađene sa specifičnostima hrvatskog gospodarstva i tržišta rada. U ovim nesigurnim vremenima vlada želi osigurati da što veći broj radnika ima siguran i stalan posao na neodređeno vrijeme uz sve benefite koji proizlaze iz tako reguliranog poslovnog odnosa. Tu naravno šaljemo poruku i pozivamo poslodavce da prepoznaju važnost takvog dugoročnog i odgovornog upravljanja ljudima. Zato ovim prijedlogom reguliramo i lakšu mogućnost prelaska radnika na ugovor na neodređeno vrijeme. Predložili smo i nove načine obavljanja stalnih sezonskih poslova kako bismo privukli veći broj radnika u turizam jednu od strateških grana hrvatskog gospodarstva. To uključuje i rad na neodređeno vrijeme te mogućnost zakonitog rada izvan sezone što u većoj mjeri odgovara potrebama današnjeg tržišta rada i potrebama radnika za stabilnošću radnog odnosa. Sektor turizma i usluga čini 20% BDP-a Hrvatske i jedna je od ključnih grana našeg gospodarstva zbog čega je apsolutno neophodno osigurati dovoljno kompetentnih radnika koji će zadovoljiti tržišne potrebe. Dalje, sadržaj pisanog ugovora o radu te informacija o ključnim aspektima radnog odnosa učinili smo potpunijima kako bismo kvalitetnije zaštitili interes radnika. Predložili smo i kvalitetnije uređenje rada na izdvojenom mjestu rada odnosno definirali rad od kuće ili na daljinu. Fleksibilnost je preduvjet otpornosti koju sam ranije spomenuo što nas je naravno i naučilo iskustvo iz pandemije. Radnik može birati više mjesta rada koje poslodavcu nisu i/ili ne moraju biti poznata. Ovime smo uvažili želju za fleksibilnim radnim mjestom digitalnih nomada sve većoj skupini radnika u Hrvatskoj. Uredili smo dodatnu zaštitu pojedinih kategorija radnika prvenstveno roditelja djece do 8 godine starosti i to u slučaju nejednakog rasporeda radnog vremena kao i prekovremenog rada. Fleksibilnije smo uredili dodatni rad za drugo poslodavca, sada bez suglasnosti matičnog poslodavca i uz veći broj dopuštenih sati takvoga rada. Povećali smo razinu zaštite djece i maloljetnika u području rada te podigli razinu zaštite dostojanstva radnika kroz nadopunu zakonskih odredbi. Smatram, dame i gospodo jako važnu činjenicu da smo uveli zapreke kako za zasnivanje radnog odnosa tako i za rad radnika koji je pravomoćno osuđen ili se protiv istoga vodi postupak za određena kaznena djela počinjena na štetu djece i maloljetnika i to za kaznena djela protiv spolne spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. S djetetom neće moći raditi osoba koja je osuđena ili protiv koje se vodi postupak zbog opravdane sumnje na pedofiliju. Uvodimo mogućnost produženja probnog rada pod propisanim uvjetima i zbog opravdanih slučajeva. Probni rad i dalje je ograničen na ukupno trajanje od 6 mjeseci, a produljenjem se želi zaštiti radnika koji zbog objektivnih razloga, bilo da je riječ o bolovanju, korištenja rodiljnih ili roditeljskih prava nije bio u mogućnosti odraditi definirani i ugovoreni probni rad. Također jasno smo propisali da ako se postojećem radniku ponudi novo radno mjesto s probni radnom, a taj radnik ne zadovolji na istom u tom slučaju kod otkazivanja ugovora o radu morat će se uzeti u obzir ukupan radni staž ostvaren kod tog poslodavca prilikom određivanja otpremnine i ostalih prava koje radnik ima. Ovim tekstom izmjena i dopuna zakona propisuje se novo pravo na dopust od 5 dana godišnje za pružanje osobne skrbi članu obitelji ili kućanstva. Također se propisuje i novo pravo na odsutnost s posla zbog osobito važnih i hitnih obiteljskih razloga radnika kada je iznimno potrebna njegova nazočnost. Ova dva nova prava uvedena su kako bismo osigurali bolje usklađivanje obiteljskog i profesionalnog života radnika. Ujedno uvodimo obvezu ugovaranja plaće u bruto iznosu i njezine isplate na transakcijski račun radnika zbog zaštite radnika i sprječavanja neprijavljenog rada osnovna plaća ne smije i ne može biti od zakonski minimalne zbog čega se jasno propisuje i sama struktura plaće. Npr. osoba koja je zaposlena na niže plaćenom radnom mjestu osjetit će efekt ove zakonske novine kroz rast plaće jer dodaci koji su ranije dodavani na osnovnu plaću koja je bila niža od minimalne nisu u praksi dovodili do povećanja plaće. Tako će toj osobi koja ima 15 godina radnog staža samo s ovim izmjenama zakona mjesečna plaća biti gotovo 300 kuna. Želimo potaknuti dulji ostanak u svijetu rada stoga predlažemo micanje prava na otkazni rok i otpremninu radnicima koji već ostvaruju za starosnu mirovinu. Znamo koji su uvjeti 65 godina života te 15 godina mirovinskog staža. Time želimo potaknuti poslodavce da što duže zadrže svoje starije radnike. Ove promjene naravno da su u skladu sa već izglasanim promjenama Zakona o mirovinskom osiguranju kojim se kroz povećanje tzv. bonifikacije na duži ostanak u svijetu rada zapravo nagrađuju osobe koje idu kasnije u mirovinu. Također najavljene su i izmjene Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju putem kojih će se također stimulirati poslodavci da u radnom odnosu zadržavaju radnike starije od 65 godina. Dakle, Zakon o radu, Zakon o mirovinskom osiguranju i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju. Predlažemo i mogućnost da članovi sindikata potpisnika kolektivnog ugovora istim urede za sebe određena povoljnija materijalna prava i to upravo zbog poticanja sindikalnog rada i kolektivnog pregovaranja. Konačno, ovim prijedlogom cjelovito smo zakonski uredili novi oblik rada koji se obavlja korištenjem digitalnih radnih platformi pritom nam je osnovna nit vodilja bila zaštita osobe koje na takav način rade, ali uz podršku poduzetničkim aktivnostima putem takvih takvih digitalnih platformi. Dame i gospodo zastupnici, tijekom 30 dana koliko je trajalo javno savjetovanje na ovakav tekst zakona zaprimljeno je čak 774 komentara javnosti što je i očekivano s obzirom da Zakon o radu tiče se svih koji sudjeluju na tržištu rada sada, ali i oni koji će se u njega tek uključiti mislim pritom naravno na naše Sve smo komentare razmotrili i u dogovoru sa našim socijalnim partnerima značaj dio primjedbi i prijedloga za koje smo procijenili naravno da konstruktivno doprinose kvaliteti zakona prihvatili. Ukupno 146 prijedloga prijedloga djelomično ili u cijelosti je prihvaćeno. Da zaključim, novi pomno balansiran Zakon o radu sveobuhvatan je odgovor na izazove i promjene kroz koje trenutno prolazimo kao društvo i ekonomija, a služit će i kao štit radnicima, ali i kao odskočna daska poduzetnicima u godinama koje dolaze. No dopustite mi da na samom kraju spomenem kako su ove izmjene zakona samo prvi korak ka kreiranju i prilagođavanju radne legislative potrebama modernog tržišta rada. Dogovor je sa socijalnim partnerima nakon usvajanja ovakvog teksta zakona ispunjavanje ciljeva koje smo si zadali NPOO-om da se formira nova radna skupina i pristupi izradi cjelovitog i potpuno novog Zakona o radu kojim ćemo do kraja redefinirati radno zakonodavstvo. Svjesni smo da će to biti itekako izazovan posao, ali isto tako svjesni i mi kao i vi da tom postupku nema alternative. Intenziviranje poduzetničkih aktivnosti, dostojanstveni uvjeti rada, te najviši standardi zaštite poduzetnika i radnika, tri su stvari koje sam istaknuo na početku i koje su jasno ugrađeno u svako slovo ovakvog vama predloženog Zakona Zakona o radu, vjerujem da će služiti u interesu svih na hrvatskom tržištu rada. Očekujem kvalitetnu danas saborsku raspravu kako bismo naravno pripremili i konačan tekst nacrta izmjena i dopuna Zakona o radu. Zahvaljujem ministru i prelazimo na replike koje su brojne, ne znam još točan broj, možete mi reći

Ovaj prijedlog posljedica je i potrebe usklađivanja sa EU direktivom o ravnoteži poslovnog i privatnog života radnika i njegovih potreba. Zakon je jasan, sveobuhvatan u svim dijelovima, novo je i bitno ugovor o radu na daljinu, rad od kuće, rad na daljinu, digitalni nomadi. Procjenjuje se da bi 37% zavisnih radnika u u EU moglo svoje ugovorne poslove obavljati od kuće ili daljinu. Da li mislite da tako radeći neće kroz izvjesno vrijeme doći do psiholoških promjena kod radnika ili do naglašenog otuđenja jer je čovjek ne samo radno nego i društveno biće, nije stroj, no to će vrijeme pokazati, a i dobro je da parlamentarne sjednice nisu online onda bi bili uskraćeni za događaj Bulj-Zekanović, evo hvala. Hvala lijepo predsjedniče. Poštovani zastupniče Kirin, pa evo više ste dali komentar. Naravno da mi želimo pratiti suvremene trendove na tržištu rada, omogućiti jasno definiranje što je to rad od kuće, kao što je i rad na daljinu. Mi smo se početkom 2020. svi suočili sa izazovima koje je donijela dosad neviđena pandemija u ovo moderno doba i naravno da se tržište rada dan za dan prilagođavalo. Ukoliko uzmete europske analize, dakle sa nekakvih 3% ako ne računamo i one radnike koji obnašaju samostalnu profesiju ili obrtnike onda se taj postotak i povećao na 5%, prije pandemije su radili kroz ovakve oblike rada. Mi dakle danas shvaćajući kakva je situacija na terenu definirali smo uz rad od kuće i rad na daljinu, riječ je dakle o dogovornom odnosu između poslodavca i radnika i vjerujemo sa ovim sada već dvogodišnjim iskustvom dakle da samo u zakon stavljamo ono što je bilo u praksi. **Jandroković, Gordan Gospodine ministre, uvodno ste rekli kako ovim prijedlogom želite spriječiti zlouporabu ograničenih ugovora o radu, a sjedite u vladi koja je direktoru Croatia airlinesa 10 puta davala mandat na 6 mjeseci. U ogromnoj većini državnih tvrtki, primjerice u HEP-u vlada kojoj ste vi član trenutačno daje članovima uprava i nadzornih odbora mandate na 6 mjeseci. Znači ono što želite spriječiti na tržištu rada vi kao vlada u svom djelokrugu sami činite. Taj pristup davanja mandata na 6 mjeseci ne postoji ni u jednoj članici EU jer potpuno je jasno da netko tko dobije mandat na 6 mjeseci neće donosit strateške odluke, niti će planirati dugoročno. Onaj tko na taj način upravlja uništava tvrtku kojom upravlja. Poslovni krugovi u Hrvatskoj i u inozemstvu ismijavaju se načinu upravljanja vaše vlade državnim tvrtkama. Možete li mi objasniti ovaj fenomen. Marin (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Uvažena zastupnice Vidović Krišto, dakle ja uopće ni u ovom vašem odgovoru ne želim uspoređivati dakle ono što kroz ovaj zakon nudimo radnicima i ono što je definirano upravljačkim strukturama. I vi i ja smo na određeno i vi i ja, ja pogotovo, dakle čitav svoj radni vijek sam zapravo na mandat. U tom dakle kontekstu nije dobro da uspoređujemo ovo što ste vi vi naveli, dakle riječ je o upravljačkim menadžerskim strukturama koje se ovisno o skupštini koja onda i postavlja dakle takve uprave može događati gotovo svakodnevno. Ukoliko poslodavac odnosno skupština koja je vlasnik društva predviđa dakle da se menadžeri smjenjuju ovisno o situaciji onda vam to dovoljno govori dakle i ovo imenovanje na 6 mjeseci. Mi govorimo danas o radnicima koji rade za svoju plaću, žele sigurnost radnog mjesta i rad na neodređeno. Menadžerski kadar će uvijek bit na određeno, imat će limit koji mu daje…/Upadica: Hvala vam/… poslodavac i skupština koji su ga imenovali. Povrijeđen je čl. 238., ovakvim odgovorom vi naravno vrijeđate sve ovdje nazočne, a vrijeđate hrvatski narod. Ovdje je riječ na koji način vi uništavate državne tvrtke, a svojim odgovorom ste dodatno pokazali da niste dorasli poziciji koju obnašate.

Ministar je pokušao objasniti kolegici Vidović Krišto da uopće nije tema dakle menadžerski ugovori koji se reguliraju temeljem Zakona o obveznim odnosima, mi ovdje govorimo o prijedlogu Zakona o radu. mene zanima kakav vi to ugovor o radu imate temeljem Zakona o radu? Kolega Habijan, dobivate i vi opomenu jer ste samo nastavili polemiku i pozivam još jednom sve da ne idemo na taj način jer imamo, sada mi suradnice daju brojke, 51 repliku, tako da vas molim da ovaj smanjimo kršenje Poslovnika,

Dakle, naravno da ima veze sa ZOR-om jer naše stanje u državi upravo jest ovakovo zato što vi uništavate sve institucije u državi, ali pravite se kao da to ne vidite, hrvatski narod to vidi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobivate 2. opomenu zastupnice Vidović Krišto. Idemo sada dalje s replikama, kolega Habijan, izvolite. **Habijan, Damir (HDZ)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče, poštovani ministre. Ja ću se dotaknuti ovog dijela što se tiče otpremnina i otkaznih rokova o kojima ste već nešto i govorili, dakle za osobe koje su navršile 65 godina života i minimalno 15 godina mirovinskog staža, dakle sada se ovim Prijedlogom zakona nešto drugačije reguliraju. Znamo zapravo da je svrha otpremnine na neki način premostiti to razdoblje do novog zapošljavanja. Zanima me da li će ta promjena u pogledu i otpremnine, otkaznih rokova, sama po sebi zapravo potaknuti radnike odnosno poslodavce da zadrže radnike i dalje dakle nakon 65. g. života i da ostanu u svijetu rada ili ste odnosno predvidjeli neka još druga pitanja da ih zapravo na taj način potaknete? Hvala lijepo. Dakle nakon ispunjavanja uvjeta za mirovinu koju u hrvatskom Zakonu o mirovinskom osiguranju limit dakle 65 godina starosne dobi i minimalno 15 godina mirovinskoga staža, mi smo zapravo kroz ovu odredbu zakona koja je također, dogovor između naših socijalnih partnera jer govorimo o poslodavcima i sindikatima, uveli zakonsku odredbu da poslodavac nema obvezu isplaćivati otpremninu koja znamo za što služi, dakle za snalaženje do pronalaska novog posla ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu. Mi na ovaj način, kao što sam rekao u uvodnom govoru, dakle želimo potaknuti poslodavce da zadrže svoje radnike i nakon ispunjavanja uvjeta za mirovinu, da pritom nemaju

Molim vas da u minutu odgovarate. Kolegice Peović, izvolite. **Peović, Katarina (RF)** Hvala. Ministre, vi šte se više puta zavjetovali sv. Josipu, zaštitniku radnika, ako se dobro sjećam. Ovaj Zakon ne štiti radnike. On ne štiti radnike jer im misli oduzeti 30% plaće po nejasno definiranim izvanrednim uvjetima. Misli ih prisiliti da rade cijeli tjedan bez dana odmora, misli im prebaciti troškove rada od kuće kada se odluče raditi od kuće. Bez plaćanja prekovremenih, digitalne radnike u potpunosti stavlja u nepovoljnu poziciju jer digitalne platforme će biti u potpunosti amnestirane bilo kakve odgovornosti prema svojim radnicima. Ne štiti radnike na određeno zato šta se opet dozvoljavaju nekakvi opravdani uvjeti za određeno i sindikate misli desetkovati. Znači pitanje vama, zašto i imate li hrabrosti

Hvala lijepo uvaženi zastupnice Peović, upravo dakle prijedlogom ovog Zakona i mi jasno govorimo da smo na strani radnika želeći stvoriti sigurnije uvjete za njihove. Ovo sve što ste rekli, dakle mi smo to već jasno i odgovarali, dakle nije točno da se ovim izmjenama i dopunama ZOR-a tjera u tjedan bez odmora. Ukoliko govorite o dodatnom radu, to je zaista stvar pojedinca koji želi raditi dodatni rad. To je stvar, imat ćete danas na dnevnom redu Zakon o sprječavanju neprijavljenog rada. Jasno se svima u Hrvatskoj da imate ljudi dakle koji žele zaraditi bez reguliranog odnosa i da upravo ovakvom intencijom zakona želimo to prevenirati i omogućiti ljudima da sklope ugovor o dodatnom radu, da dodatno se uplaćuje u mirovinski i zdravstveni sustav i da im sutra krvna slika, dakle kada govorimo o mirovinskim primanjima bude bolja.

Ovako, mislim sad ću još pustiti ovu, nakon toga ću ovaj, davati opomene onako serijski jer nema smisla da uz ovoliki broj govornika, replika, klubova, pojedinačnih rasprava, da sad još zloupotrebljavamo ovako Poslovnik. Izvolite. **Peović, Katarina ovdje ću morati reagirati zato šta vrijeđate nas, vrijeđate sve radnike. Znači ovim ste Zakonom omogućili da radnik radi bez dana odmora, a vi kažete, to je slobodna volja radnika, pa kakva je to slobodna volja u zemlji u kojoj minimalna plaća ostvaruje samo 25% troškova života? Pa je li to slobodna volja da radiš cijeli tjedan? Recite to prodavačici u Konzumu da je to njezina slobodna volja da radi još 2 dana i to u tijeku 4 mjeseca, bez dana odmora. i pozivam zastupnice i zastupnike, budimo korektni jedni prema drugima, imamo 13 klubova za sada, imamo 29 pojedinačnih rasprava, 50 replika i nemojmo zloupotrebljavati Poslovnik, držimo se, molim vas, reda. Kolegice Perić, izvolite Hvala lijepa poštovani predsjedniče, poštovani ministre. Novi uvjetni životni okolnosti kao što je pandemija i nažalost i potres, zapravo je tražilo i nova rješenja kako osigurati da bi društvo funkcioniralo, da bi privreda funkcionirala. Naravno, odnosi se to na one koji mogu raditi izvan radnog mjesta i putem raznih platformi. Ono što je važno za reći da je čl. 17.b i 17.c zapravo definirao i sada izregulirao upravo te mogućnosti da oni zaposlenici, oni radnici koji imaju tu mogućnost, ovisno o prirodi posla, da to mogu zaista i legalno urediti u ugovoru samom sa poslodavcem, što do sada nije bila mogućnost i to je ono zapravo što treba posebno istaknuti. **Jandroković, Hvala lijepa. Dakle, kao što sam uvodno rekao neko je već spomenuo, dakle naravno da je čovjek društveno biće i da model rada od kuće ili rada na daljinu je jedna novost koja se zapravo u Hrvatskoj već događa. Mene su dakle niz ljudi zaustavili i pitali kad ćemo donijet zakonsku mogućnost da se radi od kuće jer brojni hrvatski radnici to rad. da taj rad od kuće nije stalan i da ne treba biti stalan, da ukoliko želi se osjećati pripadnost nekakvom kolektivu i raditi za dobrobit i tvrtke koja ti je omogućila plaću, naravn da je poželjno ali da to bude definirani odnos između radnika i poslodavca da svaki onaj koji konzumira rad od kuće ili na daljinu da bude i dobrodošao u prostorijama poslodavca. Dakle, kombinacija da imamo zakonsku mogućnost rada od kuće kada je to potrebno, kao što smo to primijenili i kroz direktivu dakle ravnoteža privatnog i poslovnog …/Upadica predsjednik: **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem. Ministre, dodatni rad nije stvar odluke stvar želje to je nužnost. Rad na crno nije stvar želje radnika nego ljudi ne mogu raditi na drugačiji način i nisu dovoljno informirani o svojim pravima, a s druge strane inspekcije koje bi to trebale kontrolirati ne rade dobro svoj posao. Medijalna plaća u Hrvatskoj je 6.300 kuna dakle 50% pola zaposlenih u Hrvatskoj prima manje od 6.300 kuna, ne mogu od toga živjeti zato traže dodatni posao. Ne da bi bili bogatiji nego da ne bi umrli od gladi, to je realnost. A mi sad govorimo kako ćemo ih izrabljivati do smrti umjesto da govorimo o tome kako da osiguramo da njihova osnovna plaća bude veća. I zato ću vas pitat još jednu stvar, opet se pojavilo pitanje rada nedjeljom i opet se to planira riješiti samo za jedan sektor, samo za trgovinu, zašto to ne predložite Zakonom o radu pa nek to pravo uživaju svi radnici u Hrvatskoj? Hvala. **Jandroković, Dakle, uvaženi kolega Grbin, ako ste pratili izvještaj DZS-a onda je medijalna plaća za prošli mjesec iznosila gotovo 6.900 kuna i reći ću i složit ću se s vama, naravno da nije dovoljno. U mandatu ove vlade realan rast plaće odnosno nominalni rast plaća vam je bio preko 33%, ukupna inflacija od 2016. dakle negdje na razini 15% kad to zbrojite onda vidite koliki je realan plaća u Hrvatskoj. Čuli ste prije dva dana premijera da minimalna plaća ide na 700 eura bruto i čuli ste ovdje u ovom prijedlogu zakona da upravo osnovna plaća neće moć bit ugovorena manje od minimalne plaće, dakle da u izračun plaće neće ulazit dodaci koji onda kad dođe do povećanja limita plaće to ne utječe na one koji primaju minimalnu plaću. Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče, poštovani ministre. Ovaj zakon uvodi brojna nova prava, neka se odnose na bolju ravnotežu privatnog i poslovnog života, neka pak na transparentnije ugovaranje. Naime, sada radnik mora na samom početku znati točno osnovne značajke svog radnog odnosa pa bi vas molila da točno rečete o kojim se novim pravima radi što će značiti u životu i u radnom odnosu radnika. Marin (HDZ)** Hvala lijepa. Pa pojačali smo u tekstu zakona uvažena zastupnice odredbe što sve mora sadržavati ugovor o radu, dakle da mora biti jasno definiran iznos u brutu u brutu plaće, da se mora jasno naznačiti da nema više isplate plaće u gotovini nego da mora bit transferirana na transakcijski račun i jednako tako uz čitav niz odredbi zakona smo rekli da sva ona usavršavanja odnosno obrazovanje koje u službi toga rada, tog radnog mjesta da mora ići na teret poslodavca. Tu su se i poslodavci pobojali da će svaki radnik koji upiše nekakvo doškolovavanje ili prekvalifikaciju ili nešto ić na njihov teret. Ne, nego upravo ono i jest u službi tog radnog mjesta tog poduzeća da se može naravno ići na trošak poslodavca, a da poslodavac kao što smo raspravljali u ovom saboru početkom godine može koristiti bespovratna sredstva kroz sustav vaučera. **Jandroković, Poštovani ministre. Imamo više problema koji su ostali nakon pregovaranja sa socijalnim partnerima, jasno je da ne možete sve zadovoljiti, ali nije mi jasno zašto niste prihvatili prijedlog da se obračun troškova rada od kuće obračunava za svaki dan kad radnik radi od kuće. Naime, to je jednostavna matematika, ako se … troškovi broj dana koje je proveo kod rada kuće pomnoži se i dobije naknada. To je prvo pitanje. Drugo pitanje, vidio sam da je netko u vladi shvatio da imamo veliki broj registara informacijskih sustava, baza podataka sa podacima o radnicima i isplatama plaća i da će se u zakonu koji ćemo kasnije raspravljanju o sprečavanju neprijavljenog rada da će se te evidencije uzeti u obzir i da će se raditi analiza na temelju postojećih podataka. Jeste li možda predvidjeli da kontrolirate i to jesu li zapravo isplaćene naknade, stvarno naknade na plaću ili se isplaćuju umjesto zarade?

pa mi smo tu upravo i kroz naš socijalni partnerski odnos uvažili komentare predstavnika sindikata da ne ostanemo pri onoj odredbi odredbi 10 dana u kontinuitetu u mjesecu nego da to bude 10 dana kumulativ u mjesecu upravo da ne bi došlo do zloupotrebe da onda imate 10 dana od kuće jedan dan radite, pa onda opet 10 dana. Dakle, tu smo jasno propisali koja je naša intencija, međutim ponavljam još jedanput dakle nitko ne priječi to je minimum gdje poslodavac mora u ugovoru sa radnikom definirati kolika će bit naknada za te troškove.. Nitko ne priječi

iako je očigledno da se radi o odredbi koja ima za cilj otpornost gospodarstva na vanjske izvanredne okolnosti bilo je dosta polemike oko toga, oko rada, a da se ne izmjeni ugovor o radu. Pa evo molim vas lijepo možete li radi naših građana malo detaljnije pojasniti kako bi znali o čemu se radi. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo uvažena zastupnice. Dakle, rad na izdvojenom mjestu rada u ovom prijedlogu zakona definiran je dakle kao rad od kuće i rad i na daljinu. Znamo što znači rad od kuće, a isto tako unosimo novost da poslodavac i radnik mogu sklopiti ugovor o radu, a da poslodavac ne zna s kojeg to točno mjesta radi odnosno da to može biti dakle promjenjivo. Što se tiče izvanrednih okolnosti još ću jedanput ponoviti pred Hrvatskim saborom, izvanredne okolnosti ne proglašava poslodavac. Dakle, ne može poslodavac si uzeti za prvo i reći nastale su izvanredne okolnosti. Netko to treba utvrditi znamo po svoj sili dakle propisa i zakona tko može utvrditi izvanredne okolnosti prirodne katastrofe, pandemije, epidemije ili će nečega slično. Što se tiče dakle te odredbe da za 30 dana ne treba se u ovakvim okolnostima sklopit dodatak ugovora o radu …/Upadica: Hvala vam./… svaki slijedeći dan to se mora učiniti. Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem. Poštovani dakle vaš prijedlog izmjene i dopune Članka 192. postojećeg zakona o radu u privilegirani položaj i povlašteni položaj stavlja one članove sindikata koji su potpisnici kolektivnog ugovora. Time u cijelosti u cijelosti zapravo zanemarujete činjenicu da pored njih u RH egzistira više desetina sindikata koji bi provedbom predloženih izmjena bili u cijelosti obezvrijeđeni i dovedeni u neravnopravan položaj. Isti bi gotovo sigurno u vrlo kratkom vremenu nakon izglasavanja ovih odredbi navedenih izmjena dakle prestali sa svojim radom i u konačnici to možemo i zapravo zaključiti da je vid gušenja sindikalnih sloboda pa i prava radnika općenito. Zašto to činite? Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. svakako samo ne kao gušenje sindikalnih sloboda. Upravo suprotno. Intencija jest bila dakle predstavnika sindikata da sličnim primjerima kao što su to uredile Slovenija i Njemačka i mi ponudimo dakle nekih dodatnih prava za dakle korisnike onih sindikata koji su potpisnici kolektivnog ugovora. Na taj način želimo da ovaj postotak pokrivenosti kolektivnih ugovora od 46,5% u Hrvatskoj se drastično poveća u idućim godinama. Mi smo se obvezali i kroz dakle europske direktive da dođemo do 80%. Kako ćete vi potaknuti nekoga da bude član sindikata, da pregovara sa poslodavcem, ako mu taj isti rad, isti dakle angažman ne osigura nikakvo dodatno pravo. I zakonom smo jasno propisali da to ne može biti iznos veći

između kapitala i rada još od portugalskog osvajanja Madere, ali dajte mi objasnite jednu činjenicu u ovom prijedlogu zakona. Zašto ste baš, ali baš ono odredili da je rad na određeno vrijeme dakle do 3 godine, zašto to nije do 2 godine ili ako ste vi pobornik kapitala zašto nije do 4 godine? Da li postoji kakva analitička podloga ili smo se ovak sjetili samo, ajmo to će biti do 3 godine. Evo, samo me zanima da li imate analitiku za to? Hvala. **Jandroković, Pa podloga je bio, dakle uvaženi gospodine Hajdaš Dončić, dakle Zakon o radu iz 2014. gdje smo rekli da nećemo dakle mijenjati razdoblje od 3 godine, ali da ćemo omogućiti da unutar 3 godine ne može se sklopiti više od 3 ugovora na određeno. Igra je brojki. Mogli smo propisati nešto drugo, dakle ali jednako tako smo uveli dakle dodatan osigurač da se ne smatra prekidom radnog odnosa dakle dakle ukoliko je između jednog i drugog ugovora dosada bilo 2 mjeseca sada smo taj rok povećali dakle na 3 mjeseca da se ne smatra prekidom dakle radnoga odnosa i jednako tako dakle nakon ispunjavanja ovih uvjeta 3 ugovora 3 godine odnosno 3 ugovora i manje od 3 godine dakle nema ponovnog sklapanja ugovora slijedećih 6 mjeseci sa istim poslodavcem ili povezanim poduzećima. Marijana (Nezavisni)** Hvala predsjedniče. Poštovani ministre u raspravi o izmjenama Zakona o trgovini kako bi se osigurala slobodna nedjelja i dostojanstveno radno vrijeme za sve zaposlene kojih većinu čine žene koje rade i po 3 tjedna bez prekida, bez i jednog dana odmora i za minimalnu plaću otvorila se potreba intervencija u Zakon o radu na način da se omogući tzv. priziv savjesti za sve one koji iz određenih razloga bili to vrijednosni ili zdravstveni ili neki drugi ne žele raditi nedjeljom kako ne bi bili penalizirani i dobili otkaz, ali također i potreba propisivanja što to znači adekvatna naknada za rad rad nedjeljom jer vidimo da neki smatraju da je to 1 kuna, 5 kuna, 25 kuna. Mene zanima jeste li spremni od prvog do drugog čitanja sa socijalnim partnerima raspraviti oko ova dva instrumenta koji bi se onda mogli ugraditi u konačni prijedlog Zakona o radu. **Jandroković, Hvala lijepo uvažena zastupnica Petir, naravno da smo spremni, naravno da imamo hrabrosti kao što reče gospođa Peović. Sve ono što smatramo da je dobro izmijeniti dakle do drugog čitanja konačnog prijedloga Zakona o radu. dakle postupak koji prvo ide pred Hrvatski sabor kroz Zakon o trgovinama, vjerujem da će u raspravi se iskristalizirati najbolje moguće rješenje i naravno da ćemo onda do drugog čitanja nakon razgovora i socijalnog dijaloga sa našim partnerima iskristalizirati što bi u konačan tekst nacrta izmjena i izmjena i dopuna Zakona o radu bilo vezano i uz ovu tematiku, dakle još jedanput ponavljamo, radnici će itekako imati pravo na odmor, dodatni rad ne ugrožava dakle radni ritam, znamo da i u ovom

što će biti kada bude bolje plaćen. Nije nužno da je rad za poslodavca jedina svrha i smisao radnikovog života. Ako nas šef odnosno vlasnik firme u kojoj radimo svako malo izvan radnog vremena može zivkati kad smo u svojem slobodnom vremenu, na djetetovom rođendanu, šetnji itd. onda onda to zaista nema smisla, izaziva i stres i nezadovoljstvo. SDP smatra da je potrebno regulirati i jasno naznačiti pravo radnika na slobodno i neometano slobodno vrijeme, a u slučaju da do tog ometanja dođe da to mora biti na odgovarajući način valorizirano, dakle plaćeno kao i prekovremeni rad. Slobodno vrijeme mora biti slobodno. EU parlament želi zaštititi temeljno pravo zaposlenika da se isključe s posla i da ne budu dostupni izvan radnog vremena, međutim vi to niste uveli u ovaj zakon. Zašto?

Što će reć vatrogasac koji dobije obavijest da je požar i da mora u roku nekoliko minuta izać na požarište, jel to uznemiravanje u njegovo slobodno radno vrijeme, ne znam. Što će reć djelatnici Hrvatskih željeznica, naravno da treba platit, kada dođe do sudara vlakova u 22 sata i 15 minuta i kad vam treba izać dakle sve službe od uprave, od dakle svih ljudi koji rade na osiguranju. Nema jednostavnog odgovora na ovo vaše pitanje. Ja se slažem da treba dakle omogućit da slobodno vrijeme zaista bude slobodno i da se ono provodi sa članovima obitelji, da se iskoristi na neki puno bolji način nego nam ovo kao što ste i vi sami naveli izaziva stres, ali postoji čitav niz dakle situacija u kojima to jednostavno zakonski ne bi bilo moguće provesti. **Jandroković, Gordan Hvala vam lijepa. Poštovani ministre, ja smatram da izmjene i dopune Zakona o radu između ostaloga imaju izraženu socijalnu dimenziju. odredbama zakona omogućava se lakši prijelaz s punog na nepuno radno vrijeme i obrnuto i to na zahtjev radnika kada takav zahtjev ima za cilj usklađivanje poslovnog i privatnog života, a osobito kada se radi o potrebi roditelja za skrb o djeci ili o potrebi za skrb o starijim, bolesnim i nemoćnim osobama i smatram da je to jako važno i jako bitno i upravo je skrb o djeci, skrb o bolesnim, skrb o starijim, o nemoćnim osobama ta vrlo vrlo izražena znači socijalna komponenta odredbi izmjena i dopuna ovog zakona, pa vas molim da još jednom to detaljnije objasnite. **Jandroković, Hvala lijepa uvažena zastupnice Bedeković. Dakle mi smo tu opet na nekakvom početku iako to nije nikakva novost u svijetu dakle da se može ugovoriti nepuno radno vrijeme s obzirom na neke obiteljske okolnosti, s obzirom na roditeljsku skrb djeteta do 8.g. i tu ponovno dakle želimo ići u korist radnika da se upravo takvi povoljniji uvjeti ovisno o obiteljskoj situaciji mogu ugovoriti s poslodavcima i da imaju za to zakonsku podlogu. Dakle na ovaj način dakle omogućavamo da nešto što je vani apsolutno prihvatljivo da se omogući nepuno radno vrijeme u ovim okolnostima koje ste i sami spomenuli, ali isto tako da te okolnosti nestanu da se može vratiti na puno radno vrijeme i ja mislim da je to također jedna od odličnih novosti u ovom tekstu zakona. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem se. Poštovani ministre, kao što znate romska zajednica kojoj ja sam predstavnik, jedna od zajednica koja se suočava sa najviše problema i predrasuda, pa je tako i kad se radi o tržištu rada. za vrijeme školovanja imamo situacije da će pojedini obrtnici i vlasnici tvrtke radije platiti kaznu nego uzeti Roma na praksu u strukovnim srednjim školama. Imao sam i pritužbe od Roma koji su se javili na određene poslove, dobili pozive na razgovor za posao, došli tamo i kad bi potencijalni poslodavac uživo vidio da se radi o Romu nakon toga bi samo rekao da je mjesto već zauzeto. se ne razumije/…zajednice često ostalo da rade samo slabo plaćene poslove na kojima često nisu prijavljeni. U ovom prijedlogu navodi se kako će se poticati zapošljavanje i zakoniti rad, te djelovati u pravcu suzbijanja neprijavljenog rada. Zanima na koji način će se djelovati u tom pravcu i koji će biti mehanizmi koji će dodatno djelovati kako bi se nadzirao odnosno suzbijao rad…/Upadica: Hvala vam/…na crno? Hvala lijepo uvaženi zastupniče Kajtazi. Pa ja mislim da ste vi više nego iko od nas ovdje u ovoj dvorani svjesni što je ova vlada učinila po pitanju prava nacionalnih manjina, pa tako uključujuću i romsku nacionalnu manjinu ovdje u Hrvatskoj. Naravno da uvijek ima individualnih problema, al tu pozivam i vas dakle svaki neprijavljeni rad košta ovu državu, košta dakle svakog tog pojedinca, košta državni proračun, košta HZZO, kao i HZMO. Tu moramo djelovati jedinstveno i upravo zbog kao i HZMO. Tu moramo djelovati jedinstveno i upravo zbog toga i jačamo ulogu državnog inspektorata u slijedećoj točki koja će se raspravljati u hrvatskom parlamentu Zakon o sprječavanju suzbijanju neprijavljenoga rada, ali isto tako dakle morate bit svjesni da smo kroz mjere HZZ itekako osigurali značajna sredstva za uključivanje romske nacionalne manjine u hrvatsko tržište rada. **Jandroković, Gordan Poštovani ministre, svakako pozdravljam donošenje ovoga zakona budući da prema mojem mišljenu predstavlja značajan iskorak, ali isto tako unaprjeđenje radnoga zakonodavstva i dodatno potiče i rad i zapošljavanje i rast plaća, a posredno odnosno nastavno na to i rast mirovina. E sada kada govorimo o ovim zakonskim promjenama možda je bitno još jednom posebno naglasiti jednu značajnu i dobro došlu novinu koja se odnosi prije svega na zaštitu djece i maloljetnika i to u određenim okolnostima od određenih osoba koje u stvari čine zlo. Pa vas molim da dodatno pojasnite u stvari tu normu vezano uz zabranu rada ljudima koji su osuđeni za pedofiliju ili su u kaznenom procesu koji se na temu toga vodi. I molim vas komentar toga. Hvala. Hvala lijepa predsjedniče. Uvažena zastupnice Burić, dakle ovom odredbom Zakona o radu zapravo ispunjavamo svoje obveze koje smo si kroz čitav niz nacionalnih strategija obvezali ja mislim da je ovo jedan od najvažnijih zapravo odredbi izmjene i dopune Zakona o radu a koji se zapravo najmanje spominje. Vi ste i nedavno imali situaciju da je detektirano da jedna takva osoba radila u udruzi koja radi sa maloljetnim osobama i djecom i upravo, dakle jasna poruka sa ove govornice, dakle onemogućit ćemo zapravo da takve osobe protiv kojih se vode postupci ili su osuđeni zabrani pristup radu u svim onim, dakle organizacijskim oblicima koji rade s djecom bilo da je riječ o udrugama, bilo da je riječ o velikim poslovnim subjektima, bilo da je riječ o tv kućama koje snimaju reklame s djecom. Dakle, zaista onemogućiti da takve osobe uopće dođu u kontakt sa djecom i maloljetnima. **Jandroković, Poštovani ministre, evo jedan od najvećih problema na tržištu rada je to što gotovo jedna petina naših sugrađana radi, imaju ugovore na određeno vrijeme. To su ljudi koji žive u neizvjesnosti, ne mogu planirati svoju budućnost i tako godinama i zbog toga dobar dio tih ljudi se odluči na odlazak iz Hrvatske. Ono što posebice brine da vi danas imate te ugovore ne na mjesec dva ili tri na određeno vrijeme, nego doslovce ljudi dobivaju ugovore na tjedan dana. I tako rade mjesecima, odnosno čak do tri godine i to nije slučaj znači samo što se tiče sezonskih radnika, nego prvenstveno na područjima istočne Slavonije. Zanima me hoćete li i što vaše projekcije govore uspjeti smanjiti taj udio ugovora na određeno vrijeme sa ovim novim prijedlogom zakona, jer bojim se da zbog ovih tzv. objektivnih razloga, da će pojedini poslodavci ponovno loviti u mutnom i na taj način i dalje davati ugovore na određeno. Marin (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Uvaženi zastupnik Pavliček, ako pratimo statistiku onda ona kaže sljedeće: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje prije dvije godine detektirao je da je od ukupnog broja osiguranika 25%, dakle bilo ugovora na određeno. Sa današnjim danom taj broj je pao na 22, 21%. Ako uzimamo u prosjek EUROSTAT gdje je prije nekoliko godina udio takvih ugovora o radu bio preko 15%, danas je on 11% i ispod je europskog prosjeka. Dakle, to sve govori da moramo odati priznanje i poslodavcima da su u ovim okolnostima shvatili koliko moraju cijeniti radnike, omogućiti mu sigurnost na tržištu rada nudeći, dakle ugovore na neodređeno posebice u okolnostima nedostatka radne snage. Dakle, mi upravo ovim prijedlogom zakona želimo onemogućiti konstantno, dakle potpisivanje ugovora o radu i zbog toga ovi kratkotrajni, dakle jednomjesečni ili jednotjedni ugovori njih tri i vi ste, dakle u zakonskoj blokadi od sljedeće tri godine. Poštovani zastupnik Ivanović. njegova prava. Ovdje smo danas dosta slušali o određenim zamjenama teza koje nisu vezane uz Zakon o radu, no i zbog implementacije novih EU direktiva. Općim propisom o radu značajno se proširuju upravo ta prava radnika. Koja su očekivanja od toga i što će to donijeti kada je u pitanju proširena prava radnika? Marin (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Pa dakle već nekoliko sam puta rekao, omogućili smo kroz zakon da se i radnik obrati poslodavcu u slučaju da ima ugovor na neodređeno i da zatraži prijelaz ugovora na neodređeno. Poslodavac dakle sada ima zakonsku obvezu da odgovori radniku zašto to nije, dakle moguće. Pojačali smo i dodali u obvezan sadržaj ugovora o radu čitav niz, dakle dodatnih elemenata koji moraju biti jasno predočeni radniku kod potpisivanja ugovora uz naravno mogućnost da sam određuje mjesto rada, da je jasno definiran probni rad, da je jasno definiran produljenje probnog rada ukoliko radnik nije mogao ugovoren, dakle vremenski period odraditi na način kako su to dogovorili, dakle poslodavac i radnik. I naravno, dakle evo to sam već nekoliko puta spomenuo i mogućnost da roditelj djeteta do 8 godine života ili koji pruža osobnu skrb članu obitelji, kućanstvo ima mogućnost prelaza sa puno na nepuno i s nepunog ponovno na puno. **Reiner, Željko Hvala predsjedavajući. Poštovani ministre ne znam koliko uopće ima smisla pitati vas s obzirom da ste rekli da je ovaj zakon u izradi zapravo protekle dvije godine. Međutim, u svom uvodnom izlaganju, dakle spomenuli ste kako ovaj zakon, dakle između svih promjena koje donosi, donosi zapravo i/ili radi jasnu distinkciju između poslovnoga i privatnoga pa ću vas pitati, dakle što je sa diskonekcijom.

naša obveza implementacije europskih direktiva kako bismo povukli sredstva iz mehanizma, dakle pa onda ne mogu se oteti dojmu da unutar ovih izmjena postoji popriličan broj zapravo formalnih stvari sve na tragu dakle povlačenja već spomenutih Ne znam što bi vam odgovorio, dakle rekli smo što je dakle naša obveza bila kroz NPOO i da implementacijom ove dvije europske direktive naravno činimo ono što kao dio obiteljske zajednice moramo činiti. Čitav niz ovih drugih dakle odredbi rezultat je dvogodišnjeg socijalnog dijaloga i sa sindikatima i sa dakle poslodavcima. Kao što sam i na kraju rekao da ovo nije kraj, dakle da mi želimo pratiti svjetske trendove, da želimo vidjeti koje su to posebnosti i sa strane poslodavaca i sa strane sindikata i da nakon izglasavanja ovog zakona krećemo u formiranje radne skupine za izradu cjelovitog Zakona o radu, dakle tu vas pozivam da sve što mislite da bi bilo dobro i za radnike i za poslodavce, općenito za naše tržište rada, izvolite i predlažite.

covida-19, okolnosti razornog, nedavnog razornog potresa, te i sad okolnosti, ratne okolnosti vezane u Ukrajinu, pa mene zanima što je sa naknadom plaće u izvanrednim okolnostima, radi li se isključivo o primjeni u interesu poslodavca ili bi to moglo biti dobro i za radnika? Hvala lijepa. Marin (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvažena zastupnice Dreven Budinski, to sam već nekoliko puta elaborirao, dakle riječ je samo o zakonskoj mogućnosti da se osigura sigurnost dakle našeg tržišta rada, govorimo dakle o poslodavcima i isplatu naknade plaća koja je dosad bila definirana Zakonom o radu, dakle tri prosječne plaće u posljednja tri mjeseca, a sada jedino i isključivo u okolnostima kada netko proglasi izvanredne okolnosti da poslodavac može isplatiti ukoliko nema rada 70% dakle iznosa plaće za naknadu plaće. Međutim ja ću podsjetiti dakle da je upravo u takvim okolnostima vlada reagirala kada je došlo dakle i do covida, kasnije dakle i potresa i svih ovih dakle kriza koje su u kontinuitetu i ponudila mjeru očuvanje radnih mjesta,

Hvala lijepo potpredsjedniče HS, uvaženi ministre Piletiću sa suradnicima. Načelno svi podržavaju reguliranje rada koji se obavlja putem digitalnih radnih platformi, a s obzirom da se radi o novom obliku rada sa nizom specifičnosti zanima me zbog čega druge europske države još uvijek ne uspijevaju napraviti kvalitetan okvir za ovakav način rada, kako je to nama uspjelo i koji se učinak tih odredbi očekuje? **Reiner, Hvala lijepo uvaženi zastupniče Okroša. Dakle vi znate da čitava EU zapravo pregovara o donošenju nove direktive koja će obuhvatiti rad kroz digitalne radne platforme, platforme, dosada su to samo pokušali Španjolci, međutim dakle nisu uspjeli. Mi smo upravo u ovom tekstu zakona rekli što je sve intencija, dakle da definiramo što su to platformski radnici, da omogućimo njima radni odnos bilo da je riječ o agregatorima ili o samim digitalnim radnim platformama. Jednako tako rekli smo ukoliko ne dođe do isplate plaće od strane agregatora ili posrednika da ima dakle odgovornost i obvezu digitalna radna platforma da isplati plaću za obavljeni rad. definitivno novost na hrvatskom tržištu rada dakle rad preko digitalnih radnih platformi, vrlo je specifičan, mi ga pozdravljamo kao inovativni oblik, ali u zakonu smo stavili da želimo pripremno razdoblje od godinu dana gdje želimo …/Upadica: Hvala/… evidentirati tko radi putem digitalnih radnih platformi i onda primijenit zakon

a onaj koji zapošljava više od 75 dvije osobe koje će primati i rješavati pritužbe za zaštitu dostojanstva radnika i to je dobro. to može biti iz redova radnika, a može biti iz redova onih ljudi koji nisu zaposlenici tog poduzeća, što znači da poslodavac može imenovati svog brata ili sestru da rješava odnosno prima i rješava pritužbe radnika za zaštitu njegovog dostojanstva. Da li vi zaista smatrate da je to dobro i da je to smjer u kojem želimo da ovaj zakon ide i da štitimo prava radnika? **Reiner, Željko Dakle sve što ste rekli sastavni dio dakle teksta zakona i nigdje ne piše da poslodavac dakle može imenovat svog brata ili sestru. Može imenovati u slučaju dakle ukoliko ima više od 75 radnika osobu koja će zaprimati pritužbe radnike, koja mora dakle biti pravne struke da uopće može dakle odgovarati na pritužbe radnika. Ako smatrate da bilo što dakle nije dobro još definirano ovim tekstom zakona tu možemo dakle tu još intervenirati, međutim vrlo je jasna intencija i ove odredbe članka izmjena i dopune zakona da omogućimo dakle ukoliko ima veći broj radnika dakle obje spola da onda se ti radnici ukoliko smatraju da je njihovo dostojanstvo na radnom mjesto povrijeđeno mogu javiti osobi istoga spola. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Poštovani ministre, s obzirom da je na javnom savjetovanju bilo nekoliko primjedbi zbog legaliziranja rada tzv. posrednika evo, u okviru platformskog rada možete li nam pojasniti koncept posrednika na tržištu za digitalnu radnu platformu iz razloga koji opravdavaju legaliziranje njihovoga rada, ustvari koja je forma i na koji način bi to sve izgledalo u radnom spektru? Marin (HDZ)** Hvala lijepo. Dakle digitalne radne platforme su, dakle poslodavci kojima upravljaju algoritmi. Agregatori su pravne osobe koje za te digitalne radne platforme su poslodavci u ostalom koji će krajnjem korisniku izvršiti uslugu. tu je vrlo jasna njihova obveza da kao poslodavci sklope ugovor o radu, da zaštite radnike, da ispune sve svoje obveze kao poslodavac sukladno Zakonu o radu i ostalim dakle odgovarajućim zakonskim propisima. Mi smo ovdje upravo i stavili solidarnu odgovornost digitalnih radnih platformi kao međunarodnih multinacionalnih kompanija da imaju obvezu solidarne odgovornosti i isplate plaća ukoliko to agregatori ne učine. Dakle, agregatori su samo posrednici zapravo poslodavci onim ljudima koji svakodnevno susrećemo na ulici, koji nam dostavljaju hranu, odvoze nas s jednog mjesta na drugo dakle i imaju obveze sve sukladno …/Upadica: Dragana (SDSS)** Poštovani gospodine ministre ovaj prijedlog Zakona o radu predviđa iznimnu mogućnost sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme. Recite nam na koji način mislite da će ovaj zakonski prijedlog zapravo spriječiti proizvoljno i široko tumačenje poslodavaca da se baš radi o objektivnom razlogu za zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme. Ovo pitam imajući u vidu činjenicu da podaci HZZ-a govore da 9 od 10 ljudi koji napuste zavod odnosno koji se zaposle sklope zapravo ugovor o radu na određeno vrijeme. Marin (HDZ)** Hvala lijepo uvažena zastupnice Jeckov, dakle vi ste u pravu mi imamo i tu jednu negativnu statistiku koju dosad nismo baš čuti u javnosti da izlazak iz nezaposlenosti zapravo podrazumijeva ukoliko govorimo samo o evidenciji HZZ-a dakle preko 80% izlaska iz nezaposlenosti se pokriva ugovorima na određeno. I mi smo upravo u zakonu stavili dakle mada je i postojeći zakon predvidio da je ugovor na određeno iznimka, a ne pravila da mora biti jasno obrazloženje za prvi i za prvi ugovor o radu na određeno, zbog koji koji su to elementi koji karakteriziraju taj ugovor i na određeno dakle vremensko razdoblje. Jednako tako smo omogućili da svima koji rade na određeno vrijeme zatraže poslodavca i da ovaj pismenim putem obrazloži zašto nije moguć prijelaz s ugovora na određeno ugovor na neodređeno. Za sve ostalu tu su …/Upddica: ja se nadam da ćete vi napraviti dobar zakon koji će biti prihvatljiv i za poslodavca i za radnike. Pa evo i ovih 700 komentara koji su bili znači da je svekolika hrvatska javnost zainteresirana za to. Moje pitanje za vas je, invalidne osobe prilikom zapošljavanja. Dakle, postoji određeno penaliziranje ustanova kad ne primaju osobe sa invaliditetom, a ja mislim da bi trebalo zapravo to postaviti tako da ako se na nekoliko uzastopnih natječaja ne javi invalidna osoba onda da te ustanove ne plaćaju određene, određene kazne zbog toga. Znači mora postojati invalidna osoba, mora se primiti u ustanovu, ali ako, kažem ako se ne javljaju na natječaj nije u redu da onda neke ustanove plaćaju određene penale. **Piletić, Marin (HDZ)** Dakle, nema ovdje uvaženi zastupniče Šimičević penala, riječ je o jednoj mjeri za koju smatramo da je iznimno dobra i da ide u korist svih osoba s invaliditetom. Tu naknadu poslodavci koji su u obvezi zapošljavanja osoba s invaliditetom uplaćuju dakle Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i na taj način financiramo ili potičemo dakle upravo poslodavce posebice ukoliko govorimo o integrativnim i zaštitnim radionicama da zapošljavaju osobe s invaliditetom. Ta naknada, dakle koja se uplaćuje ZOSI-u odnosno našem Zavodu za vještačenje osoba s invaliditetom ima i svoju dopunsku odnosno zamjensku mjeru gdje naravno da svaki poslodavac koji je u obvezi može ugovoriti poslovni odnos sa integrativnim i zaštitnim radionicama za pružanje određenih usluga, nabave određenih roba i samim time dakle ne, nije više u obvezi plaćanja ove naknade za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani ministre, dosta sam po terenu, pričam s građanima, među njima naravno radnici iz različitih sektora koji mi kažu da se na neki način osjećaju diskriminirano. U objašnjenju nedostatka radne snage uvozi se radna snaga protiv čega naravno nije nitko kao što nije nitko ni protiv toga da imaju istu neto plaću kao i domaći radnici, za pošten posao poštena plaća za isti rad. No, često je primjer da isto tako imaju plaćen smještaj i obrok što isto nije problem, ali tu razliku u plaći za taj iznos nemaju domaći radnici i to ih sve više frustrira. Da se taj iznos koji je poslodavac primoran dati uvoznom radniku koji je došao iz inozemstva, da se ta razlika u plaći digne domaćem radniku siguran sam da osim zadovoljnog radnika da bi imali više domaće kvalitetne radne snage za to školovane i koja je radila godina. Tako dio njih je izašao iz same struke, a dio njih i iz Hrvatske nažalost, pa me zanima kako vi vidite rješenje ove situacije. (HDZ)** Dakle uvaženi zastupniče Daus, vidim to da zaista nitko nema pravo u današnjoj Hrvatskoj dakle uvodit bilo kakvu dakle diskriminaciju između domaće radne snage i uvezene radne snage. Na to smo obvezani Ustavom i čitavim nizom međunarodnih konvencija, a s druge strane dakle nažalost ili kako god hoćete u situaciji kada vidimo dakle da je i prema posljednjem popisu stanovništva broj stanovnika u Hrvatskoj pao ispod 4 milijuna stanovnika da imamo potrebu za uvozom radne snage. Prije svega nekoliko godina taj broj je bio na razini nekoliko tisuća uvezenih radnih, uvezenih dakle stranaca na tržište rada. Mi ove godine već lagano dolazimo do brojke od 100.000 radnika koji su došli iz inozemstva. Mi sigurno ne bismo voljeli ni da naši građani koji su otišli u inozemstvo budu diskriminirani u zemljama u kojima su pronašli priliku za posao. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Poštovani ministre. Nedavno je u javnosti izašao podatak da ¼ radnika nije dobila naknadu od strane države koja je uplatila preko poslodavaca, to je strašan podatak u početku kad su išle isplate. Mene zanima koji je to iznos, da li su ti poslodavci vratili novac u državni proračun? Hoćete li objaviti listu tih poslodavaca kao crnu listu koji nisu isplatili radnicima ono što im je država dala kao naknadu? I u konačnici, hoće li ti radnici ikad vidjeti taj novac, hoće li oni dobiti taj novac? Hvala lijepo. Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče Lalovac, govorite dakle o mjeri koju sam malo čas spomenuo, očuvanje radnih mjesta koje je vlada uvela kao podršku svim poslodavcima, ali u konačnici ranicima u ovim izazovnim okolnostima pandemije. Točno je da kod dojele prvih ugovora za očuvanje radnih mjesta koje su sklapali poslodavci i HZZ su revizijom utvrđene nepravilnosti spomenuli ste postotak od ¼ govorimo samo o prvim tranšama, ne u kontinuitetu ove mjere koje je HZZ u suradnji sa poslodavcima realizirao. HZZ je detektirao da iznos od 300 milijuna kuna nije raspoređen onako kako je bilo u ugovornom odnosu HZZ-a

Zahvaljujem. Poštovani ministre, evo s 1. siječnjem 2023. stupa na snagu Zakon o mirovinskom osiguranju kojim se stimulira kasnije umirovljenje i dulji ostanak u radnom odnosu osobama koje su navršile 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, dok ovim prijedlogom zakona predlaže se u jednom dijelu da se toj skupini osoba koje su navršile 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža poslodavac više nije u obvezi isplatiti otpremninu jer ostvaruju pravo na starosnu mirovinu. Moje pitanje je da li to znači da želite što više ljudi koje navrše 65 godina života zadržati na njihovim radnim mjestima? Zanima me da li ste kod donošenja ove odredbe imali podatak koliko je osoba u tim godinama koje žele nastaviti radili jer moje mišljenje je iako su željeli ili nisu na određeni način će čak ipak i morati. Hvala. mislim da sam to već uvažena zastupnica Nemet odgovori. Dakle mi želimo i to smo jasno iskazali i kroz ovaj spomenuti Zakon o mirovinskom osiguranju povećavajući stopu bonifikacije sa 0,34 na 045 za svaki mjesec duljeg ostanka u radu. Poslodavcima propisali da ukoliko netko ima uvjete za mirovinu ima osiguranu egzistenciju nisu dužni isplaćivati otpremninu i i otkazne rokove na način da upravo svi oni koji žele raditi ostanu, a da poslodavci pri tom nemaju obvezu nešto isplaćivati što je zapravo supstitut za snalaženje na tržištu rada ukoliko dođe do raskida ugovornog odnosa. Jednako tako u HS uskoro će stići izmjene i dopune Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju gdje će i naknade za bolovanje svih iznad 65 do 70. godine života ići nakon 42 dana

i ono što je zapravo jedna novina koju je možda i covid potencirao su digitalne mreže odnosno u ovom slučaju i u slučaju našega Zakona o radu radnici tzv. digitalnih platformi. Moram priznati da sam razočaran jer ovaj zakon nije regulirao na onaj način na koji bi trebao odnosno zaštitio radnike digitalnih mreža nego ih se na neki način i izuzima od zaštite zakona odnosno prepušta se digitalnim mrežama i njihovim poslodavcima zapravo da gotovo rade s njima što hoće. Moje pitanje ide u tom smjeru zašto se ovom problemu nije ozbiljnije pristupilo i možemo li onda barem do drugog čitanja očekivati neke konkretnija rješenja za zaštitu tih radnika?

Dakle, jasno smo propisali da agregatori kao poslodavci imaju obvezu postupiti prema Zakonu o radu i ugovoru u radu i izvršiti sve svoje obveze prema tim ljudima. Mi danas u Hrvatskoj nemamo evidenciju tko radi putem digitalnih radnih platformi jer ti radni odnosi ili nisu regulirani ili se obavljaju putem lažnog samozapošljavanja na način da se tim radnicima sugerira da otvaraju svoje obrte i poduzeća pa da onda izvršuju uslugu za bilo agregatore ili digitalne radne platforme i upravo kroz propisivanje odgovornosti digitalne radne platforme nismo ih izuzeli od odgovornosti ukoliko agregator poslodavac koji ima sve obveze ne ispuni nešto prema radniku. **Reiner, Željko Zahvaljujem potpredsjedniče sabora. Poštovani ministre, ja bi vas upitala oko čl. 11. st. 5. i 6. radi se o radu maloljetnika. Zanima me na osnovi kojih kriterija će centar za socijalnu skrb davati odobrenje zakonskim zastupnicima o sudjelovanju u aktivnostima snimanja filmova, oglašavanja ako isključivo i jedino imamo u interesu to su prava zaštite djece? Dakle, tu smo rekli da poslodavci kod zapošljavanja imaju obvezu zatražiti svi koji rade sa djecom da imaju obvezu zatražiti izvod iz evidencije o kažnjavanju. Prema tome, ja mislim da tu itekako će bit reguliran status da nitko ne može ući na tržište rada kod onih poslodavaca koji rade s djecom, a da je ili u postupku ili da je osuđivan za ona nabrojena djela. Dakle, a onda možete ponovit Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani ministre. Ja vam želim čestitat na iskoracima koje su pohvalile i određene središnjice od sindikata gdje upravo govore da i ograničavanje broja ugovora na određeno je značajan iskorak. Isto tako vidjeli smo i kod digitalnih platformi kada se prenormira da se oni povuku iz države, a to je primjer Španjolske, tako da mislim da ste našli jako dobar balans u zaštiti radnika, ali isto tako osiguravanju poduzetničke djelatnosti. Moje pitanje vama ide oko dodatnog rada, pitanje vama ide oko dodatnog rada, naravno NPOO naglašena je potreba da treba dopustiti lakšu i veću mogućnost rada kroz dodatni rad kod drugog poslodavca. Zašto je to dobro?

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ljudi koji su radili, tu govorimo dakle o sezonskim poslovima, nisu bili prijavljeni. Upravo zbog toga jačanje dakle iznimno važne gospodarske grane u Hrvatskoj riječ je dakle o sezonskim poslovima, dakle riječ je o turizmu, riječ je o poljoprivredi, želimo potaknuti poslodavce da ugovaraju ugovore o dodatnom radu sa dakle ljudima koji to žele raditi i na taj način dakle osigurati si dodatni izvor prihoda i nipošto nije točno dakle da ugovor o dodatnom radu rade samo oni sa nižim primanjima, itekako dakle imamo evidenciju o tome da to rade ljudi koji poprilično dobro zarađuju. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovani ministre, prema vašem prijedlogu izmjene čl. 46. ovog zakona na ugovor o radu koji agencija sklopi s radnikom na određeno vrijeme, a takvih je većina, ne primjenjuje se ograničenje broja uzastopnih ugovora o radu iz čl. 12. st. 2. ovog zakona. Ne mislite li da time potičete dodatno poslodavce da angažiraju radnike putem agencija što je daleko nepovoljniji oblik rada za radnika negoli je to čak i u odnosu na već nepovoljan ugovor o radu na određeno vrijeme. Naime, u tom smislu i agencija i poslodavac odnosno korisnik ustupljenog radnika zapravo akumuliraju profit na leđima tog istog radnika koji pošteno odrađuje svoj posao. **Piletić, Marin (HDZ)** Dakle naravno da ćemo se složiti da ukoliko bilo ko taloži profit, a ne plaća radnika ili mu ne osigurava dakle nekakvu sigurnost kroz ugovor na neodređeno naravno da nije poželjna dakle situacija ni za radnika, ni za poslodavca, ni za nas kao društvo. Mi smo i čuli u jutrošnjem izlaganjima kada ste tražili pauzu, dakle da mi imamo agencijskih radnika u Hrvatskoj nešto više od 13 tisuća. Agencijski rad dakle treba predstavljati izuzetak, a ne pravilo, izuzetak, a ne pravilo i naravno da smo tu oslobodili zato što je riječ o izuzetku, a ne pravilu na način dakle da se ne primjenjuju ove odredbe članka koji ste spomenuli iz razloga što poslodavci iskazuju dakle potražnju za takvim radom koji su onda limitiranog vremenskog karaktera. Tu bilo što dakle što možemo još do drugog čitanja zakona u tom smislu poboljšati da i dalje takva vrsta …/Upadica: Hvala/… zapošljavanja ostane iznimka, a ne pravilo, naravno da ćemo učiniti. **Reiner, Željko Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre, dakle cilj svakih izmjena Zakona o radu bi trebao biti da svi radnici budu zaštićeni na jednak način. Ono što možemo reći kao plus je da se konačno spominje platformski rad, ali i u samim ovim zakonodavnim izmjenama ima jako puno iznimaka za koje smatramo da ne bi trebale biti dozvoljene. Da li ste svjesni da nažalost i dalje će postojati mogućnost da ti ljudi budu ispod minimalca, da nemaju jednaka radna prava i da možemo komotno pričati da svi ti ljudi koje često možemo sresti na ulicama oko sebe će biti ništa drugo nego izrabljivani od krupnoga kapitala i platformski radnici su radnici. Poštovani ministar Piletić. u zakonu. Mi danas ne znamo i nemamo evidencije koliko dakle platformskih radnika radi. S obzirom dakle informacije koje smo mi dakle dobili imate čitav niz dakle radnika koji rade kroz osnivanje obrta i svojih poduzeća i onda rade ili za agregatora ili za platformu. Oni sigurno i to smo rekli dakle vezano za sve radnike, neće raditi ispod minimalca nego je jasno propisano da osnovna plaća ne može bit ugovorena ispod minimalca, čuli ste da je vlada donijela odluku da s 1.1. dakle minimalac u brutu će biti propisan na 700 eura i na taj način dakle ne možemo nikako govorit da mi ovakvim rješenjem zakona nekome prešutno odobravamo da bude bilo radnik ili platformski radnik plaćen ispod minimalca, to jednostavno ne stoji. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa predsjedavajući. Poštovani ministre, evo želim vas pitati vezano na ove novine uvedene glede instituta otpremnine. Uveli ste tu kao novu okolnost da se radniku s navršenih 65.g. starosti i 15.g. mirovinskog staža više nema obveze isplaćivanja otpremnine kao novu okolnost koja dosad nije postojala u zakonu. Ne znam da li će to dovesti možda u praksi do nejednakih i možda nepravednih situacija iz razloga što će ako poslodavac ima dva radnika, jedan i otkazuje mu u isto vrijeme, jedan ima navršenih 64.g. i 11 mjeseci života, a jedan 65., jedan imat pravo na otpremninu koja iznosi onako kako je zakonom ograničeno 6 prosječnih plaća, a ovaj neće imati. Zanima me da li je to najbolje izbalansirano da malo to još razmotrite. Hvala. Marin (HDZ)** Hvala lijepo. Pa evo imat ćemo ja mislim svi zajedno dovoljno vremena da razmislimo o svim dakle odredbama izmjena i dopuna Zakona o radu, ponovio sam već nekoliko puta pa ću ponovit sad, dakle to je samo zakonska mogućnost poslodavcu želeći stimulirati da svoje djelatnike iznad navršenih 65 godina života zadrže na tržištu rada jednako kao što dakle osiguravamo da naknada za bolovanje kroz izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju ne idu nakon 42 na teret i dalje ostaju na teret poslodavaca nego da idu na teret državnog proračuna. Kao što sto i Zakonom o mirovinskom osiguranju omogućili, potaknuli sve koji žele ostati nakon 65 godine da za to dobiju i primjerenu bonifikaciju koja onda 5 godina iznosi 27% veću mirovinu nego što bi inače po izračunu bila. Kolektivni ugovori, posebni zakoni koji reguliraju da svako tko navrši 65 godina …/Upadica: Hvala./… ima uvjete za mirovinu ima pravo na otpremninu i dalje ima …/Upadica: (HDZ)** Prije nego što nastavimo na galeriji pozdravimo nastavnike i učenike srednjih škola Istarske, Karlovačke, Zadarske, Dubrovačko-neretvanske županije koji su sudjelovali u projektu Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova Školi otvorene kohezije, Prekogranična suradnja Interreg Italija – Hrvatska.

iako se često misli da su samo privatnici ti koji krše zakonski propise praksa je pokaza vrlo često da je država ta koja ne poštuje zakonske propise. Primjerice radnice bivše Tvornice Orljava su svoje plaće morale potraživati putem prosvjeda, a još uvijek su neisplaćene otpremnine za 172 172 radnice u ukupnom iznosu od 450.000 eura. Moje upit je vrlo konkretan. Da li ćete preuzeti odgovornost i isplatiti neisplaćene otpremnine? A što se tiče mog drugog pitanja je što je sa materijalnim odredbama koje su, nisu obuhvaćene prekršajnim sankcijama pa inspektor nema drugog rješenja osim uputiti radnika da uputi privatnu tužbu? Primjerice to se odnosi na otkaz pod bolovanjem što sigurno ne predstavlja adekvatnu zaštitu radnika. U tom dijelu nisu predložene izmjene, pa evo moj upit je što je s tim? **Reiner, Željko Svjesni situacije u kojem se mogu naći bojni radnici pa tako i radnice Orljave dakle smo prije koliko to dana u sabor uputili izmjene i dopune Zakona o osiguranju radničkih tražbina. Koliko ja imam informaciju, a možete dobiti dakle kompletnu informaciju mi smo već isplatiti značajna sredstva dakle radnicima Orljave koji imaju pravo sukladno tom istom zakonu. dakle iznosi koje oni potražuju su u fazi dakle obrade u Agenciji za osiguranje radničkih tražbina i jednako tako dakle izmjenom i dopunama Zakona o osiguranju radničkih tražbina smo osigurali da takvim slučajevima i blokade i stečaja dakle radnik ne računa samo na 3 isplate mjesečne plaće nego da se produži na 5 mjeseci. Jednako tako da razdoblje osiguranja koje ima svaki radnik u slučaju dakle stečaja i blokade se produži ne samo 6 mjeseci prije proglašenja stečaja nego da to razdoblje bude i 10 mjeseci prije stečaja.

Evo hvala vam lijepo i nadam se da će uvažiti moju, moj ispravak, a sada će replicirati poštovana zastupnica Maksimčuk. Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvaženi ministre sa suradnicima, veliki broj prijavljenih za ovu današnju temu pokazuje zainteresiranost svih nas ali i javnosti za izmjene i dopune ovoga prijedloga zakona. Jedan od specifičnih vrsta ugovora o radu je ugovor za obavljanje stalnih sezonskih poslova. Imajući u vidu da su se stalni sezonski poslovi dosada ugovarali isključivo putem ugovora o radu na određeno vrijeme očigledan je i dosljedan iskorak prema stalnim ugovorima i u ovom visoko zastupljenom području hrvatskog tržišta rada. Koje će to pogodnosti donijeti samim radnicima, a koje poslodavcima?

da određene gospodarske grane u Hrvatskoj imaju dakle izrazitu sezonalnost, dakle obavljaju se radovi samo u određeno doba godine. Ako tome dodamo naravno turizam koji je jedna od osnovnih gospodarskih grana onda tu radimo značajan iskorak uvodeći dakle mogućnost ugovaranja rada na neodređeno za stalne sezonske poslove i to kroz dva modela. Jedan model je dakle da radnik kada ne obavlja posao, kada završi sezona jest ima ugovor na neodređeno, a poslodavac dakle plaća doprinose na najnižu osnovicu. Druga mogućnost, još bolja da radnik odjavi privremeno s rada radnika da mu ugovor na neodređeno i dalje teče, a da taj isti radnik može raditi kod drugog poslodavca van

Poštovani ministre danas smo već u nekoliko navrata spominjali kako će prema ovom prijedlogu Zakona o radu zaposlenicima biti omogućen dobrovoljni ostanak u radnom odnosu do 68 godine. Prema tome, bez obzira što je dobrovoljno umjesto da smanjujete dobnu granicu, da ljudi uživaju u mirovini naravno uz dostojanstvenu mirovinu, vi tu granicu samo povećavate. Povećajte mirovine, a ne dobnu granicu. Za nekoliko godina u Hrvatskoj nećemo mladog čovjeka vidjeti. Po meni je ovo dokaz tjeranja mladih iz zemlje i dokaz da su mirovinski stupovi poprilično prazni kao i činjenica da se ovime ne brine o onom malom radniku koji radi na slabije plaćenim poslovima već se štite oni koji se rade na vodećim pozicijama. Piletić. **Piletić, Marin (HDZ)** Hvala lijepo. Ja mislim da vi niste baš do kraj u pravu sa ovim vašim komentarom. Dakle, mi nismo nikakvu granicu do 68 godine dizali. Dapače, u dogovoru sa socijalnim partnerima i sindikatima i poslodavcima nismo predložili da se dobna granica povisi na 67, ne 68 godina ukoliko je to u interesu radnika. Svatko tko navrši, dakle i to je jasno definirano Zakonom o mirovinskom osiguranju 65 godina, 15 godina mirovinskog staža može koristiti korisnik mirovine. Dakle, mi ne povećavamo dobnu granicu, a tendencije naših umirovljenika koji žele ostati na tržištu rada govore da je taj broj uzlazan. I upravo u razgovoru sa socijalnim našim partnerima govorimo i o Matici umirovljenika i Sindikatu umirovljenika Hrvatske. Upravo oni inzistiraju da mi fleksibiliziramo zakonski okvir, da oni koji to žele mogu raditi. A kad smo kod mirovina ja se nadam da ste bili u Hrvatskom saboru kada smo donijeli izmjene i dopune Zakona o mirovinskog osiguranju gdje smo povećali sve obiteljske za 10, 27% od pripadajuće obiteljske mirovine uz svoju osobnu i najniža za …/Govornik se ne Poštovani ministre, kada bi ovaj prijedlog došao od neke druge Vlade onda bih rekao da sam razočaran ovakvim prijedlogom. Kada je došao od vas onda mi je potpuno jasna politika ove Vlade, politika u kojoj umjesto da štitite radnike i da mu osigurate da može živjeti od svoga rada vi ga praktički tjerate da radi dva posla, vi ga praktički tjerate da ostane raditi nakon 65 jer ne može otići u dostojnu mirovinu. A sve ono što uočavate na tržištu rada uporno zaobilazite, a ne rješavate. **Reiner, Željko Kada dobijete povjerenje većinskog hrvatskog naroda vi ćete moći predložiti izmjene i dopune Zakona o radu. **Reiner, Željko poštovani ministre, jedno pitanje o ovim ugovorima na određeno vrijeme i radnicima koji rade na projektima koji se financiraju na primjer iz europskih fondova. Dakle, da se po ovom prijedlogu, dakle ne mogu se sklopiti novi ugovori o radu na određeno vrijeme. Dakle mora postojati razmak od 6 mjeseci prije novog ugovora. Međutim, događat će se poslodavcima da će u tih 6 mjeseci zapravo naći nove radnike, je li nemaju vremena čekati da da sklope ovaj ugovor. I onda će iz nova i nova zapravo zapošljavati nove i nove radnike. Dakle, neće moći iskoristiti je li iskusne radnike koje su imali prethodne tri godine. Kažem zaposlit će ih na neodređeno, ali kako će ih zaposliti na neodređeno kad financiranje ovisi o projektima, o europskim fondovima ili nekim drugim izvorima financiranja.

o projektima koji su financirani iz EU govorimo dakle o programskim aktivnostima. Svaka programska aktivnost koja je financirana putem europskih sredstava ima početak, početnu konferenciju i završnu konferenciju. zakonski propisati da netko nakon što se realizira projekt, program ili određena aktivnost da mora ostati zaposlen, a ukoliko se nije nastavilo, dakle financiranje tog istog projekta kroz neku drugu fazu. Ja nisam siguran da ukoliko netko dobro radi svoj posao da će se poslodavac igrati sa ovim što ste vi rekli, pa će tražiti nekog novog radnika. A cijelo vrijeme govorimo da nam, dakle kvalitetnih radnika treba i da se poslodavci bore, dakle za svakog dobrog radnika. Mi danas imamo situaciju znam, trenutno danas na ponudi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje negdje oko 160 000 poslova, a da smo u isto vrijeme kada imamo stopu nezaposlenosti, odnosno broj evidentiranih nezaposlenih 109 imamo dakle uvezeno gotovo 100000 radne snage. imenom i prezimenom)** Zahvaljujem. Uvaženi ministre, na tragu ovoga što ste sada rekli činjenica jest i da naši poslodavci ukazuju da u Hrvatskoj kronično nedostaje oko 60-tak tisuća radnika. Imamo i situaciju da u nekim sektorima, poput sektora građevine, poput ugostiteljstva masovno uvozimo radnike primjerice sa Filipina. Dakle, očito negdje u sustavu nešto nije posloženo kako treba. Čini mi se da MUP oko 30-tak tisuća radnih dozvola zahtijeva, zaprima. Od toga izdaje 20-tak. Dakle, radne snage nam fali. Vjerujem da bi plaće bile veće kada davanja na plaće ne bi bile tako značajna, što znači da se država mora restrukturirati da bi uopće tim poduzetnicima omogućila da svojim radnicima stvaraju bolje uvjete rada, a ni država nije dobar poslodavac. To vidimo po sektorima primjerice zdravstva, gdje se medicinske sestre ucjenjuje da ne mogu dati otkaz na svom radnom mjestu, jer ih naprosto nema tko zamijeniti. …/Upadica Reiner: Hvala./… Dakle, strukturne Hvala lijepo potpredsjedniče. Što se tiče uvoza radne snage tu, dakle odgovaramo potrebama poslodavaca i ja mislim da će vrlo skoro i u Hrvatski sabor doći izmjene i dopune Zakona o strancima. To je druga materija u koju sada, dakle neću ulaziti. Ali kad ste spomenuli, dakle već i ugostiteljstvo i građevinu tu mislim, dakle što se tiče građevine da će upravo izmjena i dopuna Zakona o strancima omogućiti našim poslodavcima koji trebaju građevinskih radnika da lakše do njih dođu. A što se tiče ugostiteljstva i turizma pa upravo smo sada kroz izmjene i dopune zakona rekli sklopite ugovore sa svojim stalnim sezonskim radnicima na neodređeno. Kad završi sezona plaćate doprinose na, dakle najnižu osnovicu ili puštate radnika da ide, dakle kod drugog poslodavca da radi do početka sezone. To je isto također dakle realnost koja se događa, ali upravo zbog stalne sezonalnosti i turizma na koji se svi oslanjamo mora omogućiti da radnicima koji stalno rade u sezonskim poslovima imaju ugovor na neodređeno. **Reiner, Željko Zahvaljujem. Poštovani ministre, s obzirom da je intencija ovog zakona bolja regulacija rada na određeno kako i sami kažete zanima me zašto niste regulirali dugogodišnji problem neproduživanja ugovora na određeno trudnicama? Naime, poslodavac nije dužan produžiti ugovor trudnici nakon isteka roka na određeno, dok istovremeno radnicama koje rade na neodređeno vrijeme, za vrijeme trudnoće, zabranjeno je otkazati ugovor o radu. Što se dakle događa s trudnicama koje rade u državnoj službi, ne radi se dakle o menadžerskom kadru o kojima ste vi netom prije pričali, dakle kojima ističe ugovor na neodređeno, zašto se taj ugovor ne produžuje. Da, zašto se taj ugovor dakle ugovor na određeno, zašto se dakle automatizmom ne produžuje za trudnice i osobe koje koriste neka od prava iz zakona o rodiljnih i roditeljskih potpora? Znamo dakle da je prema istraživanju pravobraniteljice .../Govornici govore istovremeno, Gledajte, ugovor na određeno sklapa poslodavac i radnik i dogovorili su se i potpisali jedan i drugi da će ugovor na određeno trajati do određenog datuma. Mi upravo želimo i kroz ove izmjene i dopune Zakona omogućiti da svi koji rade na određeno kroz izravan dijalog sa poslodavcima pređu na ugovor na neodređeno. Ovdje dakle smo također, uveli institut da se produljava probni rad na ugovorima na neodređeno ukoliko dakle nije upravo zbog ovakvih obiteljskih situacija mogao odraditi kako je ugovoreno, 6 mjeseci. Dajte prijedlog što želite definirati i idemo vidjeti što možemo učiniti dakle do drugog čitanja Zakona. Hvala vam lijepo. Prije nastavka, pozdravimo na galeriji pripadnike Saveza povijesnih postrojbi Hrvatske vojske u njihovim živopisnim uniformama. Evo, a sad ćemo nastaviti i replicirat će poštovana zastupnica Sandra Benčić. **Benčić, Sandra Kada govorimo o pitanju ugovora na određeno vrijeme i problematici trudnica, govorimo zapravo o neutralnoj pravnoj normi koju vi imate i u ovom prijedlogu izmjena i dopuna koja je do sada bila u ZOR-u. Ona je neutralna, međutim, neutralna pravna norma diskriminatorni efekt kada se radi o trudnoći. Zašto? Jer pogađa zapravo na drugačiji način trudnice odnosno one koje koriste rodiljni dopust. Ono o čemu mi govorimo je da vrijeme trajanja bilo čuvanja trudnoće, dakle bolovanja zbog trudnoće, kao i vrijeme provedeno na rodiljnom dopusti i roditeljskom dopustu, ne smije uopće ulaziti u vrijeme određeno ugovorom na određeno i na taj način ćemo zapravo osigurati da istekom ugovora ne može za vrijeme trudnoće doći zapravo do prekida ugovora o radu. To je način na koji možemo zaštiti, a posebno ću apelirati da se to napravi o Zakonu o državnim službenicima i lokalnim službenicima i namještenicima. Hvala. **Reiner, Mi ćemo svakako dakle ovaj prijedlog koji ćete uputiti dakle razmotriti. Mi sigurno nismo Vlada koja će raditi bilo kakav zakonski prijedlog na štetu trudnica, roditelja, dakle vidjeli ste i kroz izmjene i dopune Zakona o rodiljnim i roditeljskim naknadama što smo učinili i naravno dakle ovo možemo pripremit za sljedeći tekst, bit će tako. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Grmoja. **Grmoja, Nikola (MOST)** Hvala poštovani ministre. Pitali su već neki zastupnici prije mene, dakle o pravu na isključenje, pravu radnika na slobodno vrijeme da ih poslodavac ne uznemirava van van radnog vremena, rekli ste da što ćemo onda s vatrogascima, pa postoje hitne službe i u drugim europskim zemljama koje imaju to pravo na isključene radnika, postoje hitne službe, a ipak su uveli te izmjene. Vi to ovim Zakonom niste napravili i isto tako, jedan dobar dio naših radnika počinje raditi za digitalne platforme, Glovo, Uber, Wolt, itd. Kako njih zaštititi? Dakle oni nemaju ugovore s platformama nego sa posrednicima. Ako su ugrožena njihova radna prava, oni ih ne mogu ostvariti preko tih posrednika jer posrednici nemaju kapacitete da ostvare sve ono što je ugovorom zajamčeno, a tiče se radnih odnosa, dakle tih ljudi se uopće niste dotaknuli niti ste taj problem riješili dakle kada govorimo o ovom vašem Zakona o radu platformskih radnika koji rade putem digitalnih radnih platformi, bilo da je riječ da su izravno imaju ugovor o radu s njima ili putem agregatora i rekli smo da primjena ove glave dakle ZOR-a stupa na snagu sa dakle 1.1.2024. g., da do tad imamo obvezu evidentirati tko to sve radi i imati evidenciju radnog vremena, ne može netko tko ima ugovor o radu raditi za digitalne radne platforme, u dakle vrijeme svoga radnog vremena. Ja ne znam dakle što je trebalo biti jasnije nego sve ono što smo napisali u Zakonu. Pločicu sa povredom Poslovnika digao je poštovani zastupnik Grmoja. U čemu je povrijeđen Poslovnik? **Grmoja, Nikola (MOST)** Povrijeđen je čl. 238., dakle radnici neće moći dokazati da su u radnom odnosu s digitalnom platformom, a ti agregatori kao fiktivni poslodavci neće moći ispuniti obaveze koje proistječu iz radnog odnosa. Dakle to je sasvim jasno. Nemojte štititi te digitalne platforme, ja ne znam kakvi su tu linkovi postojali, tu nekakve veze, ovaj i kakvi su razgovori, ali vaš zadatak ministre je da zaštitite radnike koji rade za te digitalne platforme. Kolega Grmoja ovaj, svjesni ste da je to bila replika, a ne povreda Poslovnika pa dobijate opomenu, ali sad pravu repliku će imati poštovana zastupnica Antolić Vupora, izvolite. **Antolić mogućnost dodatnog rada, međutim, i to do 8 sati redovno i do 16 sati bez, sa privremenom mogućnošću i to bez odobrenja matičnog poslodavca i tu sad postoje, postoje 2 problema. Dakle da je onaj čovjek koji radi 40 sati tjedno, ako nije u mogućnosti zadovoljiti sve egzistencijalne potrebe sebe i svoje obitelji, nekad prisiljen raditi kako bi zaradio dovoljno za život. S druge strane mislite li da će ta kao mogućnost dodatno smanjiti cijenu rada jer će oni koji su sada zaposleni i sa tom dodatnom mogućnošću zapravo zauzeti ta radna mjesta i sniziti cijenu rada. Poštovani ministar Piletić. od 10. mjeseca 2016. do danas povećana dakle za 33%, vidite i prema podacima Državnog zavoda za statistiku da je kolovoz narasla dakle i prosječna plaća u odnosu na srpanj, kao i na, u odnosu na isti mjesec prošle godine. Ovdje smo jasno detektirali da imamo potrebu uvoza radne snage upravo za ove sezonske poslove dakle u ugostiteljstvu i da smo upravo kroz razgovor sa predstavnicima poslodavaca u ovoj gospodarskoj grani razgovarali i o izmjenama Zakona Na ovaj način želimo omogućiti da ljudi, posebice dakle u turizmu, mogu legalno raditi, plaćati na to doprinose i povećati svoje dakle mjesečne prihode, a samim time dakle i buduća mirovinska primanja.

Hrvatskog zavoda za mirovinsko HZMO-a gdje je udio ugovora na određeno vrijeme u ukupnom broju ugovora se kretao oko 25% dok ono što je još problematičnije su kratkotrajni ugovori odnosno ugovori koji traju kraće od 3 mjeseca i gdje su oni na razini Hrvatske u iznosu od 4,2% dok je taj prosjek u EU samo 1,7% dakle tu imamo još veće probleme sa tim ugovorima i mislim da je upravo iz toga razloga bitno da se kaže što ovaj zakon čini i u tome smjeru. Hvala. Marin (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi zastupniče Mažar. To smo već nekoliko puta spomenuli, dakle možete sklapat ugovore na određeno, ali imate zakonsku obvezu da takvi ugovori mogu bit sklopljeni samo tri puta unutar 3.g.. Ako neko želi sklapat dakle ugovore na određeno tzv. prekarne kratkoročne ugovore i samim time dovodit dakle Hrvatsku u vrh ove negativne liste mora bit svjestan da će to moći samo tri puta učiniti učiniti i da onda ima sva ostala zakonska ograničenja po tom pitanju. Ja ovdje želim istaknut dakle da je u jednom socijalnom dijalogu vlade, poslodavaca i sindikata svih mjera koje mi dakle osmišljavamo i nudimo i poslodavcima i radnicima kroz mjere aktivne politike zapošljavanja dovelo upravo do toga da se razina i postotak ugovora o radu na određeno smanjuje i po statistici

građana, znači na sve one koji temeljem ugovora o radu obavljaju određene poslove za poslodavca, a poslodavac im je dužan isplatiti plaću i sva ostala davanja. Postojećim zakonom nema, u njemu nije definirana, ne sadrži definiciju plaće odnosno njene komponente i to sad predlažete definirati, tu se misli na plaću, dodatke i sve ostale primitke. Znači predmetne izmjene zakona značajno zadiru u materiju o plaćama, ne stignem sad nabrajati sve sve izmjene koje planirate, ali bitno je da naglasite hoće li i kako te izmjene i novine utjecati na plaću radnika, to je svakako ono što sviju najviše zanima, hvala. **Reiner, Željko Pa i o tome smo uvažena zastupnice Pocrnić Radošević već tijekom ovog sada već koliko dvo i po satnog izlaganja komunicirali, dakle mi želimo jasno propisati da se plaća za obavljeni rad isplaćuje u bruto iznosu, imamo dakle primjere gdje to nije bilo tako, želimo jasno definirati da osnovna plaća se ne može ugovoriti u manjem iznosu od zakonski propisane minimalne plaće. Podrazumijevajući što činimo kroz Zakon o radu vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku i o značajnom povećanju dakle minimalne plaće u Hrvatskoj, dakle i na taj način podižemo standard naših građana, a samim time dakle i sve one ostale odredbe koje će morati pisati u ugovoru o radu i što se tiče obrazovanja za potrebe radnog mjesta i sve ostalo. Poštovani zastupnik Karlić. ali prema podacima Zavoda za statistiku proizlazi da je proteklih nekoliko godina zahvaljujući ovoj hrvatskoj vladi značajno porastao značajno rast plaća i ono što, što je važno još jedanput to naglasiti naravno da je inflacija nešto to pokvarila, to pokvarila, međutim htio bi reći da se intenzivno sad pregovara upravo sa sindikatima o povećanju plaća da bi se upravo taj efekt inflacije nekako ublažio i poništio, pa evo koliki su ti iznosi da još jedanput naglasimo koliko je porasla plaća u proteklih nekoliko godina, hvala. **Reiner, Hvala lijepo. Pa i taj podatak sam dakle komunicirao, ali evo ponavljam, dakle prosječna neto plaća u Hrvatskoj od listopada 2016.g. do danas porasla je za 33,4%, 33,4%, a dakle kumulativna inflacija od istog razdoblja do danas iznosi dakle 15,4% i nipošto dakle nije točna konstatacija da je inflacija pojela sav rast plaća i mirovina u Hrvatskoj. Mi smo trenutno dakle i u pregovorima sa čelnicima čelnicima državnih i javnih službi koji dakle predstavljaju gotovo 250.000 radnika koji rade u državnim i javnim službama. Naravno da tu želimo napraviti značajan iskorak, ponavljam dakle da smo od 1.5. ugovorili osnovicu za više od 4%, ponudili povećanje osnovice s 1.10. za 4, od 1.1. za dodatnih 2% što znači da bi 10,32% 10,32% rasla osnovica našim djelatnicima u državnim i javnim službama samo u ovoj godini. rad na određeno vrijeme znači nesigurnost zaposlenja, a posebno je problematično kad poslodavci zloupotrebljavaju ovu vrstu ugovora. Jedan način borbe protiv zlouporaba i prilika za to svakako su izmjene i dopune Zakona o radu. Iako predložene izmjene uvode određena poboljšanja radi učinkovitije zaštite prava radnika neophodno je potrebno inspektorima rada omogućiti izdavanje odgovarajuće mjere u slučaju kada je ugovor o radu na određeno sklopljen suprotno zakonu. Isto im treba omogućiti kada radnik ostane kod poslodavca i nakon isteka vremena na koje je ugovor sklopljen bez da mu se ponudi sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme. Time bi se omogućilo da se brzo otklone nezakonite situacije, a ono što je isto jako važno kod radnika bi se otklonio nerazmjeran teret pokretanja sudskih postupaka i dokazivanja promjene ugovora o radu na određeno u onaj na neodređeno.

Dakle i kod izrade Prijedloga Zakona o radu kao i druga današnja točka Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada naravno da su u radnim skupinama sudjelovali predstavnici Državnog inspektorata i ja mislim da ćete imati prilike i na drugoj točki dakle vidjeti koji su to elementi državne inspekcije da izlazi na teren i utvrđuje nepravilnosti, a onda naravno prekršitelje adekvatno kazni, objavi i danas smo pričali o crnim listama, ali ako uvodimo crne liste onda moramo biti svjesni da postoje i oni koji trebaju ići na bijele liste, koji trebaju biti primjer kako se u Hrvatskoj može raditi. **Reiner, Željko Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani ministre na dobar dio pitanja oporbe ste odgovarali kao da slučajno ili namjerno ne razumijete što pitaju pa se nadam da ću ja imati više sreće. U Članku 36. koji definira jednaku plaću za jednak rad stoji stavak 6. koji kaže da je poslodavac dužan radi ostvarivanja prava na jednakost plaća žena i muškaraca na zahtjev radnika, radniku dostaviti podatke o kriterijima temeljem kojih je ostvario plaću. Sami ste tu izjavili da se ovaj zakon može usporediti sa zakonima najnaprednijih zemalja pa vam želim reći da te najnaprednije zemlje ovako nešto ne rade na zahtjev nego po difoltu. Svi već zaposleni imaju pravo, imaju tu informaciju bez da ju moraju zatražiti, a svi novozaposleni je dobijaju prilikom potpisivanja ugovora o radu. Pa vas pitam biste li bili voljni do drugog čitanja promijeniti ovu odredbu tako da ona vrijedi automatizmom, a ne samo na zahtjev kako bi se uistinu mogli usporediti sa najboljim zemljama. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani ministar Piletić. **Piletić, Marin (HDZ)** Evo, nadam se da ćete imati više sreće nego ostali zastupnici. Razumio sam dakle da pitanje i upravo intencija ovoga da se moraju jasno predočiti dakle zaposlenicima kriterija ide u pravcu ovoga što ste vi rekli. Ponavljam i pozivam, i to naravno i u dogovoru sa socijalnim partnerima propisati, dakle da kriterij za izračun plaće ne smiju predstavljati nikakvu poslovnu tajnu, da moraju biti usporedivi i da moraju biti jasni svim zaposlenicima. Zbog toga mi smo i dodali čitav niz dakle odredbi koje moraju biti sastavni dio, obvezan dio dakle ugovora o radu. Dapače, predložite i nemamo što drugo reći. **Reiner, Željko Zahvaljujem se predsjedavajući. Poštovani ministre evo nakon više od 2 sata odgovarate na pitanje i mene kao 50-og kojega već po redu kojeg je dopalo da postavi pitanje, vi ste dali odgovore na sve. I stoga mogu samo još jednom napomenuti da ove izmjene i dopune Zakona o radu u biti su vrlo, vrlo dobre koliko vidim pozdravljene i od strane radnika, a i poslodavaca, rješavaju neka pitanja koja dosada nisu bila prepoznata u Zakonu o radu, a najviše ono što ja vidim iz turističkog sektora da je vrlo, vrlo dobro riješeno ovaj dodatni rad. To je jedna odlična stvar. Radnici pogotovo u turističkom sektoru i u biti u svim turističkim destinacijama imat će priliku da legalno zarade dodatnu plaću, a s druge strane i poslodavci u turizmu imat će i stalni izvor radne snage na koju će moći računati i neće morati uvoziti radnu snagu. Još jednom pozdravljam ove izmjene i dopune Zakona o radu bez obzira što oporba kaže, ovo je korak naprijed i za radnika i za poslodavca. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani ministar Piletić. A kao posljednja replika poštovane zastupnice i potpredsjednice sabora Sabine Glasovac. Izvolite. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Poštovani ministre, mislim da ovo vaše uvodno izlaganje su sa žaljenjem i tugom gledali pojedini radnici kada ste rekli da ovaj zakon štiti dostojanstvo radnika i dostojanstvo rada. Mislim da se s tim ne bi složili oni radnici koji pošteno odrade sate, prekovremene sate, rade subotom, nedjeljom, blagdanima, noćne, a nisu za to pošteno plaćeni. A zašto za to nisu pošteno plaćeni? Zato što zakon propisuje da trebaju biti dodatno plaćeni ali de facto poslodavac može propisati i da je to uvećanje za 1% i sve je po zakonu. A s druge strane nemojte mi odgovoriti da se to rješava kolektivnim ugovorima jer 400.000 radnika u Hrvatskoj nije pokriveno ugovorima. zaštite kolektivnih ugovora nema, zaštite zakona nema, ugovore ne možemo tražiti, a vi to očito ne želite napraviti. Zašto? **Reiner, Željko Ja mislim da vi očito niste u pravu i da mi sigurno nismo ti koji to ne žele napraviti. Ja sam i u odgovoru na pitanje dakle uvažene zastupnice Petir rekao da ćemo sačekati svi vi dakle u saboru prijedlog izmjena i dopuna Zakona o trgovini, ali da ćemo upravo po ovoj koju sam shvatio kao prijedlog definirati i do drugog čitanja Zakona o radu. Jasno ste rekli, naravno da se slažemo sa time, dakle da to je nedovoljno određeno koliko taj rad treba biti plaćen. I s tom intencijom ćemo ići u drugom čitanju prema Hrvatskom saboru, a onda ćete vidjeti da ste bili u krivu, da mi nismo ti koji to ne želimo učiniti. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa ministre. Evo nakon 53 replike vi ste slobodni od ove govornice. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovani zastupnik Peđa Grbin. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče, ministre, kolegice i kolege. Ovo što je sad ministar zadnje rekao je bitno i ministre držat ćemo vas za riječ. Vi ste sada najavili da će se do drugog čitanja prijedlog zakona korigirati, na način da ćemo osigurati da sve radnice i radnici u hrvatskoj bez obzira bili u javnom ili privatnom sektoru, bez obzira bili pokriveni kolektivnim ugovorima ili ne imaju zajamčena barem neka minimalna prava da im prekovremeni rad, rad nedjeljom, rad noću, rad u smjenama itd. bude adekvatno plaćen. Pratit ćemo što radite i držat ćemo vas za riječ. I molim vas ministre nemojte za mjesec ili mjesec i pol kada dođete ovdje doći sa isprikama već dođite sa konkretnim prijedlogom. Međutim, da se vratim na ovo što je pred nama. Mi kada je nešto dobro to pohvalimo i zato ćemo jasno reći u ovom zakonu postoje određeni elementi koji su dobri i od toga ne treba bježati. Određenih pomaka primjerice u pitanju uređivanja rada na određeno vrijeme ima, ali svi ti pomaci kad se stave na kup sa nekim dodatnim rješenjima koja su dana u ovom zakonu naprosto nisu dovoljni. I ovaj zakon ne pruža adekvatnu zaštitu radnicima i radnicama Hrvatske. Dapače Dapače u određenim situacijama dovodi ih u nepovoljni položaj. I zato si moramo postaviti jedno temeljno pitanje zašto donosimo Zakon o radu? Pa Zakon o radu donosimo zato što se kolektivnim ugovorima, ugovorima o radu, pravilnicima i direktnim odnosom između poslodavaca i radnika ne može postići adekvatna zaštita radnika. A zašto? Zato što svaki poslodavac htio on sebi to priznati ili ne baziran je na profitu. Ako taj profit može ostvariti na uštrb radnika on će to napraviti i zato ozbiljna, odgovorna i kao što naš Ustav kaže socijalna država mora odraditi svoj posao, mora doći i reći u odnosu koji je nepravedan, gdje je netko daleko jači od drugoga mi moramo štititi slabijega. U slučaju Zakona o radu to je radnik. Sličnu situaciju imali smo prije 7 godina kada se dogodio veliki sukob između banaka i kreditora, gdje su banke, pardon banaka i dužnika, građana, su banke koristile priliku koja im je bila ostavljena. Ali država je reagirala i intervenirala i zaštitila dužnike u švicarskim francima jer je rekla to nije fer. E to smo od vas očekivali, to od vas ministre u ovom prijedlogu zakona nismo dobili. Čitav svijet odustaje od fleksibilizacije, čitav svijet danas suočen sa novom gospodarskom krizom shvaća da ono što je bila pa reći ću svetinja, dogma neprikosnovena koja nam se svima nametala od strane MMF-a, pa čak i EU itd. prije 12, 13 godina da moramo štediti, stisnuti stisnuti pojas, da moramo ponovno izrabljivati radnike. Da ta dogma ne drži vodu, jer je prije 12 ili 13 godina napravila štetu. I u trenutku kad čitav svijet, pa i većina poslodavaca shvaća svoje pogreške vi i dalje idete sa fleksibilizacijom. Ja to ne mogu shvatiti. I vi ovdje nama svima tvrdite po onom načelu vjeruješ li svojim očima ili meni da je ovo zakon koji prvenstveno štiti radnike. Nije! I dokazat ćemo to na nekoliko primjera. Ugovor o radu na određeno vrijeme, da pozitivni pomaci. Da, pozitivni pomaci, ali onda ima ono jedno „ali“. Ne primjenjuje se na agencijske radnike. I što će se dogoditi? Što će se dogoditi? Agencijski radnici će u takvim situacijama postati većina i poslodavci će ih koristiti, jer im je to lakše, jer im je to jeftinije a vi to kao iznimku dopuštate. Zato mora isto vrijediti za svakog radnika bio on agencijski radnik ili radnik direktno zaposlen kod poslodavca. Platformski rad. Da, uredili ste ga ali kako? Kad ovo čitam onom vozaču recimo za jednog dostavljača šta ćemo u rad brojati samo onaj trenutak od kad je vrećicu preuzeo, sjeo na biciklu i dovezo se do korisnika. Vrijeme dok se vraća ili ide do drugo restorana nećemo brojati u rad? Vrijeme dok čeka na poziv da dođe sljedeća dojava nećemo brojati u rad? To proizlazi iz ovoga što ste vi napravili u zakonu i ti agregatori. Pa to je tu samo da se izbjegnu tužbe koje se događaju diljem EU gdje radnici uspijevaju protiv platformi, gdje radnici ostvaruju svoja prava, gdje im se osigurava zdravstveno, mirovinsko, zaštita na radu. A vi ovim prijedlogom zakona apsolutno igrate u korist platformi koje uglavnom da stvar bude ironičnija nemaju sjedište na području Republike Hrvatske i glavninu poreznih prihoda plaćaju drugdje. Gdje? Gdje im je jeftinije, gdje se pokušavaju prikazati kao tehnološke kompanije, a ne kompanije za dostavu, kompanije za prijevoz itd. Kako bi naprosto tamo gdje im je porezno opterećenje najniže izvlačili maksimalan prihod. I vi ste u potpunosti stali na njihovu stranu, iako time napadate i naše radnike. Ali ono što tek ne mogu shvatiti i proračun ove države. I proračun ove države koji onda možemo iskoristiti da pomognemo građanima Hrvatske u brojnim drugim situacijama. Ne radite u korist nikoga osim onih koji već imaju. I rad od kuće opet ga dijelite, rad na daljinu, rad od kuće, pa poseban ugovor o radu za platformske radnike. Ljudi, stvarate šumu različitih odnosa u kojima se nitko živ neće moći snaći, a pogotovo ne radnik koji mora ostvarivati svoja prava nakon što je radio 8 sati redovno radno vrijeme, 16 sati dodatno radno vrijeme, još prekovremene i pitaj Boga koliko. Koji će u ponedjeljak ujutro doći na svoje radno mjesto redovno, neće znati kako se zove. Ugrožavate njegov život, njegovo zdravlje, a istovremeno zbog tih brojnih iznimki, radna mjesta koja bi se možda mogla otvoriti za nekog drugog, ostaju zatvorena i onda se nemojte čuditi ako ljudi u najproduktivnijim godinama odu iz Hrvatske i kad nam anketa pokaže da 33% mladih na neviđeno planira otići iz ove zemlje. Pa bit ćemo sretni ako nas za 10 godina bude 3 300 000, a za 20 3 milijuna. Sa ovakvim Zakonom i ovakvim prijedlozima neće i to će nam biti sanak pusti. Međutim, pored onoga čega u Zakonu ima, a nije riješeno na dobar način, moram govoriti o onome čega u Zakonu nema. Jedna stvar je pravo na isključenje. Najavljivalo se da će se to urediti. Pravo na slobodno vrijeme. Pravo na zaštitu privatnog i poslovnog života. Toga nema. Nema. Brojne europske zemlje, Francuska npr. to uređuje jer su shvatili da se ljude mora štititi. imao onih 8+8+8, ali to je nastalo u vrijeme kad nije bilo Whatsapp grupi, kada nije bilo e-maila, kada nije bilo mobitela kojeg svatko u svakom trenutku nosi sa sobom gdje mailovi stižu u svako doba dana i noći. A taj rad se radniku onda ne plati bez obzira što je on na mail odgovorio. To je isto rad, ljudi. Shvatite da je to isto rad. I zadnja stvar koje nema, a s kojom sam počeo je pitanje uvećanja u posebnim okolnostima rada. Ono što imamo za javne službe, što se ispregovaralo, što se dogovorilo, mora biti i za privatni sektor. Manje od 50% radnika je pokriveno kolektivnim ugovorom. Međutim, to je ukupno na razini čitave RH, u privatnom sektoru taj broj je daleko, daleko veći, to je naša realnost, to je naša realnost. Zato to moramo urediti zakonom i onako kao što je ispregovarano za javni sektor, tako mora biti ovim Zakonom, ZOR-om predviđeno za sve radnike u Hrvatskoj i tako ćemo kad sve poslodavce prisilimo da prekovremeni rad plaćaju, recimo, 50% više, doista dovesti do toga da prekovremeni rad postane iznimka samo onda kada objektive posebne okolnosti rada to zahtijevaju, a ne pravilo. Ne pravilo. Ali ljudi na njega pristaju. Ne iz dobrote, nego zato što je brojnima to jedini način da svoju plaću dovedu u razumne mjere. Kolege će moje iz SDP-a kroz daljnju raspravu razraditi pojedine institute i mjere predviđene ovim ZOR-om i objasniti zašto nisu dobri i kako ih poboljšati te predložiti stvari koje u ZOR-u trebaju biti. Ali u ovom obliku, ako se ne korigira, mi ga naprosto podržati ne možemo. Hvala. Hvala. Imam potrebu kazati g. Grbinu da je upravo u vaše vrijeme SDP-ove Vlade zaustavljen socijalni dijalog, da ste rušili plaće, da ste, da osnovicu niste dizali, ali ste zato rušili koeficijente pa su plaće padale, da niste isplaćivali ni božićnice niti regrese, da je minimalna plaća u vašem mandatu u jednoj godini narasla svega 0,4%, odnosno 11 kuna i svega 94 lipe. (HDZ)** To je, to je naravno bila replika, a ne povreda Poslovnika. Dobivate opomenu, imate dvije opomene, vodite o tom računa. Kolega Grbin se javio za povredu Poslovnika. Zašto? **Grbin, Peđa (SDP)** Povrijeđen je čl. 238. Poštovana kolegice, neke pravomoćne kaznene presude pojedincima i političkim strankama pokazuju na koji način se gospodarilo sredstvima u vlasništvu RH ili ili jednostavnijim rječnikom, kako se kralo i zbog čega u proračunu nije bilo dovoljno novca za brojne aktivnosti, uključujući i ove o kojima vi govorite, ali poštovana kolegice, ne dopustite, ne dopustite i to je ključno,

ne čuje, ima aparatić za uho, prema tome, vikat se tu uistinu ne treba, a ovaj, to je bila replika pa dobivate opomenu. Poštovana zastupnica Radolović digla je također, povredu Poslovnika, u čemu je povrijeđen Poslovnik? **Radolović, Sanja (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS-a, ja bih samo htjela, čl. 238 je povrijeđen, htjela bih reći da kolegica zastupnica Burić vrsna poznavateljica radnog prava nam je drago da po njenom izračunu I to je naravno bila replika, kao što znate i pa moram dati opomenu, to je i vama druga opomena, vodite o tom računa. u ime Kluba zastupnika Mosta govoriti poštovani zastupnik Ante Kujundžić, izvolite. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući. Poštovani ministre i sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Dakle vi ste ministre ovdje jutros došli s nečim što se radi dvije godine. Koliko je to dobro, koliko nije, ajde primijenite odredbe ovog Zakona na, dakle svi vi u Ministarstvu i vidite što je to dobro od ovoga što ste ovdje donijeli. Dakle ima sitnica koje dobre jesu. Ključne stvari, položaj hrvatskoga radnika sigurno neće promijeniti. Usudio bih se reći da je ovaj Zakon o radu zapravo ništa drugo nego zakon o svojevrsnom izrabljivanju, jer živimo u sramotnoj stvarnosti u kojoj pojedinac ne može živjeti od jednoga posla. To je hrvatska stvarnost. Ovaj zakon je ljudima omogućio da eto mogu dodatno raditi. Što će biti sa njihovim mentalnim zdravljem, što će biti sa njihovim obiteljima ne znam koliko vas to brine? Pravo na slobodno vrijeme je temeljno pravo i to je vrlo jasno i nedvosmisleno. Rekao bi Europski parlament, to su vrlo jasno i nedvosmisleno definirale vodeće članice EU u svojim zakonskim propisima. To u Hrvatskoj ne može i ne smije biti predmet kolektivnih ugovora ili bilo kakvog drugog zakonskog podakta. Ja se toplo nadam da ćete stručno rečeno diskonekciju do drugoga čitanja ubaciti u postojeće članke. Mi vam sada ne možemo predati amandman, ali će vam sigurno doći. Sindikalni reprezenti su još jedan šamar svima onima koji u ovoj državi rade, svima onima koji i određene članarine plaćaju određenom drugom sindikatu. Ovakvim dakle propisima dovodite situaciju da će određena službenica u Poreznoj ukoliko nije članica Sindikata policije Hrvatske dobiti manju božićnicu i manji regres. Na žalost što je najčešće predmet kolektivnih ugovora ili pregovora povećanje od 200 kuna u ovoj državi. Ovaj narod je toliko gladan da mu 200 kuna na razini mjeseca znači. Shvatit vi ovo možete patetično, populistično, ma kako god, kako god vas je volja. Iziđite, vratite se u sustav, primijenite na sebe ovo što ovdje imamo pred sobom pa se vidimo u kakvom oronulom stanju ćete ovdje doći. Na koncu, koji je uopće i smisao govoriti o radničkim pravima, kada ono temeljno u Hrvatskoj nije zadovoljeno, a to je plaća. To je plaća, dostojanstvena plaća za svoj rad. Neki dan sam susreo policijsku službenicu koja 16 godina radi u sustavu, koja radi za plaću negdje oko 6000 kuna majka troje djece. Je li u ovoj Hrvatskoj jučer smo čuli i jutros smo čuli ključna stvar se hvaliti postotcima povećanja plaća. Pa ja neću ni pričati o inflaciji, neću pričati o ničem. Ali povećanje plaća koje i hvala vam što ste sami ministre, dakle to priznali, posuli se pepelom, da ćete pokušati te stvari mijenjati. Dakle, 25% opet fali do koštanja minimalne potrošačke košarice, mijenja cijene. To je porazan podatak. Nama je ovdje lijepo, nama je ovdje toplo. Ovaj zakon će se izglasati ne zato šta je kvalitetan, nego zato što se izglasati mora, jer nama rok od prvog mjeseca 2023. teče da bismo povukli kao država sredstva iz mehanizma za otpornost. I tu je ključ ovih izmjena. Javno savjetovanje na koje je došlo sami ste rekli preko 770 komentara je raspisano u vrijeme godišnjih odmora. Je li se htjelo javno savjetovanje gurnuti ispod radara hrvatske javnosti možemo pronaći u odgovorima koje je ministarstvo dalo na veliku većinu komentara, primjedbi, prijedloga, ma čega god. Znate koji su u najvećoj mjeri bili? Da se određeni komentar odbacuje ili da je određeni komentar primljen na znanje. To nam vrlo jasno pokazuje da ovdje nešto ne štima. Vrlo je jasno da su čovjek i magarac uvijek pametniji. Međutim, ako hrvatskog čovjeka smatramo magarcem od kojega ništa ne možemo naučiti onda ćemo se ponašati na takav način da ćemo sve te komentare odbaciti ili ćemo ih eto primiti na znanje. Što se tiče digitalnih platformi istina je da se one prvi put definiraju i nitko nije rekao …/Govornik se ne razumije./… Uber postoji ima 10 godina, mi sada zapravo idemo te digitalne platforme ubaciti u jedan zakonodavni okvir. Međutim, kome koristi taj zakonodavni okvir? Je li nama polazište tog zakonodavnog okvira stvarno radnik i prava koja taj radnik može imati zlu ne trebalo. Sve je super ako do određenog radnoga spora ne dođe. Međutim, valjda bi polazište trebalo biti što ako dođe? Tko je stvarni, ne fiktivni poslodavac, dakle svakom onom tko radi na jednom od najprogresivnijih područja rada, dakle u EU. Kažu da 58 milijuna, dakle zaposlenih će biti do 2025. dakle u ovom kontekstu. Tko i kako će zaštititi radnike digitalnih platformi? Dakle, to je ključno pitanje tko je njihov stvarni poslodavac. Vi ćete odgovoriti agregatori možda. Međutim, imaju li oni kapacitete za ispunjavanje obveza iz radnoga odnosa. Solidarna odgovornost predviđena, ako pričamo o digitalnim radnim platformama za obveze agregatora je također predviđena u korist samih platformi, a nikako ne onoga u čije bi ime trebala biti, a to su naravno sami radnici. Nadalje definirate famozno rad na izdvojenom mjestu ili rad na daljinu što je možda najspornije u cijeloj ovoj priči, jer kažete da će poslodavac se može dogovoriti sa radnikom da on radi od kuće ali gle čuda bez izmjene ugovora o radu. Dakle, bez izmjene ugovora o radu. Što je sa možebitnom primjerice ozljedom na radu tog radnika kod kuće? Što ako određene izvanredne okolnosti potraju dulje od onoga što je predviđeno ili što je poslodavac predvidio, dakle uputivši radnika da radi od kuće. Što ako te okolnosti potraju duže? Što ako radnik faktički ne može raditi dulje od 30 dana izvan svoje kuće? Može li dobiti otkaz? O fleksibilizaciji radnog vremena neću ni govoriti, to je poraz dakle kompletno svih nas u ovom domu ovdje. Poraz svih nas. Izmjena rasporeda radnoga vremena u slučaju prijeke potrebe za radom u razumnome roku. Pa koji je to razumni rok? Koliko je to? Dakle ja ću te nazvat kao poslodavac u 10 uveče, slušaj, ja tebi mijenjam raspored vremena, ti moraš doć ujutro i baš me briga što si ti isplanira. Koji je razumni rok? Zašto se Zakonom ne definira? Je li problem staviti 48 sati, 5 dana, 24 sata? Pa bilo što. Koji je razumni rok? Ma možete vi svi klimati glavom. Odradite vi ovako pa se vratite ovdje u HS. Primijenite ovo sve na sebe. Diskonekciju sam već i spominjao. Dakle, imamo cijeli niz dakle raznoraznih istraživanja, europska zaklada pokazuje da osoba koja radi kod kuće, dakle da radi dvostruko više od osobe koja radi u određenome uredu. Dakle dvostruko više u odnosu na osobu koja radi u uredu. Slobodnoga vremena faktički nema. Kaže 30% tih radnika, dakle radnika koji rade kod kuće da najveći dio svoga slobodnoga vremena dakle istraživanje, nisam to izmislio ja, Mate, Pere, Jure, dakle 30% takvih ljudi kaže da najveći dio svoga slobodnoga vremena provedu radeći. Provedu radeći. Dakle ja ne znam na temelju čega ste vi ovakve ideje stavili na papir i došli ovdje smatrajući da su one strašno pametne? Meni to stvarno nije jasno. Dakle koje je vama polazište pisanja određenog zakonskog propisa? Koje je polazište? I zaključit ću. Dakle, mi se hvalit možemo sa svačim. Sa porastom broja zaposlenih, ali nemojmo zaboraviti da ako pričamo o postotku zaposlenih, da ključni komparativni podatak kojeg uz njega moramo vezati je broj iseljenih. Broj iseljenih. Tko je iz vaših obitelji odselio ih Hrvatske? Hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepa. Sljedeći klub zastupnika bit će /Pljesak./ onaj HSS-a i Radničke fronte, a govorit će poštovana zastupnica Katarina Peović, izvolite.

Hvala. Evo prije svega da kažem da ćemo mi sutra u 5 sati na Markovom trgu prosvjedovati, znači inicijativa Za radnički ZOR prosvjedovat će protiv ovog antiradničkog ZOR-a, osnovne točke i razloge zašto ćemo prosvjedovati sa sindikatima sam već iznijela u uvodnim napomenama. No, bez obzira na to što smatramo da je ovo antiradnički i loš zakon za radnike, ja ću ovdje reći da očekujemo do drugog čitanja komunikaciju sa Ministarstvom i već sada moram odmah reći da zahvaljujemo zbog nekih stvari koje ste unijeli koje smo tražili u e-Savjetovanju i koje je inicijativa Za radnički ZOR na neki način već sada izborila, a to je prije svega jedna od važnih stvari, a to je kada poslodavac radnika pošalje na drugo mjesto na probni rok, što je bila česti mehanizam manipulacije, da se radnika otpusti bez otpremnine i bez otkaznog roka je ovdje promijenjeno znači da se mora poštovati probni rok, da probni rok znači ako radnik ne prođe, mora mu se dati otpremnima i treba mu se dati znači otkazni rok. Druga stvar, znači kod troškova za rad od kuće ste prihvatili da bude ipak 10 dana znači to razdoblje i da se broji kumulativno kada krene se plaćati znači troškove. me, tome vam zahvaljujem. Također smo na Odboru za rad dobili jedno usmeno obećanje od državnog tajnika Jelića da ćete zapravo uzeti u obzir ono što je nama stvarno jedna od najrigidnijih stvari, znači vi ovdje u ovom Prijedlogu omogućavate da poslodavac da 30% manju plaću radniku u tzv. izvanrednim uvjetima. Ovdje ste rekli da su ti izvanredni uvjeti, država ih propisuje. To ne stoji u zakonu. Znači mi ćemo amandmanom tražiti da vi izrijekom kažete da je to uvjet u kojem država propisuje izvanredne uvjete jer pazite, epidemija gripe je svake godine, poslodavac može reći, imamo epidemiju gripe, puno ljudi mi je kod kuće, ja ću proglasiti izvanredne uvjete i dati 30% manju plaću i još ste omogućili ovim zakonskim prijedlogom da se kolektivnim ugovorima, ugovorom o radu daju još veći postotak manje plaće. Znači to smatram neprihvatljivim i molimo vas da taj, mislim, mi smo naravno, uopće protiv toga da se radniku skida od plaće jer da li poslodavca netko pita kad ima ogromni ekstra profit da li je dao radniku nekakav bonitet? Da li je radniku dao veću plaću? Ne pita ga se. U kapitalizmu se kaže da poslodavac preuzima rizik, a ne radnik. Radnik ne smije preuzimati rizik, poslodavac preuzima rizik. Ne može se on ono u trenucima krize izvlačiti na to da je to nekakav izvanredni uvjet, e to se zove kapitalizam, izvanredni uvjeti. Žao mi je. Prema tome, ono što tražimo je da se to skroz briše, ako se ne briše, što nažalost znamo da će biti slučaj, najvjerojatnije molimo da se traži od poslodavca da dokaže pad prihoda. Znači mora barem imati minimum ono okvira da se dokaže da ima razloga skinuti plaću. Također, argumentacija da se to tako i u drugim državama nije dobra zato što mi imamo neke od najnižih plaća u EU. Naša minimalna plaća je najmanje rasla od svih plaća, znači minimalnih, od 2011. do 2021. Blaga konjunktura koju stalno spominjete pa povećanje plaća 2020./'21. g. ne može vam biti opravdanje jer smo mi stagnirali desetljećima. To nije dovoljno. Znači naša minimalna plaća je samo 25% životnih uvjeta, životnih potreba pokriva. Slovenska minimalna plaća je na razini naše prosječne, sad se premijer hvali da će dignuti minimalnu plaću, prosječnu plaću. Ali slovenska minimalna je na razini naše prosječne, ne možete dovoljno dignuti, razumijete? Naprosto, a nisu troškovi veći. Znači naši ljudi ne mogu pokriti osnovne troškove života. No dobro, kažem voljeli bismo da makar to ugradite u novi zakon. Ja ću ovdje probat samo pretrčat preko nekih naših prijedloga koje smo dali, znači u e-savjetovanju kroz inicijativu za radnički ZOR. Ono što nam je izuzetno važno je da ugovore na određeno nedovoljno štitimo radnike na tri godine, tražimo da se ograniči na jednu godinu maksimalno. Također mislimo da je nedopustivo da se uvode da je to ograničenje od tri godine se može priječi ako je to zbog nekih drugih objektivnih razloga dopušteno zakonom ili kolektivnim ugovorom. Pazite kolege i kolegice, kroz cijeli ovaj zakon se omogućava da se kolektivnim ugovorima snižavaju prava iz zakona. To je potpuno neprihvatljivo, a povezano je sa onim šta ministarstvo radi, a to je obveza kojim daje EU da povećaju broj kolektivnih ugovora. I sad su dali sindikatima koji su reprezentativni mrvice, znači da njihovi sindikalni članovi imaju beneficije, tako će zapravo ukinuti sve one koji nisu reprezentativni ali će ih prisiliti da potpisuju kolektivne ugovore koji su loši za radnike. Znači to ne smijemo prihvatiti. Ovdje molimo da se makne, da se kolektivnim ugovorom može dopustiti i više od tri godine iz objektivnih razloga. Pa svaki poslodavac će reći da ima objektivne razloge. Također, važno je ograničiti da radnik može biti zamjena privremeno odsutnog samo jednog radnika jer to imamo u školstvu posebno čest slučaj da osoba radi na zamjeni, na ugovore na određeno vrijeme stalno. Također, tražimo da se nadalje mjesto rada jasnije definira i smatramo to je stalna manipulacija da kažu da kad imamo neke neodređene uvjete mjesto rada onda poslodavac voli reći da je mjesto rada Republika Hrvatska. To se koristi za ucjenjivanje i šikaniranje radnika. Mijenjaju se ta mjesta rada ako želite radniku dati otkaz. Predlažemo promjenu da se preuzme iz, definiciju preuzetu iz zadnjeg popisa stanovništva. Znači zadnji popis stanovništva je definirao mjesto rada kao naselje u kojem se nalazi radno mjesto radnika, odnosno naselje u kojem radnik stvarno obavlja rad bez obzira na to gdje se nalazi sjedište poduzeća, poslovne ili druge jedinice u sustavu poslodavca. A ako radnik obavlja rad koji nije vezan uz rad na određenom mjestu to su ti koji šeću kroz Hrvatsku mjesto rada je ono naselje koje je matična stanica, luka ili sjedište poslodavca. Također kad se potpisuje ugovor na određeno vrijeme onda bismo voljeli da to bude u pismenom obliku obrazloženo zašto je to tako. Također iznos osnovne plaće ne smije biti ugovaran pravilnicima. Pazite pravilnik je jednostrani akt poslodavca. Znači ne može se pravilnikom propisivati plaća. Poslodavac može u svakom trenutku reći kolika je ta plaća bez da konzultira radnika. Što se tiče sezonskog rada, tu su se stvari ponešto poboljšale ali pazite dali ste poslodavcu pravo da potražuje povrat uplaćenih doprinosa od radnika koji neopravdano odbije ponudu za sklapanje ugovora o radu u idućoj sezoni, a pojedina prava ste omogućili da se uređuju Pravilnikom o radu. Rekla sam, to je jednostrani akt. Poslodavac tu može jednostrano poslodavac odlučiti da neće podmiriti troškove smještaja radnika kojeg je uzeo za iduću za iduću sezonu. I radnik to mora prihvatiti ili će morati vratiti sve doprinose. Što se tiče rada na izdvojenom mjestu rada, znači onemogućuje se, izdvojeno mjesto rada je znači problematično iz nekoliko razloga. Znači, prva i osnovna stvar trebalo bi se u pisanom obliku što je zapravo sukladno EU direktivi o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima, te taj dogovor te obrazloženje izvanrednih uvjeta dati. Također znači ne prihvaćamo da dio tog ugovora nije sigurnost i zaštita zdravlja radnika. Odgovor poslodavca na zahtjev radnika mora biti nešto kraći od 30 dana, znači za takvim poslom od kuće ili na izdvojenom mjestu rada dovoljno dovoljno je 15 dana. Također, ovdje se dozvolilo izostanak obaveze davanja informacije o rasporedu radnog vremena, prekovremenom radu, preraspodjeli vrijeme na noćnom radu. Znači čovjek koji će raditi na izdvojenom mjestu rada ili od kuće bit će non stop Uopće se nije uključila, znači ta Europska direktiva o pravu na isključivanju Right to disconect. Tražimo da se to uključi. Što se tiče dodatno rada radnika neprihvatljivo je da ministar kaže da je to odabir radnika i da ima onih koji isto tako imaju velike plaće, pa odabiru novi dodatni rad. Ne brinu nas ti koji imaju velike plaće. Brinu nas oni koji rade dodatni rad zato šta moraju, zato što im je to egzistencijalno nužno. Znači neprihvatljivo je da ste povećali na 16 sati taj dodatni rad i da radnici ponavljam u roku od 4 mjeseca će biti u situaciji da neće uopće imati dana slobodnog. Što e tiče agencijskog rada u potpunosti trebate izjednačiti agencijski rad sa drugim oblicima rada i taj će agencijski rad postati neprihvatljiv poslodavcima. Zato je potrebno da se sve ove odrednice koje ste stavili za rad na određeno preslikaju na agencijski rad. Što se tiče rasporeda radnog vremena tu ima jako puno problema. Nemam baš više vremena, ali se ne razumije./… ste odgovorili da željezničar u slučaju da je došlo do željezničke nesreće mora reagirati. Ali mi ovdje ne govorimo o izvanrednim uvjetima. Mi ovdje govorimo o normalnim situacijama kada radnik mora imati pravo na isključivanje. Sada će u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govoriti poštovani zastupnik Željko Pavić, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedavajući. Ja ću iznijeti stajališta Kluba socijaldemokrata o ovom prijedlogu zakona i odmah ću na početku skrenuti pozornost da mi je stvarno žao što neki koriste ovdje populističke stvari koje stvarno nemaju veze sa ovim zakonom i krivo tumače neke izjave koje su dane u javnosti. To nije dobro, jer nećemo uspjeti doći do onog rješenja koje nam je potrebno za ovaj zakon. Moramo upozoriti što nije dobro u ovom zakonu, odnosno moramo upozoriti na probleme na koje smo upozoravali ranije i ukoliko naravno predstavnici vladajućih na to pristanu, ako predlagač zakona na to pristane da se te stvari izmijene. Znamo da je Vlada još 2020.g. se obvezala da će redefinirati ovo radno zakonodavstvo, da će krenuti u dogovor sa socijalnim partnerima, da će predložiti novi Zakon o radu, da će stvoriti kvalitetan okvir koji će maksimalno štititi radnike i poduzetnike, međutim evo i nakon 2.g. pregovora to se nije desilo, to je bilo zapravo jedno, jedno utopističko ovoga shvaćanje problema, nisu se riješili problemi i na kraju imamo pred nama zakon koji je kompromis za sve socijalne partnere, znači nitko nije u cijelosti zadovoljan, ali svi pristaju da ipak ovakav zakon ide u sabor na donošenje prvenstveno zbog toga što moramo se uskladiti sa eu direktivama koje su nam već evo tu, rokovi nam ističu. Znači ono što se nas tiče smatramo da bez obzira na to što je u javnom savjetovanju prihvaćen veliki broj primjedaba i prijedloga i dalje ostalo puno točaka prijepora i ovdje ću se osvrnuti samo na 7 točaka za koje mi smatramo kao Socijaldemokrati da su trenutno izuzetno važne i da su rješive, znači nije sad cilj da ovdje govorimo o prijeporima koji se ne mogu riješiti nego da razgovaramo o prijeporima koje možemo riješiti. Jedan od tih je naknada troškova za rad od kuće koja je bila u nacrtu zakona predviđena tek ukoliko radnik neprekidno radi od kuće 15 dana, znamo da je to promijenjeno, da sad imamo 10 dana i da to više nije u kontinuitetu, znači da ukoliko je to ukupno 10 dana u mjesecu radnik će dobivati naknadu, međutim Socijaldemokrati ne vide razlog zbog čega se ne bi predvidjelo da radnik naknadu troškova dobiva za svaki radni dan bez obzira da li je radio jedan dan ili je radio 10 dana. S obzirom da se radi o čistoj matematici ukoliko se utvrde troškovi, kako će se utvrdit troškovi za 10 dana ako to podijelimo na radne dane imat ćemo i troškove za jedan dan, pa apeliram na ministra i tajnika da se poradi na tom prijedlogu. Nadalje čl. 7. st. 6. i 7. to je ugovaranje rada od kuće do 30 dana ukoliko dođe do izvanrednih okolnosti. Tamo piše u tom zakonu da će se to obaviti bez izmjene ugovora o radu. Smatramo da je to još jedan slučaj koji potencijalno može radnika dovesti u nepovoljan položaj i smatramo da bi se ugovor o radu trebao izmijeniti tako da predlažemo da se i taj članka izmijeni odnosno dopuni. Što se tiče čl. 10. i dodatnog rada ovdje je već bilo dosta govora o tome, znamo da neće baš biti jednostavno to sve skupa uskladiti. Prvenstveno ovdje moramo to gledati sa dvije točke gledišta, prvo to je točka gledišta radnika, zaposlenika, a drugo je točka gledišta poslodavca zato što, evo kao što znamo u jednom dijelu zapravo nisu ni vođeni razgovori sa socijalnim partnerima, tako da se zapravo tu i nije postigao nekakav dogovor nego je to tako stavljeno ovoga u zakon. Sa stanovišta radnika prisutna je zabrinutost jer je izvjesno da radnik svjesno neće koristiti dane tjednog odmora za odmor i pitanje je hoće li takav rad prouzročiti dodatna bolovanja koja će plaćati prvi poslodavac, kao i hoće li povećati zamor radnika što će potencijalno kasnije dovesti i do težih oboljenja, potencijalno i do smrtnosti s obzirom da znamo da stres dovodi do moždanih udara. Tu se pojavljuje i mogućnost zlouporaba, posebice povećanog korištenja bolovanja kod prvog poslodavca, tako da je tu i prvi poslodavac u relativno negativnom položaju. Čuli smo već u medijima i tu za ovom govornicom premijer je rekao da će ići u, u prijedlog zakona da se najavi zabrana rada nedjeljom. Ne znam kako će se to nakon toga odraziti na ove odredbe zakona s obzirom da su sada radnici mogli prema, prema odredbama zakona raditi 16 sati kod drugog poslodavca, a to se onda obično svodi na dane subotom i nedjeljom kad su oni zapravo slobodni i nemaju ovaj odmor. Ako se sad to još stvarno stavi u zakon da će biti zabranjen i rad nedjeljom ostaje nam pitanje kada će i kako će ti radnici koji navodno žele raditi dodatno to radno pravo ostvariti iako pretpostavljamo da većina tih radnika zapravo će raditi zbog toga što mora, a ne zbog toga što hoće. Isto tako rad na određeno vrijeme koji je dosada bio veliki problem iako se u zakonu mijenjaju odredbe vezane za rad na određeno vrijeme smatramo da bi trebali biti bolje odnosno konkretnije definirati odredbe vezane za agencijski rad jer sadašnji prijedlog ne predviđa ista ograničenja broja ugovora koja se mogu sklopiti s jednim radnikom ukoliko se radi o radu putem agencija za privremeno zapošljavanje. Ovdje je ministar odgovorio na jednu repliku vezano za to, ali ministre mislim da bi trebali možda o tome malo raspraviti jer s obzirom da ukoliko se sklapa ugovor putem agencije onda tu nema ograničenja broja ugovora, tako piše u zakonu i mislim da bismo to trebali promijeniti jer ćemo inače, doći će do zlouporabe ove odredbe, pa ako nije problem da se to promijeni do drugog čitanja. Isto tako čl. 36. što se tiče prava na jednake plaće za jednaki rad i jednake vrijednosti smatramo da bi se trebalo onemogućiti poslodavce da kroz sistematizacije i definiranje platnih razreda van kolektivnih ugovora i eventualno pokušavaju zaobići ovo pravo radnika i radnica, a tu prvenstveno mislimo na naše žene koje su često u podređenom položaju, mislimo da trebaju bit u istom položaju kao i muškarci. Čl. 53. to je prijedlog uređenja pitanja mogućnosti ugovaranja pogodnosti za članove sindikata jedan od prijedloga koji rješava pitanje za čije se rješavanje sindikati izlažu godinama i ovdje podržavamo stav sindikata da ne bi bilo dobro da se pogodnosti odnose samo na članove sindikata, potpisnike kolektivnog ugovora. Naime, intencija sindikata je bila da se ovakva odredba odnosi na sve članove sindikata i da se jasno radi razliku između sindikata koji su članovi sindikata i radnika koji nisu sindikalno organizirani. U svezi s ovim odredbama zakona moram spomenuti i konstataciju pučke pravobraniteljice koja smatra da bi se navedena prava trebala ostvariti na način da se izbjegne indirektni pritisak na radnike prilikom ostvarivanja prava na slobodu udruživanja. Rješenje bi bilo da se u zakonu u ovom dijelu jasno definiraju prava članova sindikata i da se na taj način i kroz zakon potiče sindikalno organiziranje i zbližavanje sindikata. za digitalne platforme ili putem digitalnih platforma, mi smo već o tome kao Socijaldemokrati govorili, govorili smo o tome na okruglom stolu, imali smo dosta izjava vezano na tu temu smatramo da ovaj rad treba biti tako definiran da zaštiti radnike tako da im se omogući da po zadovoljavanju određenih uvjeta ostvaruju prava iz radnog odnosa sa digitalnom platformom kao poslodavcem. To je izuzetno bitno i zbog činjenice da i u prijedlogu EU direktive se ide u tom smjeru pa nam nije jasno što prijeći predlagača zakona da prihvati takvu formulaciju u zakonu već umjesto toga omogućava platformama da svoje poslovanje i dalje organiziraju putem agregatora što nije dobro s obzirom da znamo da su agregatori zapravo virtualni poslodavci i postoji realna opasnost da radnici nikad neće uspjeti svoja prava niti svoja potraživanja ukoliko dođe do nekakvih sporova. Uz navedeno moram isto tako izraziti našu zabrinutost što predlagač zakona ne razmišlja o budućnosti radnika odnosno o vremenu kad će radnici se umiroviti i primati mirovinu. Naime, razumijemo da se poduzetnicima mora dati veća sloboda vezano za obračune isplate zarada i naknada međutim ne smijemo zaboraviti da su naknade neoporezive, da se na njih ne obračunavaju doprinosi što znači da će radnici danas dobiti veću neto plaću, ali to isto tako znači da im jedan dio te neto plaće neće ući u osnovnicu za izračun mirovine. Zato sam i pitao ministra prije u raspravi odnosno u replici da li su, jesu li predvidjeli neki mehanizam da se kontrolira hoće li naknade biti stvarno naknade ili će biti zapravo zamjena za zarade što ne bi bilo dobro. Hvala lijepo. U ime Kluba IDS-a govorit će poštovani zastupnik Marin Lerotić. Izvolite. **Lerotić, Marin (IDS)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolegice i kolege ovaj zakon o kojem danas raspravljamo ima enorman utjecaj na društvo i na izuzetno velik broj naših sugrađana i kao takav temeljni je zakon koji uređuje radni odnos u Hrvatskoj. Upravo iz tog razloga bitno je da ovaj zakon bude što bolji mogući i da se aktivno uključi sve dionike u proces same izrade zakona međutim kao što smo i danas mogli čuti tijekom rasprave smatramo da je puno bitnih pitanja ostalo neriješeno i neregulirano na onaj način na koji bi se to očekivalo. Otegotna okolnost svakako je bila i to što se savjetovanje o ovom zakonu održalo tijekom srpnja i kolovoza kada se zna da je velika većina naših sugrađana okupirana sezonom, radom u istom ili na godišnjem odmoru. Međutim, neovisno o tome pristiglo je preko 770 komentara na zakon što definitivno govori o važnosti ovog zakona međutim ono što žalosti je da velika većina tih komentara nije uvažena čak niti onih komentara od pravobranitelja, Hrvatske gospodarske komore, sindikada, sindikata zbog čega je ostavljen dojam da se ovo radilo uglavnom zbog usklađivanja sa direktivom EU, a ne s ciljem uređenja radnog odnosa. Također da se primijetiti kako je bilo dosta komentara na temu problematičnog tumačenja jednog dijela oko broja praznika koji su odbačeni samo zato što nisu dio materije ovih izmjena što dodatno ostavlja dojam da nisu saslušani svi problemi. Nije dovoljno napravljeno za suzbijanje ugovora na neodređeno te će on i dalje ostati veliki problem. 3 godine maksimalno je vrijeme trajanja ugovora na određeno što nedovoljno štiti radnike i drži ga u velikoj nesigurnosti. Smatramo da je pozitivo što su sada po 3 puta po jednu godinu, a ne da mogu biti svaki mjesec odnosno čak 36 U slučaju da isti ugovor istekne poslodavac može zaposliti radnika ponovo nakon 6 mjeseci umjesto dosadašnjih 3. Ponavljam, smatram da tu definitivno nije učinjeno dovoljno kako bismo zaštitili one radnike koji imaju ugovor na određeno, a pogotovo kad znamo da je Hrvatska rekorder po pitanju ugovora na određeno. jedna sitnica ali koja puno govori je da recimo poslodavac mora radniku dati dokaz o prijavi na mirovinsko, a npr. ta je prijava potpuno automatizirana i radnik je može provjeriti na mirovinskom sustavu e-građana i umjesto da težimo digitalizaciji mi kao da se vraćamo u vrijeme pisaćih mašina. Također zakon diferencira rad od kuće i rad na daljinu, a radnik ima pravo na sredstva za rad samo ako je dogovoren rad od kuće. Ako postoji rad na daljinu onda radnik nema pravo na sredstva za rad odnosno može dobiti ako se tako dogovori s poslodavcem. Odluka za koju je nejasno zašto nije kvalitetnije definirana jer se ostavlja puno previše prostora koji bi mogli ići na štetu radnika. Također čak je bilo u nekim najavama kad se spominje ovaj zakon da će se plaće moći praktički isplatiti do kraja mjeseca, vidimo da će se moći isplatiti do 15. i smatram da je tu moglo i biti još prostora da se plaće isplaćuju ranije kao npr. u Nizozemskoj gdje se plaća isplaćuje prije kraja tekućeg mjeseca za tekući mjesec. Ono što sam i u replici rekao, predviđa se da poslodavci s više od 20 zaposlenika imaju jednog povjerenika za zaštitu dostojanstva, a poslodavci s više od 75 imaju pravo na 2, ali da oni ne moraju biti zaposlenici tvrtke. Mislim da je to zaista apsurdno jer povjerenici po meni bi trebali biti zaposlenici tvrtke jer inače nema smisla i mogu dogoditi situacije kao što sam i naveo u replici da se za povjerenike imenuje osobe koje su bliske poslodavcu poput npr. članova obitelji koji uopće nisu zaposleni u tom poduzeću. Predviđa se također da radnik sa 65 godina i 15 godina staža mora ići u mirovinu osim ako se ne dogovore drukčije poslodavac i radnik. Također mislim da je tu u toj situaciji u nepovoljan položaj doveden radnik jer se tu isključivo pita poslodavca, a pogotovo kada znamo kakav je nam je omjer radnika u odnosu na broj umirovljenika, kada znamo kakva je situacija s mirovinskim sustavom, mislim da smo tu ipak mogli biti fleksibilniji i ako radnik ima volju i želju za raditi i ako ima sve predispozicije da se to nastavi da se i tu moglo ostaviti više prostora. Također osvrnut ću se i na ugovore vezane od strane eu fondova gdje također imamo jedan problem, a tu su da pojedine znanstvene ustanove su se i pobunile da zapravo kakve veze ima izvor financiranja s prirodom posla i tu su zaista u pravu. Smatram da bi bilo puno konkretnije da se ugovor na neodređeno može sklopiti na duže od tri godine samo ako projekt ili aktivnost nisu u osnovnoj djelatnosti poslodavca jer npr. ako fakultet ima europski projekt u kojem ima dogradnju zgrade to nije osnovna djelatnost tog fakulteta i tu se po meni može produžiti ugovor na neodređeno. ima europski projekt koji je duži od tri godine, a vezan je uz djelatnost kojom se on bavi, smatram da je tu trebala bit mogućnost da se klopi ugovor na određeno jer u toj situaciji jedina isključiva odgovornost i teret je na radniku jer ukoliko on sam sebi ne nađe novi projekt i ne osigura si zapošljavanje završit će na cesti. Ima smisla ponavljam duže od tri godine samo ako projekt nije dio osnovne djelatnosti poslodavca. Također tu su i nedorečeni koncept izvanrednih okolnosti povećanja radnog radnog tjedna u fondu sati, nedovoljno definiran rad od kuće kao i sve ovo što sam maloprije naveo. Smatramo da kad ovako bitan zakon dođe u raspravu u sabor da bi očekivali da se puno kvalitetnije definiraju one zakonske odredbe koje su sporne i koje vrijeme je nagrizlo, a činjenica je da ovim zakonom to nije učinjeno.

U ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku sad će govorit poštovana zastupnica Ružica Vukovac,

našoj točki i sada će u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka govoriti poštovani zastupnik Darko Klasić. Izvolite. Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici ministarstva, poštovane kolegice i kolege. Razvoj suvremenog tržišta rada posebice digitalizacija i automatizacija poslovnih procesa, nove prakse koje podrazumijevaju i sve fleksibilnije mogućnosti poslovanja, te globalna kriza uzrokovana pandemijom bolesti covid-19 dovele su do potrebe dodatnog uređenja Zakona o radu jer postojećim zakonskim rješenjima nisu regulirane nove okolnosti na tržištu rada kao ni potrebe sa kojima se svakodnevno susreću radnici i poslodavci. Samom izmjenom Zakona o radu nastoji se regulirati rad na određeno vrijeme, rad na daljinu kao i po prvi puta platformski rad što smatramo pozitivnim iskorakom. Ograničenjem ugovora o radu na određeno vrijeme na tri ugovora smanjit će se broj radnika koji rade na određeno vrijeme, a posebno ih se prebacuje iz tvrtke u tvrtku za zajedničkim vlasnikom, najčešće članovima iste obitelji i ako ih se prisiljava da budu nezaposleni dva mjeseca, tek na istek potrebnog vremena do novog zapošljavanja na određeno vrijeme. Do sad je problem zlouporabe kratkotrajnih uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme pri čemu su problematični bili naknadni ugovori. Na žalost zbog takvih zlouporaba, takvog zakonskog okvira ovim zakonom se to dodatno regulira ali samim time stvara se negativan učinak jer se onemogućava lakše sklapanje i prestanak ugovora o radu a samim time i ugrožava fleksibilizacija tržišta rada što smatramo nepovoljnim. S druge strane, fleksibilizacija tržišta rada svakako će u okviru novog zakona doprinijeti uređivanje novog oblika rada putem digitalnih radnih platformi poput Glova, Bolta i Ubera kako bi se zaštitili takvi radnici, ali i promicao novi oblik rada koji je posljedica ubrzanog razvoja digitalnih tehnologija. Time se ujedno utiče na razvoj gospodarstva jer se u ovom dobu obilježenom nedostatkom radne snage omogućava svim zaposlenicima da u slobodno vrijeme voze taksije, obavljaju dostave i čišćenja. Ukratko ostvaruju dodatne prihode a općenito se zadovoljava i potreba za radnom snagom među domaćim radnicima. Na žalost sve smo starija nacija i sve je očiglednije nedostatak radne snage zbog čega smatramo da je dobro došlo zakonsko otklanjanje otkaznog roka i otpremnine za radnike starije od 65 godina života i 15 godina staža koji već imaju regulirane uvjete za mirovinu. Tom promjenom omogućuje se i zapošljavanje starijih radnika koji već primaju mirovinu ili će prava na nju tek ostvariti jer će ih biti jednostavnije zapošljavati i otpuštati, a radnicima koji i dalje žele sudjelovati na tržištu rada nakon odlaska u mirovinu olakšat će se pronalazak novog dodatnog prihoda. Daljnji iskorak prema dodatnoj fleksibilizaciji uvjeta rada zaposlenika svakako su dvije odredbe na temelju koje će radnik smjeti koristiti neplaćeni dopust za obiteljske potrebe u trajanju od 5 radnih dana. Uvodi se i tzv. light bolovanje, pa će radnici smjeti izostati s posla jednom godišnje bez posebnih opravdanja i to na trošak poslodavca. Navedene odredbe zakona proizlaze iz zahtjeva utvrđenih direktivom EU kojim se uređuje ravnoteža između poslovnog i privatnog života Međutim, smatramo problematičnim dvije odredbe koje se direktno mogu destimulirati utjecaj na tržište rada kao i stvoriti konfrontirajuće uvjete za zaposlenike i za poslodavce. Riječ je o dodatnom reguliranju povjerenika za zaštitu dostojanstva i diskriminaciju radnika koji nisu članovi sindikata. Do sad je bilo dovoljno da u tvrtkama postoji jedan povjerenik za zaštitu dostojanstva radnika. Prema novom modelu predviđeno je postojanje dvaju povjerenika različitog spola kod svih poslodavaca koji zapošljavaju 75 ili više radnika što smatramo nepotrebnim opterećenjem poslodavca. Također mogućnost da poslodavac i reprezentativni sindikat ugovorom ugovore veći opseg prava za članove sindikata diskriminatorna je jer je njome u privilegirani položaj stavljaju se članovi sindikata. Samim time kolektivnim ugovorom će se omogućiti osiguravanje veće božićnice i sličnih materijalnih prava samo onim radnicima koji su članovi sindikata. Ta odredba zasigurno je pravno dvojbena jer se njom ugrožavaju slobode udruživanja i dodjeljuju prava samo članovima reprezentativnog sindikata koji je sklopio kolektivnim ugovorom čime se diskriminiraju radnici koji nisu članovi sindikata. Time se ujedno i dodatno financijski opterećuje cijena rad jer se radnici de facto prisiljavaju na učlanjivanje u sindikat te dugoročno pogoduje monopolistima na području ostvarivanja radnog prava putem kolektivnog predstavljanja radnika. Svakako je dobro što se zakonom regulira rad od kuće ili rad na daljinu koji je tijekom pandemije postao vrlo čest oblik rada, takav model predviđa se novim zakonom kao rad koji se ne obavlja u prostoru poslodavca nego od kuće radnika ili na daljinu pri čemu se dodatno definiraju i takvi oblici rada. Međutim, u tom pogledu dvojbene su pravila zaštite na radu koji se primjenjuju na takve oblike rada jer su otegnuta u smislu da se zakon pretpostavlja odgovornost poslodavca za štetu pretrpljenu na radu iako on objektivno ne može kontrolirat uvjete takvog rada. Trebalo bi isključiti podrazumijevanje odgovornosti poslodavca za štetu koju radnik pretrpi za vrijeme rada na izdvojenom mjestu osobito ako radnik ima potpunu slobodu birati mjesto rada bez obaveze da poslodavca obavijesti o mjestu svojeg rada čime bi se dodatno fleksibilizirali takvi oblici rada. Također bi bilo poželjno osigurati neoporeziv status naknade troškova za rad na izdvojenom mjestu rada što bi sigurno utjecalo na poticanje tog oblika rada kao i naposljetku općenito doprinijelo smanjenju troškova rada. Iako se dio izmjena odnosi na usklađivanje s europskim zakonodavstvom dok se preostali dio odnosi na prilagođavanje Zakona o radu, potrebama tržišta rada zakonom nažalost nisu predviđene značajne reforme osim navedenih praktičnih zadanih okvira kako bi se temeljile na stvarnim potrebama tržišta i koje bi omogućilo se lakše sklapanje i prestanak ugovora o radu te se na taj način zakonski poticalo zapošljavanje i olakšala cirkulacija radne snage na tržištu rada. Zbog ovog navedenog kao liberali smo podijeljenih osjećaja što se tiče ovog zakona. Pozitivnim ocjenjujemo nove mjere kojima se tržište rada fleksibilizira tj. liberalizira u svrhu povećanja sloboda i alternativa u interesu sudionika tržišta rada. S druge strane negativnim ocjenjujemo segmente kojima se prema našem mišljenju ti ciljevi ugrožavaju te konačno žalimo za propuštenom prilikom daljnje fleksibilizacije i liberalizacije nadajući se predlagatelj da će prihvatiti sugestije provedene u ovoj raspravi. Hvala. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovana zastupnica Majda Burić. Izvolite. Hvala. Poštovani predstavniče Ministarstva rada, poštovane zastupnice i zastupnici. Dakle, zakon koji je pred nama predstavlja iskorak i unapređenje radnog zakonodavstva u RH, ali isto tako predstavlja jedan izbalansiran prijedlog zakona. S jedne strane potiče poduzetničke aktivnosti, s druge strane daje mogućnost boljih uvjeta za radnike. Izmjenama i dopunama ovog zakona predložena su rješenja koja osiguravaju ustvari kvalitetan i suvremen pravni okvir i što je sve i predviđeno programom Vlade RH. Ono što prema dosadašnjim raspravama je bilo vidljivo jest da se zaista svi slažemo da je redefiniranje radnog zakonodavstva svakako prijeko potrebno. Ono je planirano i propisano strateškim dokumentima, prije svega programom Vlade RH nastavno na to Nacionalnom razvojnom strategijom, a onda i NPOO, strateškim dokumentom koji strateškim dokumentom koji sam sadrži komponentu tržišta rada i socijalne sigurnosti i ti u visini od više od 2 milijarde kuna koja pretpostavlja i unapređivanje radnog zakonodavstva. Sama radna skupina vezana uz Zakon o radu je bila aktivna od 2020.g., dakle ona je radila dvije godine. U njoj su bili zastupljeni svi dionici i socijalni partneri, poslodavci, sindikati i Državni inspektorat RH kao i predstavnici resornog ministarstva. Vezano uz rast plaća i zaposlenosti, a mogli smo tijekom rasprava čuti da mnoge u oporbi to žulja i da negoduju na to, smatra još jednom da je bitno istaknuti da mi danas u Hrvatskoj gledajući unatrag prema 2008.g. imamo ustvari rekordan broj zaposlenih, i 637 tisuća zaposlenih što je skoro 40.000 više u odnosu na lani odnosno 90.000 zaposlenih u odnosu na predlani, to su značajni podaci. Istodobno imamo rekordno nisku nezaposlenost. Držim da je ova vlada jako puno pozitivnih iskoraka napravila vezano uz stabilnost stabilnost tržišta rada kao što su mjere aktivne politike zapošljavanja, za koje se godišnje izdvaja više od milijardu kuna. A ne zaboravimo da je vlada onda kada je najviše trebalo, mislim na korona krizu stala iza više od 8.000 radnika i 130.000 poslodavaca isplatom naknade za plaću u iznosu od 4.000 neto po radniku. Ta je mjera osigurala stabilnost tržišta rada u to vrijeme i to bez većih disbalansa. Prosječna plaća u mandatu vlade premijera Plenkovića narasla je za skoro 2.000 kuna ili 34% u posljednjih šest godina, a cilj je da do sredine 2024.g. prosječna plaća poraste na 8.200 kuna, budući da smo već sada na polovici drugog mandata ispunili predizborno obećanje o rastu prosječne plaće. Napominjem još jedanput kao što su i moji kolege prije mene kazali da je inflacija u posljednjih šest godina bila 15%. Dakle, nesporno je da i plaće i minimalna plaća i medijalna plaća i mirovine rastu po puno, puno višim stopama u istom promatranom razdoblju nego inflacija. Minimalna plaća, uključujući ovo novo povećanje koje je premijer komunicirao prije neki dan ovdje pred nama u Saboru, dakle novo povećanje u idućoj godini iznosit će skoro 500 kuna u neto iznosu i minimalna plaća u našem mandatu narasla je za više od 1700 kuna i od nove godine ona će iznositi u neto iznosu 4220 kuna, a to je značajno povećanje od 70% u odnosu na 2016. g. i i to ni izbliza nije uspjela ostvariti niti jedna druga Vlada. Ništa od toga što sam sada navela nije došlo samo po sebi, nije palo s Marsa, ništa od toga nije se dogodilo, eto samo tako, nego je rezultat vrlo ozbiljne politike i odgovorne politike i vođenja države. Što se mijenja ovim Zakonom, samo neke najbitnije promjene ću istaknuti, prije svega, istaknut ću sprječavanje štancanja ugovora na određeno vrijeme, što smatram iznimno bitnim pa će sa, pa sada ovaj Prijedlog zakona predviđa u roku od 3 godine maksimalno 3 ugovora ugovora o radu na određeno vrijeme, a ne kao dosad mogućnost neograničenog korištenja toga prava. Ono što ističem jest da ugovori na određeno vrijeme imaju svoju svrhu, međutim, oni koji su nam posebno velik problem jesu upravo oni kratkotrajni koji traju do 3 mjeseca i tu želimo napraviti korake i iskorake nabolje. Što se tiče stalnih sezonskih poslova, tu unaprjeđujemo ustvari poziciju ljudi koji rade takve poslove na način da im se pruža mogućnost rada na neodređeno vrijeme pa poslodavac može odjaviti radnika, ništa za njega ne plaćati u vrijeme dok on ustvari ne radi sezonu, međutim, radnik u to vrijeme može, ako hoće zasnovati radni odnos sa drugim poslodavcem i nakon isteka tog vremena opet se vratiti prvome i cijelo vrijeme ustvari imati ugovor na neodređeno vrijeme, mislim da je to jako pozitivan iskorak upravo za naše stalne sezonce, ali isto tako i za cjelokupni turistički sektor. Što se tiče ugovora o dodatnom radu, to vidim kao pozitivno i pohvalno jer se dodatni rad ustvari obavlja zbog želje i potrebe radnika, to nije ništa što je obligatorno i dodatni rad ustvari se radi za drugog poslodavca pa se time treba ustvari napraviti distinkcija prema prekovremenom radu koji je rad koji se obavlja kod istog poslodavca. Ovim se također, Prijedlogom zakona predlaže ukidanje obveze izdavanja pisana suglasnosti poslodavca, umjesto toga se uvodi obavijest radnika matičnom poslodavcu, što također, smatram dobrim i bitnim i isto tako, fleksibiliziraju se tjedna i godišnja ograničenja. Što se tiče izdvojenog mjesta rada, bolje se definira sad rad od kuće i rad na daljinu. Zašto? Zato što je to dosad bilo vrlo šturo a ovim se Prijedlogom zakona to precizira. Tim više što ustvari mi imamo podatke da je rad na izdvojenom mjestu rada porastao sa 3% na čak 34%. Isto tako, posebno ističem i posebno pohvaljujem i smatram da je to jedan od možda najvećih benefita uz ono ukidanje odnosno minimiziranje ugovora na određeno vrijeme, da je to jedan od bitnijih poruka ovog Zakona i novih odredbi, a to je sprječavanje odnosno zaprjeka za zasnivanje radnog odnosa za osobe koje rade sa djecom i maloljetnicima, a koji ustvari imaju presudu odnosno koji su osuđeni ili se protiv njih vodi kazneni postupak za pedofiliju i smatram da je to jedan od prijedloga koji se u ovom Zakonu ustvari nalazi kao jedan jako pohvalni element. Takve se zaprjeke odnose na ljude koji nikako ne smiju raditi s djecom, bez obzira radi li se o školi, o praktičnoj nastavi, radi li se o udrugama, radi li se o snimanju reklama ili bilo kakvim oblicima rada s djecom. Ravnoteža poslovnog i privatnog života radnika također se unaprjeđuje i daje mi jednu socijalnu komponentu, što također, smatram pozitivnim. I na kraju mislim da treba naglasiti da je na ovaj Zakon stiglo skoro 800 komentara, od toga ih je čak 20% prihvaćeno. Mislim daj e jasno da opći propis o radu, dakle ZOR treba treba prilagoditi suvremenim okolnostima i novim standardima i upravo zbog toga Klub HDZ-a će podržati izmjene ovoga Zakona.

Poštovani kolegice i kolege. Od 1989. g. do danas imali smo ukupno 4 zakona o radu koji su imali ni manje ni više nego ukupno 25 izmjena izmjena i dopuna. Znači skoro pa jedanput godišnje smo mijenjali radnopravnu materiju. Pred nama su nove izmjene Zakona o radu koje su dio programa Vlade koji je uvršten u Nacionalni plan oporavka i otpornosti implementiraju dvije europske direktive koje se odnose na ravnotežu između privatnog i poslovnog života i direktivu o transparentnim i predvidivim radnim okolnostima. Naravno bilo je nužno implementirati izmjene koje su se pojavile u uvjetima na tržištu rada posljednjih godina, ne samo kod nas nego u cijelom svijetu, povećanim radom od kuće, na daljinu, pojavom sve više digitalnih nomada, raznih digitalnih platformi i sličnih novosti koje su uvjetovane razvojem tehnologije. Danas ljudi žele u svoje slobodno vrijeme dodatno zaraditi, ljudi u mirovini ili stariji od 65.g. žele raditi i to im treba zakonski omogućiti na način da su zaštićeni i radnici i poslodavci. Kad se kritizira Zakon o radu često se kao problem navodi fleksibilizacija i navodna nesigurnost koja se time uvodi radnicima. No kad pogledate gdje se najviše iseljavaju naši ljudi, radnici, zaposlenici, iseljavaju se u države s fleksibilnim radnim zakonodavstvom koje osigurava i fleksibilnost, ali i i sigurnost za radnike. Kako postići niske stope nezaposlenosti uz fleksibilnost otpuštanja i zapošljavanja, ali i visoku socijalnu sigurnost zaposlenika? To je nekakav ideal kojem težimo, međutim čini se zaista kao nemoguća misija, ali ima zemalja koje su se približile tom idealu. Fleksi sigurnost je izvedenica iz riječi fleksibilnost i sigurnost, te predstavlja kombinaciju fleksibilnosti u promjenjivom ekonomskom okružju uz sigurnost za zaposlenike. Npr. dansko ministarstvo za zapošljavanja definira fleksibilnost kao zlatni trokut koji se sastoji od 3 bitne komponente, prva je fleksibilnost na tržištu rada, dakle ugovori o radu dozvoljavaju poslodavcima lako otpuštanje i zapošljavanje, drugo je socijalna sigurnost za zaposlenike, biti nezaposlen ne predstavlja veliki problem za Dance, osoba koja izgubi posao će dobiti dobru naknadu za nezaposlenost, te druge oblike pomoći i treći stup ili dio ovog trokuta je aktivna politika zapošljavanja koja podrazumijeva programe prekvalificiranja shodno potrebama tržišta, ali i stroge sankcije onima koji zloupotrebljavaju svoj status nezaposlene, osobe kako bi dobivale naknadu za nezaposlenost osobe se moraju aktivno uključiti u traženje novog posla ili programe prekvalifikacije. Dakle pitanje je hoće li Hrvatska ikad bit Danska? Što nam ove nove izmjene zakona donose? Ponovno, nije revolucija kakvu je ova tematika tražila. Imamo nekoliko vrsta odredbi, odredbe nastale zbog usklađivanja s eu direktivama kao što su npr. obaveza sadržaja ugovora o radu koji se proširuje, pravo radnika zaposlenog na određeno vrijeme da nakon isteka 6 mjeseci traži od poslodavca da ga zaposli na stalno, a poslodavac mora odgovoriti na taj zahtjev u roku od 30 dana i i ako odbija obrazložiti ga. To je također navedeno i u eu preporukama osim kod radnika na određeno ova mogućost dopisivanja zahtjev i odgovor na zahtjev je uvedena i za radnike koji su na nepuno radno vrijeme, kasnije ću navesti i u replici sam pitala koji su problemi ovdje s ovom izmjenom. Slijedeća odredba dakle radnik koji hoće raditi dopunski kod drugog poslodavca više ne mora tražiti suglasnost matičnog poslodavca već ga samo obavijestiti da radi i ima pravo tražiti od novog poslodavca kod kojeg radi dopunski da mu da godišnji odmor u istom periodu kao matični. Rad platformskih radnika koji još nije reguliran eu direktivama, ali se očekuje da će to biti, pa naš evo zakonodavac kaže da su ovi prijedlozi u skladu s prijedlozima koje o ovoj temi sada ima EU i koji su u, tek u postupku donošenja. Slijedeća vrsta odredbi su one koje su unesene da bi se naše pravo unificiralo, razne definicije, što sve čini osnovnu plaću, što dodatke na plaću, zatim odredbe koje su rezultat aktualnih događanja koja doduše možda i više nisu toliko aktualna kao npr. rad od kuće koja izmjena pokazuje zapravo anegdotalnu ili tragičnu sposobnost i sporost, nesposobnost i sporost hrvatske države jer mi tek 2.g. nakon izbijanja covid krize dobivamo uređeno pitanje rada od kuće. I odredbe koje su ugrađene vjerojatno na zahtjev poslodavaca npr. mogućnost redovnog otkaza ugovora o radu, dakle dosada se nije mogao redovno otkazati ugovor o radu na određeno vrijeme, nije se moglo čovjeka je li koji je zaposlen na određeno otkazati kao tehnološki višak nego samo mu se mogao dat izvanredni otkaz osim ako nisu posebno ugovorom o radu s njime tako dogovorili. Pošto većina evo poslodavaca često ne čita zakone znali su se naći evo u problemima da moraju otkazati redovno ugovor na određeno i ne mogu zbog tog starog ograničenja. Osim toga uvela se mogućnost da stalni sezonci izvan sezone mogu, ali ne moraju biti prijavljeni na mirovinsko i zdravstveno, dosada su stalni sezonci morali biti prijavljeni izvan sezone na mirovinsko i zdravstveno, onda dođe 4. mjesec je li iduće godine, oni nađu drugi i bolji posao i daju otkaz poslodavcu koji ih je držao zaposlene. Sad je uvedeno da oni mogu dogovoriti da imaju plaćene doprinose ili nemaju, ali zato mogu raditi kod drugog poslodavca za vrijeme zime i da im poslodavac na početku nove sezone nudi novi ugovor koji ne smije biti lošiji od starog, a ako odbiju moraju mu vratiti doprinose koje je on platio za njih. Evo ovo je neka novina koja će vjerojatno olakšati poduzetnicima u turizmu. I na kraju odredbe, spominjali smo ovdje dosta odredbe koje se odnose na sindikate, izazvale su dosta prijepora, dakle ugovaraju se pogodnosti isključivo za članove sindikata potpisnika kolektivnog ugovora što će utjecati na slobodu sindikalnog organiziranja. Da se vratim na problem oko ugovora na određeno vrijeme i ograničenja koja se uvode ovim zakonom, na taj problem su nas i upozorili radnici koji rade na projektima financiranim iz eu fondova, dakle kažu da ova izmjena im neće pomoći doći do zaposlenja. Što se zapravo događa? Poslodavac s istim radnikom može sklopiti, dakle koji može raditi najviše 3.g. ili 3 uzastopna ugovora, može sklopiti novi ugovor o radu na određeno vrijeme samo ako je od prestanka radnog odnosa prošlo najmanje 6 mjeseci, u prošlom zakonu je to bilo 2 mjeseca, dakle ovim člankom se nastoji spriječiti neopravdano uzastopno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme. Vidljive su i primjedbe koje su stigle na e-savjetovanje, predloženo je bilo da se ovo ostavi dakle na dva mjeseca odnosno ili na, možda poveća na tri, odgovor je bio da je ovaj institut usklađen s direktivom Vijeća, međutim u samoj direktivi nema propisanog roka, svejedno je dakle je li 3 ili 6 mjeseci, ali radnicima i poslodavcima nije svejedno. Cilj je dakle da se zaposle ljudi za stalno, ali kako je moguće za stalno zaposliti ljude čija radna mjesta ovise o projektu koji se financira bilo eu projektom ili nekim drugim izvorom financiranja, dakle ne može se očekivati da će poslodavac preuzeti rizik dodatnog zapošljavanja djelatnika koji rade na projektima ograničenog vremenskog trajanja na neodređeno vrijeme. Ti projekti su razlog njihovog dovođenja i potpisivanja ugovora, bez projekta nema novaca i nema posla odnosno ni ograničenog ni neograničenog radnog odnosa dakle što će se dogoditi s takvim radnicima nakon isteka ugovora o radu na određeno vrijeme nakon 3.g.? Ovo ograničenje i tog vremenskog razdoblja od 6 mjeseci dovest će do toga da će poslodavci, natjerat će poslodavce da u razdoblju od 6 mjeseci mora naći novog radnika na određeno na novom projektu, a koji će opet nakon trećeg produženja biti zamijenjen novim radnikom, dakle umjesto da se oslone na već iskusne radnike koji su radili 3.g. prije. Često se zapravo dogodi da i poslodavac završi jedan projekt, ali onda otvori drugi kao nastavak prethodnog projekta je li po istoj tematici, to su dakle dva odvojena projekta, međutim nužni su mu isti radnici na njemu. Dakle evo ovo je jedan problem kojega bi možda trebalo dodatno dodatno regulirati i pojasniti. Moram reći da ovaj prijedlog zakona kao i svi prethodni nije riješio jedan od većih ili ako ne i najveći problem koji imamo, a to je bitno otežano davanje otkaza neradniku, dakle često nisu problem radnici, problem su neradnici, dakle svi znamo da imamo veliki problem sa brojem ljudi koji imaju ugovore na određeno vrijeme, najveći problem svih tih ljudi koji rade na određeno je što su kreditno nesposobni npr. za kupiti stan, znamo koliko je to važno u našoj kulturi, a važno je i socioekonomski jer bi ti ljudi da uspiju postati kreditno sposobni smanjili pritisak na cijene najmova, što bi opet pozitivno djelovalo na široku skupinu ljudi koji su u riziku od siromaštva. Prevelika rigidnost postupka otkazivanja nije samo hrvatski problem, tu rigidnost prepoznaje i o njoj govori i Europska i to je jedno od pitanja koje je u EU regulirano na različite načine, dakle umjesto sigurnosti radnog mjesta cijela Europa teži sigurnosti zaposlenja koja se postiže liberalizacijom propisa kojima je regulirana procedura otkazivanja i pojačanim korištenjem ostalih instrumentarija ili tzv. odnosno reakcijom države u tim, u tim uvjetima kad, i kroz kolektivne ugovore ili kroz sudsku praksu reagira na, na dotično, hvala. U ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku sad će govorit poštovana zastupnica Ružica Vukovac, izvolite. Poštovani, Vlada RH odnosno Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike usvojila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, te isti uputila u saborsku proceduru, međutim i nakon velikog broja primjedbi na odredbe čl. 53. zakona predlagatelj i dalje ustraje na prvotnom prijedlogu. O čemu je ovdje zapravo riječ? Dakle čl. 53. u čl. 192. iza st. 3. dodaje se st. 4., 5. i 6. koji glase: Prvo st. 4., dakle prava koja nisu propisana ovim zakonom odnosno materijalna prava iz čl. 90.a. ovog zakona mogu se kolektivnim ugovorom ugovoriti u većem opsegu za člana sindikata koji je potpisnik kolektivnog ugovora prema posebnom propisu. St. 5. kaže ukupna visina materijalnih prava iz st. 4. ovog članka ne smije se na godišnjoj razini ugovoriti više od dvostrukog iznosa prosječne godišnje sindikalne članarine sindikata koje su stranke kolektivnog ugovora. I st. 6. kaže prava iz st. 4. ovog članka ostvaruju oni članovi sindikata o kojima je sindikat obavijestio poslodavca. Navedene izmjene i dopune postojećeg Zakona o radu nisu u skladu s primjenjivim domaćim i međunarodnim propisima iz razloga kako ću taksativno navesti u nastavku. Da bi se ispitala pravna održivost i smisao gore navedenih predloženih izmjena i dopuna čl. 192. Zakona o radu nužno ih je dovesti u vezu s odredbama samog Zakona o radu, Zakona o suzbijanju diskriminacije, Ustava RH, Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Zakona o suzbijanju diskriminacije, kao i Konvencije br. 98. donesene od strane Međunarodne organizacije rada. U nastavku ću navesti odredbe naznačenih propisa kako bi se utvrdila neusklađenost predloženih izmjena i dopuna naznačenog članka s istim. Dakle odredbama iz čl. 166. st. 1. i 2. Zakona o radu propisana je dobrovoljnost članstva u udruzi. Tako čl. 166. kaže, radnik odnosno poslodavac slobodno odlučuje o svojem pristupanju udruzi i istupanju iz udruge. Drugo, nitko ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj zbog članstva u udruzi odnosno sudjelovanja ili ne sudjelovanja u djelatnosti udruge. Čl. 3. i 14. Ustava RH propisano je dakle čl. 3. kaže, sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav, najviše su vrednote ustavnog poretka RH i temelj za tumačenje ustava. Čl. 14. kaže, svatko u RH ima prava i slobode neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi i društvenom položaju ili drugim osobinama. Odredbama iz čl. 9. suzbijanja o, Zakona o suzbijanju diskriminacije propisano je, čl. 9. kaže, diskriminacija u svim pojavnim oblicima zabranjena je. Čl. 11. i 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda određeno je dakle kod slobode okupljanja i udruživanja pod 1) svatko ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i slobodu udruživanja s drugima uključujući pravo osnivati sindikati ili im pristupati radi zaštite zaštite svojih interesa, pod 2) ne može se postavljati nikakva ograničenja u ostvarivanju tih prava osim onih koja su propisana zakonom i koja su u demokratskom društvu nužna radi interesa državne sigurnosti ili javnog reda i mira radi sprječavanja nereda ili zločina radi zaštite zdravlja ili morala ili radi zašite Čl. 14. koji govori o zabrani diskriminacije kaže, uživanje prava i sloboda koje su priznate u ovoj konvenciji osigurat će se bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi kao što je spol, rasa, boja kože, jezik, vjeroispovijed, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili društveno podrijetlo, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina, rođenje ili bilo koja druga okolnost. Člankom drugim Konvencije broj 87. Međunarodne organizacije rada koju je Republika Hrvatska ratificirala, a objavljena je u Narodnim novinama kažem međunarodni ugovori odnosno propisano je da članak 2. radnici i poslodavci imaju pravo bez ikakve razlike i bez prethodnog odobrenja osnivati i pod uvjetima koji mogu biti propisani samo pravilima te udruge pristupati udrugama prema svojem izboru. Dakle, u kontekstu analize gore naznačenih predloženih izmjena i dopuna Zakona o radu nespornim proizlazi kako je diskriminatorna odredba u kojoj se navodi da se mogu kolektivnim ugovorom ugovoriti u većem opsegu za članove sindikata koji je potpisnik kolektivnog ugovora prema posebnom propisu određeni benefiti. Ovo sve iz razloga jer se na opisani način u privilegirani i povlašteni položaj stavljaju članovi samo onih sindikata koji su potpisnici kolektivnog ugovora dok se u cijelosti zanemaruje činjenica da pored njih u Republici Hrvatskoj egzistira više desetina sindikata koji kao takvi nemaju svojstva reprezentativnosti i koji bi provedbom gore istaknute zakonske izmjene bili u cijelosti obezvrijeđeni i dovedeni u neravnopravan položaj. Mišljenja sam kako se predmetnim prijedlogom na neskriveni način iniciraju podjele među radnicima u Republici Hrvatskoj na način da bi članovi sindikata koji su potpisnici kolektivnog ugovora u slučaju ozakonjenja navedene odredbe odredbe uvažili sva prava i benefite, te si mogli ugovoriti za sebe veća imovinska i druga prava, a što bi radnici koji nisu članovi istih sindikata njima bi to bilo onemogućeno samo iz razloga jer nisu članovi istih. Navedeno postupanje je u cijelosti nedopušteno sukladno primjenjivim odredbama Zakona o suzbijanju diskriminacije. Naime, člankom 166. Zakona o radu jasno je propisano da je pristupanje bilo kojem sindikatu u cijelosti dobrovoljno, te je stoga predložena odredba u evidentnom proturječju sa navedenom postojećom odredbom obzirom se istom radnike motivira i potiče da se učlane u sindikate koji su potpisnici kolektivnog ugovora, a što smatram u cijelosti neprihvatljivim. Dakle, članstvo u bilo kojem sindikatu se ne može uvjetovati, ne može se poticati na isto, ne mogu se stavljati u povoljniji položaj članovi jednog sindikata u odnosu na drugi, a za što postoji objektivna opasnost ukoliko se ozakoni sporna odredba iz članka 192. 192. stavak 4. prijedloga o izmjenama i dopunama Zakona o radu. Smatram kako bi u slučaju implementiranja navedene odredbe kao zakonskog rješenja došlo do situacije u kojoj bi članovi svih nereprezentativnih sindikata iste u najkraćem roku napustili i pristupili onim reprezentativnim sindikatima, obzirom bi im na taj način kroz poštivanje navedene odredbe bile omogućene razno razne povlastice. Također bi se zaposlenici koji nisu članovi sindikata učlanjivali u navedene reprezentativne sindikate koji su potpisnici kolektivnog ugovora kako bi mogli ostvariti dodatna materijalna prava čime bi se poslodavac u državnoj službi sa ovom izmjenom zakona izravno uplitao u odnos radnik-sindikat i pogodovao reprezentativnim sindikatima što je skandalozno, zabranjeno i nedopustivo. Dakle, ne bi se radilo o slobodnoj volji i izboru radnika, nego o njihovoj odluci koja je potaknuta time da bi učlanjenjem u neki od sindikata koji koji su potpisnici kolektivnog ugovora uživali veća prava negoli bi to ostvarivali članstvom u drugim sindikatima, te bi time ostvarili bolje uvjete za vlastitu egzistenciju što bi im bila osnovna pobuda da se uopće učlane u te spomenute reprezentativne sindikate. Zašto ovo smatram jednim vidom gušenja sindikalnih sloboda i prava radnika općenito? Naime ove godine je već taj trend potaknut donošenjem članka 94. u Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike kojim je Vlada diskriminirala i Zakinula za prava sve druge sindikate koji nisu potpisnici spomenutog kolektivnog ugovora za državne službenike. U međuvremenu neke od sindikata središnjica požalile su se Međunarodnoj konvenciji sindikata na odredbe članka 94. kolektivnog 94. kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, pa je onda glavna tajnica Međunarodne konferencije Sindikata gospođa Šaran Burov vrlo brzo nakon prigovora uputila jasno pismo Vladi Republike Hrvatske u kojem iznosi mišljenje da trenutna formulacija članka 94. članka 94. samog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u Republici Hrvatskoj ne promiče kolektivno pregovaranje na način koje je u skladu sa Konvencijom međunarodne organizacije rada broj 98. Također gospođa Burov izražava svoju zabrinutost da bi takve odredbe kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike mogle utjecati na pravo državnih službenika u Republici Hrvatskoj da osnivaju i pristupaju organizacijama po po vlastitom izboru, a sve u skladu sa člankom 2. Konvencije broj 87. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će u ime Kluba zastupnika SDSS-a govoriti poštovani zastupnik Boris Milošević, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici predlagatelja, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Pred nama su izmjene zakona o radu ja bih podsjetio kad je važeći Zakon o radu koji mijenjamo donesen, a to je bilo 2014. tada su postojali dugotrajni negativni utjecaji gospodarske, financijske krize koja je trajala od 2008. godine pa je došlo do negativnih kretanja na tržištu rada. Stopa nezaposlenosti je tada bila preko 14 i pol posto, prognoze nisu bile dobre. Sad nemamo tu vrstu dramatičnosti kao onda, imamo gospodarski rast ali budućnost je teško predvidjeti zbog rata u Ukrajini, svjetske energetske krize i pojave visoke inflacije. Stopa nezaposlenosti danas je negdje na 6,3% odnosno na oko 110 000 građana je nezaposleno. Prosječna neto plaća u zadnjih 6 godina je porasla za više od 1900 kuna i danas iznosi nešto više od 7 i pol tisuća kuna. Porasla je i minimalna plaća, a kad gledamo i trendove i neka istraživanja u privatnom sektoru ona su pokazala da je većina poslodavaca u privatnom sektoru unatoč krizi išla na povećanje plaća i naknada u prvom polugodištu ove godine i istraživanje pokazuje da većina poslodavaca tim trendom želi i nastaviti dakle povećati plaće i naknade primarno s ciljem da zadrži trenutne zaposlenike. Imaju svijest o nužnosti privlačenja novih i zadržavanja postojećih zaposlenika različitim materijalnim, ali i nematerijalnim pristupima. To pokazuje i stanje u javnoj upravi jer i javna uprava zapravo gubi kadrove, na natječaje se nitko ne javlja i sve je teže privući radnike na niske plaće u državnoj upravi. Stoga smatram da se predlagatelj ne treba bojati hrabrih iskoraka u korist radnika jer trendovi pokazuju da nam radnika nedostaje i da su nam potrebni alati ugrađeni u zakon koji će omogućiti da se radnici privuku i zadrže. Jedan od problema koji je istaknut u raspravi i u javnoj raspravi i danas i u javnosti je problem visokog udjela ugovora o radu na određeno vrijeme u ukupno sklopljenim ugovorima o radu. Prema podacima HZZ-a udio takvih ugovora u novosklopljenim ugovorima iznosi oko 90%. Najvećim dijelom se odnosi na kratkotrajne ugovore o radu koji se sklapaju do 3 mjeseca i RH se nažalost nalazi na vrhu europskih ljestvica po sklapanju takvih ugovora o radu. Ipak sklapanje takvog kratkotrajnog ugovora o radu smatram boljom opcijom nego primjerice sklapanje ugovora o djelu ili bilo kakvim drugim načinom prikrivanja radnog odnosa. Stoga smatram da je važno urediti institut sezonskog rada za koji vjerujem da otpada dobar dio ovih kratkotrajnih ugovora. Zakon o radu postojeći sadrži i zakonsku presumpciju o postojanju radnog odnosa što je važan instrument za sprječavanje prikrivenih radnih odnosa i još jednom naglašavam bolje i kratkotrajni ugovor o radu nego druga vrsta ugovora ugovora koja taj radni odnos prikriva. Ali sad korak naprijed bi bio da se predlagatelj posveti da se taj visoki udio kratkotrajnih ugovora smanji. Od novih zakonskih rješenja koja su dobra, a trebaju dodatnu doradu je propisivanje mogućnosti dopusta u slučaju kada radnik treba izostati s posla radi pružanja osobne skrbi. Prema prijedlogu o kojem raspravljamo mogao bi dobiti do 5 radnih dana i to neplaćenog dopusta. To se odnosi na situacije kad radnik treba dopust kako bi skrbio za člana obitelji ili osobu koja živi s njim u kućanstvu kojoj je skrb potrebna zbog ozbiljnog zdravstvenog razloga. Razmatranje ove životne situacije uopće da se ugradi u zakon i da se obitelj koja je u potrebi pomogne uvođenjem mogućnosti dopusta je hvale vrijedna i dobra, no dopust bi u tim slučajevima trebao biti plaćen. Potreba za pružanje osobne skrbi je životna i obiteljska okolnost koja sigurno traži angažman i radnik na tu situaciju ne može utjecati kada će ona biti potrebna, a sasvim je životno opravdana i može utjecati na kvalitetu rada koji radnik pruža na svom poslu. Sigurno je po meni da već u praksi imamo zapravo ovu primjenu, da poslodavac pušta svog radnika da pruži skrb bližem članu obitelji bez da mu zaračuna godišnji odmor. Dobar poslodavac sigurno izađe radniku u susret i sad ovaj prijedlog na neki način legalizira tu praksu. Tu se radi samo o 5 radnih dana i plaćanje tih 5 dana ne bi oštetilo poslodavca. Ovako radnik slabijeg imovnog stanja će vjerojatno izbjegavati primjenu predloženog instituta jer neće moći priuštiti da izgubi plaću za tih 5 dana. Vjerujem da i predlagatelj slično razmišlja i da će razmotriti ovo pitanje za drugo čitanje. U pogledu platformskog rada koji predstavlja jedan novi inovativni oblik koje zakonske izmjene koje su nam predložene predložene prepoznaju svakako predstavljaju važan iskorak za naše radnopravno zakonodavstvo. Uz platformski rad se vežu mnogi negativni aspekti stoga je važno da ga dobro formuliramo. Postoji jedna pozitivna i jedna negativna strana ovog prijedloga. Pozitivna je ta što zakon uvodi pretpostavku postojanja radnog odnosa između platformi i radnika, ali negativna stvar je ta što zakon tu pretpostavku jednostavno zaobilazi priznavanjem agregatora kao poslodavca. Prema podacima Ministarstva rada u Hrvatskoj oko 80 platformskih radnika radi posredstvom agregatora. Radnici zaposleni preko agregatora nalaze se u dvostruko podređenom položaju, imaju lošiji položaj čak i od agencijskih radnika jer nema zakonske zabrane postojeće prakse da agregator platformski radnika uzima naknadno. Tako se potencijali socijalni doprinosi pretvaraju zapravo u naknadu za zapošljavanje. Solidarna odgovornost između platformi i agregatore, agregatora mogla bi se u praksi pretvoriti u efikasno izbjegavanje odgovornosti od strane onih koji nad radnikom imaju najveći nadzor i kontrolu, a to je upravo platforma. Ta solidarna odgovornost kako definira prijedlog je naročito problematična iz perspektive platformskih radnika iz trećih država, ali slično vrijedi i za mlade pogotovo studente. Stoga smatramo da bi zakonskim mjerama rad agregatora trebalo svesti na iznimku, a ne pravilo jer takva praksa će biti u suprotnosti sa prijedlogom direktive EU o poboljšanju radnih uvjeta platformskih radnika. Među predloženim zakonskim izmjenama je i ona da se kolektivnim ugovorom materijalna prava poput božićnice mogu ugovoriti u većem opsegu za članove sindikata koji je potpisnik kolektivnog ugovora, koji je potpisnik kolektivnog ugovora prema posebnom propisu. Pri tom ova prava ostvaruju dakle oni radnici za koje poslodavac ima informaciju da su članovi tog sindikata. Takav se prijedlog i u javnosti i u raspravi problematizira. O tom su mnogi i od vas izrekli stav. Uvažavajući te stavove i argumente u svojoj raspravi želim istaknuti da ja podržavam ovako rješenje i odredbu jer smatram da će ona rezultirati jačanju sindikalnog pokreta, okupljanju oko najvećih sindikata i da da će poticati male sindikate na ujedinjenje odnosno na smanjenje fragmentiranosti sindikalne scene. Smatram da će predloženo rješenje ići dakle na suradnju, na jačanje kapaciteta socijalnih partnera i da će onda i poticati bolje kolektivno pregovaranje. Ova odredba predstavlja po meni, legitiman pokušaj stvaranje razlike između člana i nečlana sindikata jer brojne zemlje imaju tako propisanu razliku, brojne zemlje zapravo imaju rješenje da samo članovi sindikata uživaju prava iz kolektivnog ugovora, a to ovdje nije slučaj. Član sindikata svojim radom doprinosi sklapanju ugovora, odnosno kolektivnog ugovora čije blagodati, kad se taj ugovor sklopi, odnosi se na sve radnike i takvo rješenje kakvo se sad predlaže zapravo nagrada za doprinos radnika koji je član sindikata jer nama trebaju jaki sindikati koji imaju snage za pregovore i snage da zaštite prava radnika. Za kraj bi još rekao dvije stvari. Kada su u pitanju troškovi rada na izdvojenom mjestu, smatram da bi predloženo rješenje omogućilo zloupotrebe gdje radnik koji radi na izdvojenom mjestu, a ne bi imao pravo na naknadu troškova, da bi se to zapravo zloupotrebljavalo. Smatram nužnim da se propiše upravo da naknada radnicima na izdvojenom mjestu bude razmjerno broju dana na kojem on rade upravo na tom izdvojenom mjestu, bez dodavanja ili propisivanja drugih uvjeta i smatram potrebnim predložiti da se razmotri da radnici sa najviše 65 godina i 15 godina staža imaju otkazni .../Upadica: Hvala./... rok i da to bude nekakav kompromis u pogledu manjeg otkaznog roka nego propisanog danas. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Prije nego što nastavimo, pozdravimo na galeriji studente Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta iz Zagreba. Evo, a sada će u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka govoriti poštovana zastupnica Jelena Miloš. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, sve vas lijepo pozdravljam. Za početak bih malo pisala o kontekstu u kojem se danas nalazimo. Naime, kriza tržišta rada koja se danas ogleda u nedostatku radne snage, pa čak i u ključnim sektorima te u velikom odljevu radnika u inozemstvo nažalost je posljedica razvojnog modela koji se dominantno bazirao na snižavanju cijene rada, na fleksibilizaciji radnog zakonodavstva i na stvaranju nesigurnih radnih mjesta. mjesta. ZOR najvažniji je dokument kojim se uređuje tržište rada i radni odnosi u RH i zato smatram da je važno sada da ovim izmjenama zakona nedvosmisleno omogućimo bolje uređenje radnih odnosa. To možemo napraviti strožom regulacijom u nekoliko polja koje uređuje ovaj Zakon. Možemo to napraviti suzbijanjem nesigurnih oblika rada. Možemo to napraviti omogućavanjem boljih uvjeta rada kroz bolje rasporede rada radnica i radnika. Možemo to napraviti i boljom regulacijom novih oblika rada, kao što je to platformski rad, kao i rad u izvanrednim okolnostima. Po pitanju nesigurnih oblika rada, ovaj zakonski prijedlog nažalost i dalje ostavlja prostora da se takvi oblici rada nastave. U ovom zakonskom prijedlogu, ugovor o radu na određeno, konačno, nakon desetljeća i desetljeća zlouporabe, ograničava se na najviše 3 godine i 3 ugovora, međutim, ono što se propušta definirati jer uski krug razloga zbog kojih se takav ugovor uopće može i sklopiti. Istovremeno, ovim prijedlogom ne destimuliramo dodatnim mehanizmima takav rad, a ti mehanizmi bi, primjerice bili uvođenje otpremnine ili uvođenje tereta dokaza za sklapanje ovakvih ugovora, koji bi bili onda na poslodavcu, a ne na radniku kao što je to danas slučaj. Istovremeno, kao što smo već napomenuli tijekom današnje rasprave, mislim da je velik problem šta još uvijek ne uvodimo ni dovoljnu zaštitu trudnica koje rade na određeno i u praksi ovaj prijedlog koji smo mi danas iznijeli pokazuje se itekako nužan. Naime, kao gledao istraživanje pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, čak 63% žena smatra da im poslodavac nije produžio ugovor zbog njihove trudnoće ili brige za malu djecu. Tu praksu mi želimo promijeniti i zato tražimo da se ovim Zakonom propiše automatsko produženje ugovora na određeno za trudnice i za osobe na rodiljnom odnosno roditeljskom dopustu i to za cijelo vrijeme trajanja njihovog boravka. Čuli smo danas ministra da je voljan uvažiti ovakve prijedloge i naravno, naš klub ne želi kritizirati kritike radi nego mi zaista želimo da se ovo pitanje riješi, akutno je i želimo da se konačno zaštite trudnice koje rade na ugovor na određeno. Naravno kada govorimo o ugovorima na određeno, ono što je jasno je da se isključivo zakonodavnim rješenjima, znači kodifikacijom se ne može riješiti u potpunosti pitanje zloupotrebe rada na određeno nego se to jedino može riješiti tako da se pojača inspekcijski nadzor, ali i da se uspostave dobre prakse koje će onda poslužiti kao primjer drugima. Evo recimo, primjer jedan, mislim da država kao poslodavac treba biti predvodnik u uspostavi kvalitetnih i sigurnih standarda rada i zapošljavanja. Dakle, država bi trebala biti primjer drugima i poštivati vlastite zakone ako očekuje da ih i drugi poštuju, no to zasad nije slučaj. Naime, u državnoj službi i dandanas postoje službenici koji rade na određeno više od 10 godina, a nisu primljeni u službu na neodređeno vrijeme. Zašto? Jer po Zakonu o državnim službenicima i sada ću citirati, državna služba na određeno vrijeme ne može postati državna služba na neodređeno vrijeme i zbog tog razloga se naravno onda ugovori na određeno produžuju iz godine u godinu pa se onda čudimo zašto ne možemo naći nikoga da nam radi u državnim i javnim službama. Tražimo dakle da se ovo stanje riješi izmjenama Zakona o državnim službenicima i stvarno se nadamo da će se to što prije napraviti. No, da se vratim na ZOR. Dakle osim ugovora na određeno, ako zaista želimo suzbiti nesigurne oblike rada, važno je da ovim Zakonom postrožimo i agencijski rad. Nažalost ovim prijedlogom za agencijske radnike ne vrijede ograničenja sklapanja ugovora na određeno na 3 ugovora, a ostaje i odredba prema kojoj se za agencijskim radnikom, kolektivnim ugovorom mogu urediti nepovoljnija prava. Mi to moramo promijeniti jer inače ako to ne promijenimo šta će se dogoditi, pa dogodit će se to da će biti privlačniji ovaj agencijski rad jer naravno ima manji trošak, a istovremeno ako strože reguliramo ugovore na određeno može nam se zapravo dogoditi bijeg u ovaj tip rada i može nam se dogoditi povećanje privremenih ugovora putem agencijskog rada. Napomenut ću da zapravo ni dan danas, nema razloga dakle u zakonu da agencije svojim radnicima ne daju ugovore na neodređeno. One to i sada mogu učiniti. No, znamo da u praksi ti ugovori traju i do 3 mjeseca, da se često zloupotrebljavaju i to na način da ovi radnici zapravo ne obavljaju izvanredne poslove kako biti to trebalo biti nego zapravo trajne poslove. Međutim, kao što smo rekli postoje i pozitivne prakse u tom smislu koji želim spomenuti jer mislim da su važne za zaokret trenda zlouporabe ovih ugovora. U tom smislu upravo je Grad Zagreb ukinuo dugogodišnju zloupotrebu agencijskog rada. Zagrebački holding je smanjio broj agencijskih radnika sa 290 u 2021. godini kako nas je dočekalo na samo 6 na razini Zagrebačke holding grupe s tim da je većini radnika ponudio ugovor na neodređeno jer su de facto ti radnici i obavljali trajne poslove. Dakle, primjeri dobre prakse i inspekciji nadzor jednako je ključan kao i zakonodavna rješenja. Ovim zakonom kao što sam rekla trebamo bolje urediti nove oblike rada. Po pitanju platformskog rada mislim da, da je Hrvatska zaista donijela loše rješenje, zaista loše rješenje i prijedlog koji je suprotan samoj intenciji najavljene europske direktive o platformskom radu koja još uvijek nije poprimila finalni oblik. I samo da vas podsjetim, dakle svrha te direktive bila je da radnici ostvare pravo na direktni radni odnos s platformama, dakle s platformama a ne sa agregatorima odnosno posrednicima. Ono što je Hrvatska sad napravila je da lišava same platforme direktne odgovornosti za rad svojih zaposlenih već zapravo ozakonjuje rad tzv. agregatora, a već imamo situaciju da od preko 80% radnika prema procjenama ministarstva rade preko agregatora. ono što je najgore zapravo ako je to istina da upravo Hrvatska tražila da se europsku direktivu koja još nije dakle poprimila finalni oblik uvedu posrednici odnosno agregatori. Ako je tome tako kako piše jedan portal ja mislim da smo time napravili medvjeđu usluga i sebi i drugim državama koji će na ovaj način ovakvim radom će se sve više i više srožavati radni uvjeti i cijena rada, a mislim da trebamo ići upravo u suprotnom smjeru. Mogla bih dakle govoriti i govorit ću u nastavku rasprave o još nekoliko ključnih i važnih tema kao što je regulacija rada od kuće gdje također smatramo da bi ta regulacija trebala biti hrabrija i da bi se trošak rada od kuće trebali imati svi radnici neovisno zapravo o danima koji su radili u takvoj vrsti rada, a ne samo oni koji rade duže od 10 dana ili koji taj imaju ugovoren kao stalan. Međutim o tome ću reći nešto više kasnije. Ono što bi zapravo, čime bi zapravo htjela završiti. Htjela bi se vratiti na ono što mislim da je ključno u ovom trenutku šta bi trebalo biti ključna intencija ovog Zakona o radu. Dakle, već sam rekla da je nedostatak radne snage veliki problem s kojim se sad Hrvatska suočava. Međutim, istovremeno velika potražnja za radnicama i radnicima i činjenica da se poslodavci natječu za radnu snagu prilika je, prilika je za državu da restrukturira tržište rada. Znači umjesto da nastavljamo s modelom snižavanja cijene rada sad je ta prilika zbog velike potražnje za radnicima, dakle sad je ta prilika da se postignu veće plaće, da se postignu bolji, bolji radni uvjeti rada i da se zaokrene tranzicijski model koji već i model jeftine radne snage koji već dugo vremena provodimo. Hrvatska mora konkurirati plaćama i uvjetima rada kako bi zadržala radnu snagu. Vidimo da se i Europa okreće novom modelu industrijskih odnosa. Takvih industrijskih odnosa koji potiču sigurne poslove, koji potiču socijalno partnerstvo i koji potiču kolektivno pregovaranje. Mi moramo krenuti tim istim putem i moramo krenuti odlučno. I zato predlažem, kažem zaista, ne mogu, ne mogu još više naglasiti koliku priliku trenutno imamo da bolje strukturiramo radne odnose sada i zato vas molim da zapravo svi zajedno u drugom čitanju ponudimo još strožu regulaciju i još bolje uvjete rada koje možemo urediti ovim Zakonom o radu. Zahvaljujem. Sada će u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govoriti poštovani zastupnik Davor Dretar. Izvolite. Najljepše hvala poštovani gospodine predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege, znamo i sami da je ovaj zakon odnosno izmjene Zakona o radu da su izazvale izuzetan interes zainteresirane javnosti pa ću se ja zahvaliti onima koji su mi su mi neke svoje stavove. Za početak u proteklih godinu, godinu i pol dana nekoliko sam se puta zalagao za povećanje prava pravosudnih policajaca, evo ovoga trena zahvaljujem se i njihovom sindikatu koji je nam je poslao svoje očitovanje vezano uz ove zakonske izmjene da kao njihov predstavnik to vam i pročitam. Dakle, sindikat vas upozorava Sindikat pravosudne policije Hrvatske na diskriminirajući prijedlog u Članku 53. Radi se o neprihvatljivom prijedlogu u stavku 4. Članka 192. u dijelu, oprostite, koji se mogućnost ugovaranja pogodnosti odnosi isključivo na članove sindikata potpisnika kolektivnog ugovora. Ovo je odredba koja bi razlikovala radnike članove reprezentativnog sindikata od radnika članova nereprezentativnog sindikata kao i od onih koji nisu sindikalno organizirani odnosno nisu niti u jednom sindikatu. Laički rečeno za isti rad više bi bio plaćen radnik koji je u reprezentativnom sindikatu. Predloženo u stavku 4. Članka 192. prerasta u temelj za gašenje sindikata i poticanje njihove međusobne podvojenosti. Svim nereprezentativnim sindikatima, a među njima je i Sindikat pravosudne policije Hrvatske ukinuto je pristupanje kolektivnom ugovoru, a time naravno i svim članovima spomenutog sindikata jest ukinut pristup ugovorenim pogodnostima. Ovim predloženim člankom nije predloženo rješenje mogućnosti pristupanja kolektivnom ugovoru, a što naravno i utječe na slobodu sindikalnog organiziranja i djelovanja. Potpisnici kolektivnog ugovora reprezentativnost su dobili temeljem Zakona o reprezentativnosti. U državnim službama, ne znam znate li, postoje samo dva sindikata koji se mogu podičiti tim statusom. No tim se zakonom regulira reprezentativnost sindikata samo za pravo na kolektivno pregovaranje i iz toga prava ne mogu se povlačiti i neka druga prava. Apsurd je da poslodavac dakle u ovom slučaju Vlada RH ovim predloženim člankom ide izravno na štetu jednih sindikata i njihovih članova, a u korist drugih sindikata i to naravno nije ništa drugo nego pogodovanje jednima protiv drugih. Sa te pozicije vlada guši slobodu sindikalnog osnivanja i djelovanja, a samim time i pravi štetu cijelom sindikalnom djelovanju u Hrvatskoj. U postojećem Zakonu o reprezentativnosti mjerila za utvrđivanje reprezentativnosti nisu jednaka za sve sindikate nego ovisno o tome gdje djeluju. Predloženo rješenje potiče na slabljenje sindikata i to je očigledna namjera vlade. Znači da su pravosudni policajce kao i drugi državni službenici prisiljeni da se učlanjuju u jedan od dva sindikata koja su reprezentativna u državnoj službi bez obzira na činjenicu da je Sindikat pravosudnih policajaca Hrvatske najveći strukovni sindikat zatvorskog sustava. Evo, to je njihov stav u kojem ih ozbiljno i iskreno podržavam, a vjerujem da ih i vi razumijete. Što se tiče stvari koje bismo svakako htjeli predložiti zakonodavcu odnosno predlagatelju vezano za načine prestanka ugovora o radu. Postojeći Zakon o radu između ostalog kao razlog za prestanak istog propisuje navršenih 65.g. života radnika i 15.g. ostvarenog mirovinskog staža uz mogućnost da se poslodavac i radnik drugačije dogovore, dakle mogućnost ostanka u radnom odnosu nakon ispunjavanja navedenih uvjeta ovisi o volji obje ugovorne strane, tako piše u zakonu. Preporučio bih predlagatelju da do drugog čitanja puno jasnije definira ovaj odnos jer ukoliko se ovakva definicija nađe u konačnom prijedlogu zakona i zakon bude izglasan u ovakvom obliku postoji potencijalna opasnost da poslodavac iz povlaštene pozicije uvjetuje nastanak radnog odnosa s radnikom određenim ustupcima koji bi vrlo lagano mogli skliznuti u koruptivne radnje. Kratko i jasno, s obzirom na vrlo veliki broj zaposlenih u hrvatskom javnom sektoru i niske vrijednosti mirovina, da vam to kažem onako narodski, nije nemoguće zamisliti da će radnici financijski motivirati svoje poslodavce odnosno šefove kako bi ostali na radnome mjestu do 68., ukratko trebat ćeš podmititi šefa da te zadrži na poslu jer se od mirovine živjeti ne da. Zato lijepo molim predlagatelja da još jednom razmisli i prije drugog čitanja donese izmjene kako bi se ovakav oblik ovog dijela zakona koji može potencijalno generirati korupciju ipak na vrijeme ispravio, hvala lijepa. Hvala lijepa. Prije nego što pređemo na pojedinačnu raspravu zamolili su me iz tehničkih razloga da napravimo jednu kratku stanku, pa ćemo je napraviti i vidimo se u, dakle 14 i 55 minuta. 55, 55, 8 minuta, evo, za to vrijeme će uspjeti informatika riješit sve.